Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom, na redu je točka dnevnog reda: - Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u Vladi Republike Hrvatske Predlagatelji su 32 zastupnika u Hrvatskome saboru na temelju čl. 116 Ustava RH i čl. 125 Poslovnika Hrvatskog sabora. Vlada je dostavila očitovanje. Sada će predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje, 30 minuta. U ime predlagatelja govorit će poštovana Ines Strenja, izvolite.

jer je ovo očito rasprava koju očekuju već neko vrijeme, i mi očekujemo, prošlo je jako puno otkad smo podnijeli zahtjev. Dakle par riječi tome zbog čega je MOST zajedno sa više oporbenih stranaka zatražio da se raspravi o ministru Kujundžiću i da izložimo razloge zbog čega on više ne može biti ministar zdravstva. Za početak bih pozvala i premijera da nam osigura ono što je rekao da je bilo i u jutarnjim satima, jednu raspravu na visini jer mislim da danas ovdje trebamo govoriti o argumentima, ministar vjerojatno ima i svoje pokazatelje ali i mi imamo itekako materijala zbog kojih smatramo da je ovo opravdano, da ne bude niskih udaraca i osobnih napada jer mislim da to nikome nije u interesu. Ja sam ovdje jedna kao zastupnica kao i svi kolege koji će govoriti zastupnici, bez obzira da li sam liječnik ili bilokoje druge struke i danas govorimo ovdje o zdravstvu a govorimo samo zbog pacijenata zbog kojih zapravo i postoji taj jedan od najkompleksnijih sustava u svakoj zemlji. pravo na zdravlje je temeljeno ljudsko pravo. Dostupnost i dobra organiziranost zdravstvenih usluga svim građanima RH pod jednakim uvjetima, smanjivanje nejednakosti u području zdravlja te olakšavanju pristupa boljoj i sigurnijoj zdravstvenoj skrbi treba biti naš cilj a sve ostalo su samo sredstva. Dakle, danas ono što mi smatramo, pacijenti u zdravstvenom sustavu dobivaju ono što im se daje a ne ono što im treba. To je za nas neprihvatljivo, necivilizacijski i nemoralno. Trebamo društvo koje stalno povećava izglede svojih oboljelih članova i svim pacijentima omogućava najkvalitetnije pravodobno i pravedno liječenje a ne suprotno. Zdravstveni sektor s jedne strane karakterizira njegov značajni potencijal za rast, inovacije i dinamiku a s druge strane izazove s kojima je suočen u smislu financijske i socijalne održivosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite zbog čega čega između ostalog zbog demografskog starenja te nepovoljnim ekonomskim trendovima i u našoj zemlji i u mnogim drugim zemljama postoje problemi. I druge se zemlje susreću sa rastućim troškovima zdravstvene zaštite, troškovima tehnološkog napretka u medicini i nemogućnošću da zadovolje ukupne zdravstvene potrebe stanovništva no druge zemlje spremno su krenule u reforme zdravstvenog sustava. Imamo svijetle primjere održivih sustava koji su pravovremeno shvatili u tim zemljama da je reforma zdravstvenog sustava imperativ. Nažalost ova zdravstvena administracija za to nije imala ni vizije ni odlučnosti a očito ni kapaciteta unatoč velikim potencijalima za povećanjem učinkovitosti, rasta i inovacija koji se može ostvariti koordiniranim djelovanjem kako bi uspostavili jasne politike za zaštitu i poboljšanje postojećih zdravstvene zaštite. Dakle u Hrvatskoj se danas vrlo rijetko odluke donose isključivo na osnovu argumenata i činjenica, dobrih iskustava i međunarodnih uzusa. Sve dok su vladajući uvjereni da im se nečinjenjem ne ugrožava pozicija na vlasti, oni i dalje neće provoditi prijeko potrebne reforme no mi smo danas ovdje da kažem da je vrijeme nečinjenja prošlo jer sad već dionici sustava vide da je voda došla do grla, i liječnici i medicinske sestre i poslodavci i veledrogerije ali prvenstveno pacijenti. Svoj stav najjasnije su o ministru izrekle i krovne liječnike udruge, Hrvatska liječnička komora, Hrvatski liječnički sindikat i Hrvatski liječnički zbor. Nije vam nepoznato da su predsjednici i Predsjednica, tri krovne hrvatske liječničke udruge potpisali rujansku izjavu o hrvatskom liječništvu i statusu zdravstva u kojoj su se usuglasili i upozorili Vladu da je vrijeme nečinjenja isteklo izražavajući ozbiljnu i duboku zabrinutost zbog stanja hrvatskog liječništva i održivosti hrvatskog zdravstvenog sustava. Odlučno su zatražili da Vlada RH odmah odmah započne proces izrade i donošenje zakona o plaćama liječnika i strukovnog ili strukovnog kolektivnog ugovora za liječnike. U najkraćem mogućem roku zahtijevaju sastanak sa premijerom, to su zatražili još u 9 mj. sa unaprijed definiranim točkama dnevnog reda. Naravno, i oni poput predstavnika reprezentativnih sindikata u zdravstvu, sudeći po ovoj izjavi, svog resornog ministra ne doživljavaju više relevantnim sugovornikom već se obraćaju direktno premijeru. Dakle svi mi ovdje danas jednoglasno zazivamo prosperitet hrvatskog zdravstva, primjerenu društvenu pozicioniranost liječnika i medicinskih sestara i dobru zdravstvenu perspektivu svih hrvatskih građana. Pitanje je samo koliko je tko u tome iskren, oni koji ne povlače ključne poteze u zdravstvu ili oni koji kritiziraju nečinjenje? I zbog toga smo ovdje gdje smo danas. Godinu dana nakon prošlog opoziva, godinu dana nakon šta smo naveli nekih 50-ak točaka zbog čega ministar treba odstupiti, mi smo već izišli sa odgovorima na svaku od tih točaka što je trebalo poduzeti u ovih godinu dana, ali se nismo daleko odmakli. I zbog toga smo na temelju članka 116. stavka 1. Ustava RH i članka 125. stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora potpisali smo zahtjev i podnijeli prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja Milanu Kujundžiću ministru zdravstva u Vladi RH iz sljedećih razloga: ministar Kujundžić bio je odgovoran da kao resorni ministar za pripremu, bio je odgovoran za pripremu, predlaganje i provođenje reforme zdravstvenog sustava, nažalost nakon gotovo tri godine mandata on je nije niti započeo. Propustio je strateški upravljati sustavom kao što je propustio oformiti kvalitetan tim koji je u stanju isplanirati i provoditi dugoročno kvalitetan strateški razvoj zdravstvenog sustava. Doneseni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nakon punih desetak godina ukazao je na njegovo temeljno nerazumijevanje hrvatskog zdravstvenog sustava i njegovih vrijednosti kao što je propustio pravodobno donijeti Zakon o zdravstvenom osiguranju čega svjedočimo. On praktički nakon jedne rasprave imamo potpunu tišinu što se tiče, ne znamo kada će doći u Sabor, zbog čega je među ostalim i sustav u ovom trenutku financijski neodrživim. Propustio je osnažiti primarnu zdravstvenu zaštitu, nije uvažavao brojne kritičke argumente prilikom donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti zbog čega se sustav i dalje temelji na skupom bolničkom sustavu umjesto na dostupnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti gdje treba rješavati i više od 70% zdravstvenih potreba stanovništva. Propustio je osigurati provođenje novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti te pravodobno donijeti sve podzakonske akte zbog čega su županije i gradovi sustavno onemogućili odobravanje zakupa ordinacija po pravičnim i realnim uvjetima čemu svjedočimo svakog dana, a grad Zagreb uopće nije započeo s tim. Propustio je preustrojiti bolnički sustav, nije akreditirao ni kategorizirao bolnice, funkcionalna integracija je i dalje samo načelna no nije provedena u praksi u praksi kako je planirana i najavljena. Bolnice svakako treba integrirati, ali ne da se naruši načelo dostupnosti s ciljem postizanja jednakosti i efikasnosti i bez snažnog političkog utjecaja jedinica lokalne samouprave koje i dalje prisutan te dodatno politizira zdravstveni zdravstveni sustav. Propustio je racionalizirati zdravstveni sustav uz pomoć najboljih praksi korištenjem smjernica ili medicine temeljene na dokazima i analizama troškovne učinkovitosti. Propustio je financijski stabilizirati sustav. nije reorganizirao HZZO i načine plaćanja usluga koji sustav čine ekonomski održivim. Propustio je predložiti model dugoročnog rješavanja financijskih obveza prema veledrogerijama i drugim dobavljačima zbog čega rast dugova bolnica iz zdravstvenog sustava ozbiljno ozbiljno prijeti urušavanjem sustava. Trenutno gotovo sve bolnice osim nekih specijalnih posluju negativno. Prema našim podacima ukupne obveze zdravstvenih ustanova do kraja rujna ove godine iznose 8,9 milijardi kuna, a dospjele 4,3 milijarde kuna pri čemu ukupne obveze bolnica iznose 93% obveza svih zdravstvenih ustanova, a dospjele obveze bolnica 99% svih dospjelih obveza. Dodamo li tome i situaciju trenutno koja se dešava sa veledrogerijama i situaciju sa tužbama zbog obračuna prekovremenog rada liječnika, imamo ozbiljnu prijetnju financijskom eksplozijom zdravstvenog sustava. Rokovi plaćanja lijekova nekih zdravstvenih ustanova prelaze tisuću dana pri čemu zbog prekoračenja zakonskog roka plaćanja od 60 dana dolazi do povećanja cijene lijekova koje bolnice plaćaju u slučaju naplate putem ovršnih postupaka za oko 30 pa možda i 50%. Cijenu lijeka tada čini osnovna cijena lijeka, zatezne kamate, sudski troškovi te iznos zbog neplaćanja faktura. Dakle, ako ne znate sukladno Zakonu o financijskom poslovanju po ispostavljenoj, a u zakonskom roku neplaćenoj fakturi plaća se i 300 kuna jednokratne naknade po jednom računu. Zamislite koliko danas ima neplaćenih faktura i koliki je to nepotreban trošak. Za stabilizaciju financijskog sustava nužno je potrebna i korekcija cijena zdravstvenih usluga, uspostava realnih limita koji omogućavaju pozitivno poslovanje te u konačnici povećanje proračuna za zdravstvo osiguravanjem svih uplata koje je Ministarstvo financija uskratilo svih ovih godina uplatiti na račun HZZO-a. Stoga ću još jednom ovdje podsjetiti da država i dalje ne plaća u potpunosti HZZO-u iznos predviđen člancima 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te redovito svake godine od izlaska HZZO-a iz riznice ostaje dužna nacionalnom osiguravatelju između milijardu i milijardu i pol kuna neisplaćenih sredstava za zdravstvenu zaštitu. Da pojasnim, 30% građana ove zemlje plaćaju zdravstvenu zaštitu za 100% građana ove zemlje koji je koriste. Mi jesmo za solidarno javno zdravstvo za koje se borimo, ali i da računica države prema zdravstvenom sustavu bude sukladna tome. I konačno, potpuni izostanak upravljanja ljudskim resursima. Zdravstveni kadar najvrijednije i nezamjenjivi resurs u zdravstvu i njegov odljev nećemo zaustaviti penalizacijom već poticajnim mjerama i stimulacijama za ostanak i u Hrvatskoj i u manje atraktivnim sredinama. Sustavnim višegodišnjim zanemarivanjem rješavanja, nejednake regionalne raspodjele zdravstvenog kadra liječnika i medicinskih sestara, ne poduzimanjem mjera za njihov ostanak u Hrvatskoj te ne uključivanjem svih dionika društva unatoč upozorenjima doveo je sustav u situaciju da su i sada u bolnicama velikih gradova ravnatelji prisiljeni zatvarati odjele radi nedostatka liječnika i medicinskih sestara što je prijašnjih godina bio slučaj samo za bolnice u malim sredinama. Nametanje protuzakonite satnice prekovremenog rada, nekorektno obračunavanje vrijednosti prekovremenog rada, isključenost i obespravljenost u socijalnom dijalogu s liječnicima i medicinskim sestrama, to je danas naša realnost. Dakle, propustio je donijeti vremensko kadrovske normative te je umjesto dijaloga višekratno pokušao utjecati na pravosuđe kako bi spriječio donošenje presuda u korist liječnika zbog neisplate prekovremenih sati, a oni koji kažu da je dovoljno liječnika u Hrvatskoj treba reći da godišnje rade 3 milijuna prekovremenih sati. Da povuku svoju suglasnost za rad više od onoga koliko je propisano po zakonu, sustav bi stao, stao bi u roku možda 48 sati. Kad bi liječnici naplatiti sve svoje prekovremene sate to je otprilike možda i više od 2 milijarde kuna, samo da znate o kojim brojkama govorimo. Dakle, u protekle 3 godine doslovno ništa niste poduzeli po pitanju sređivanja stanja u sestrinstvu unatoč brojnim upozorenjima i signalima iz niza udruga i grupacija o neodrživosti sustava obrazovanja, znate da one moraju ići 5 godina u srednju školu te o nužnosti redefiniranja uloge medicinskih sustava u sustavu zdravstva. Nadalje, propustio je uspostaviti dijalog s medicinskim sestrama radi zaštite prava iz radnog odnosa i poboljšavanja općih uvjeta rada i života medicinskih sestara te nije utvrdio radna mjesta za koje je potrebno visoko obrazovanje medicinskih sestara čime je i dodatno destimulirao njih na ostanak u Hrvatskoj i omalovažio uložen trud u stjecanje visokog obrazovanja. S obzirom na navedene razloge podnositelji ovog prijedloga predlažu Hrvatskom saboru da nakon provedene rasprave donesu odluku o iskazivanju nepovjerenja ministru Kujundžiću, ministru zdravstva RH. Hvala za sad. Imamo 20 replika, pa idemo redom. Prvi je na redu kolega Petrov. Izvolite. **Petrov, Božo (MOST)** Kolegice Strenja, nakon vašeg izlaganja teško da se može što još dodati, ali ja ću podcrtati jednu stvar. Mi smo ovdje bili prije godinu dana s istom ovom temom, tada predsjednik Vlade i taj ministar zdravstva su nam objašnjavali da je u sektoru zdravstva sve u redu, da će biti još bolje. Pet mjeseci iza toga izvješće Europske komisije stoji citiram: Sustav zdravstvene zaštite i dalje je izvor rizika za javne financije, dugovi bolnica za lijekove ogromni mjere se u milijardama. Zdravstveni su ishodi uglavnom ispod prosjeka EU. Struktura sustava nije dovoljno usklađena s potrebama stanovništva. E sad, ja ću vas pitati kažete danas treba iznositi činjenice, ovo su činjenice. Netko iznosi neistine ili Europska komisija ili dvojac ispred nas. Hoćemo li isto ovakvo izvješće dočekati ponovo …/Upadica: Hvala vam./… za Zahvaljujem kolega. Dakle, mi smo ovdje danas da razgovaramo o hrvatskom zdravstvu, zato što svi želimo dobro i ja zbilja sam uvjerena da i moji kolege sa desne strane sabornice i sa lijeve, moje lijeve strane svi žele isto. I zbog toga sam ja danas još jednom pobrojala krucijalno pet područja na kojima nije bilo pomaka. Dakle, Hrvatska zbilja treba ulaganja, povučeno je dosta novca iz europskih fondova i grade se zgrade, ali smo zaboravili čovjeka. Čovjeka koji radi i pruža uslugu, liječnike i medicinske sestre i zaboravili smo pacijente. Pacijenti nisu samo u Zagrebu, pacijenti nisu samo u Rijeci, oni su i na otocima i u unutrašnjosti i u Sinju i u Slavoniji i svi oni zahtijevaju malo drugačiji pristup. Naravno mi smo ponudili i nekakva rješenja, ali unatoč svim našim komentarima i u ovih godinu dana …/Upadica: Hvala./… pomaka većeg nije Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, gospođo Strenja, prije tjedan dana ministar Kujundžić izrekao je nešto što ja nisam mogao vjerovati da ću čuti. Gospodin Kujundžić je najavio da će u Hrvatskoj i socijalni slučajevi početi plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje. Takva mjera, takav prijedlog je za mene u potpunosti neprihvatljiv i da vas parafraziram duboko nemoralan. Mislim da će takva mjera dovesti do nečega što je Hrvatskoj potpuno nepotrebno, a to je još produbiti postojeću veliku nejednakost, a čitavom nizu građana RH ograničiti pristup zdravstvenoj zaštiti.

(Nezavisni)** Dakle, to je ono o čemu ja zapravo pričam. Mi se hvalimo da smo solidarno javno zdravstvo i obećajemo, ali nismo u stanju Dok država ne bude ispunjavala sve svoje obveze koje ima prema HZZO-u nije potrebno povećavati dopunsko zdravstveno osiguranje, a tih prihoda, znači prihodi koji su uskraćeni je više od milijardu i pol godišnje. Dakle, to su svi oni građani koji ne plaćaju uopće zdravstveno osiguranje i oni koji su zbog svojih bolesti, znači psihijatrijski pacijenti, pacijenti oboljeli od raka i svi oni znači zatvorenici, sva djeca do za vrijeme studija itd. do završetka redovnog školovanja koji su oslobođeni. To je zakon i to je ono šta smo mi se odlučili za to i što smo donijeli. To je obaveza države. Obaveza države da to uplati u HZZO i to nisu učinili. Dokle god to država ne bude ispunila …/Upadica: Hvala vam./… nema razloga da se povećava zdravstveno, dopunsko zdravstveno osiguranje. Hvala. Poštovana kolegice Strenja, nakon vašeg ovog izlaganja vidim da je ovaj dvoja u knockdownu tamo, gotovo da ništa ne treba dodati, ali evo ja ću ipak postaviti nekoliko pitanja u 15 minuta ste razmontirali ovu maglu laži koje prodaje ministar Kujundžić, hvali se da nema PR-a, ne može mu pomoći nikakav PR, ne može mu pomoći ni čak onaj koji je otišao iz Vlade jer je pokušao zabraniti koncert Marka Perkovića Thompsona čujem da radi za ministra Kujundžića u Zagrebu nakon što su naši vatreni osvojili drugo mjesto, znači nitko mu ne može pomoći. Zašto? Zato što je zdravstveni sustav u ogromnim problemima, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 30 liječnika znači konstantno nedostaje, imamo jedan tim znači hitne medicinske pomoći u Sisačko-moslavačkoj županiji sustav se urušava, tako je gotovo u svim …/Upadica: Hvala vam/…županijama. Hvala kolega, dakle to je ono o čemu sam ja rekla, nema više nedostatka liječnika i medicinskih sestara, nije to samo u velikim bolnicama, to je sada i u manjim gradovima. Ministar je propustio nešto učiniti što se tiče ljudskih resursa i došli smo u situaciju da čak i jedan veliki grad kao što je Dubrovnik ima velikih, ima ogromnih problema i sam gradonačelnik je rekao da ne radi se o onoliko građana koliko ima na spisku da su Dubrovčani, nego od od 200 000 građana koji dolaze turista koji trebaju tu zdravstvenu pomoć, dakle ne radi se o 30 liječnika koji trebaju popunit specijalizacije, znate kolko treba dok oni postanu specijalisti, nego od 89 specijalista raznih specijalnosti koji svaki mjesec dolaze u dubrovačku bolnicu da bi ona opstala i da bi mogla funkcionirat, dakle vrijeme je da država nešto učini jer sami gradovi, same županije na koje se taj teret prebacuje, to više nisu u stanju. **Jandroković, Gordan Dakle, bilo bi dobro iako vi to kolegice u svom izlaganju ne želite da razgovaramo o ideološkom pitanju u zdravstvu, dakle to je pro-life ili pro-choice, ali nećemo danas o tome jer je u zdravstvu to također jedan dio ideologije, nego ćemo danas razgovarat o podacima, pa ću se ja malo da, ako sam dobro shvatio i čuo, dakle u plaćanju zdravstvenih usluga dakle imamo rokove plaćanja koje su preko 1000 dana, dakle to je skoro pa 3.g., samim time i cijena, najvećim dijelom lijekova, dakle raste preko 30%, što je isto činjenica. Zar vama to možda u ovoj polu koruptivnoj Vladi ne miriši malo na također jedan dio korupcije, na neki dogovor?

opoziv ministra Kujundžića, o tome ću detaljnije kasnije još jednom govoriti, ali situacija s veledrogerijama nije potpuno jasna. Dakle, mi imamo ogromne dugove i došli su u situaciju da su blokirali određene bolnice da bi se mogli barem dijelom naplatiti i mi njima sada isplaćujemo, dogovoreno je 500 milijuna kuna, ali mi problem, znači problem lijekova, cijene lijekova nismo riješili. Nije samo stvar u posebno skupim lijekovima, dakle mi svaki mjesec 300 milijuna kuna koštaju, je cijena lijekova, 150 milijuna se plati, 150 ide u dug, mi jednostavno sustav moramo drugačije posložit, a pitanje je koliko smo sa referenciranjem postigli pravu cijenu jer se uspoređujemo sa zemljama koje su malo više na zapadu umjesto sa zemljama

a to je zabrinjavajući porast broja zapljena sintetičkih droga i porast broja novih dakle sintetičkih droga. Imamo slučajeve kada se zapravo te tablete dilaju kroz prozore osnovnih i srednjih škola i ulazak djece u svijet droga je sve niži, pa po vašem mišljenju zbog čega još nije donesen strategija nacionalna protiv ovisnosti iako je ona napisana, šta se sa time čeka? Hvala. **Jandroković, Nečinjenje, dakle nije, mada je napisana, donesena već godinu dana nacionalna strategija za borbu protiv ovisnosti, nije donesena ni nakon 3.g. nacionalna strategija za borbu protiv raka, a mi smo apsolutno apsolutno na samom začelju, prije nas je samo Mađarska, podsjećam da je prva moja tematska sjednica kad sam ušla u HS bila o potrebi donošenja nacionalnog plana za borbu protiv raka, tad je još ministar Nakić formirao povjerenstvo koje je nastavilo se dalje i već još nakon 3.g. nismo dalje, nije donesena nacionalna strategija za borbu protiv demencija i alzheimera znači i ostalih demencija, nije donesena nacionalna strategija za borbu protiv moždanog udara, cijeli niz strategija stoje u ladicama, meni je najstrašnije što nije donesena nacionalna strategija za djecu, za dječju i adolescentnu psihijatriju koja stoji u ladicama napisana, a u ovom trenutku …/Upadica: Dobrović izvolite/… od Rijeka do Dubrovnika gdje ćemo stavit dijete koje ima psihičke tegobe. Hvala. **Dobrović, Slaven (MOST)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice Strenja, puno toga ste iznijeli u svom izlaganju i ja sam negdje vidio podatak da da RH stoji jako loše u jednoj statistici, a radi se o alkoholizmu mladih do 16.g. gdje smo mi na nezavidnom 3. mjestu u Europi. Čini mi se da je to itekako problem ovoga ministarstva i da bi se ono moralo uhvatiti u koštac s ovim problemom, pogotovo što je kod nas prisutna jedna opća prihvaćenost takvoga ponašanja, a kao roditelj sam se šokirao uobičajenim praksama, dakle u, u klubovima gdje djeca u toj dobi izlaze, gdje se za stolom, dakle servira alkoholno piće kao praktički jedna ulaznica. Mislite li da bi se tu dalo nešto napraviti? **Jandroković, Zahvaljujem. Dakle, imali smo dojam da je ministar zbilja vidio da postoji problem i sa alkoholizmom i sa pušenjem, ali mislim da je to on gledao prvenstveno na način da eventualno smanjimo pobol od raka pluća i da pojačamo naš budžet, znači zdravstveni budžet. Mislim da strategije u smislu smanjenja pijenja alkohola i pušenja posebno alkohola u adolescentnoj dobi zahtijeva malo drugačiji pristup, a to znači da tu mora biti uključeno i Ministarstvo obrazovanja i znanosti i mislim da prevencija i način na koji bismo modele ponašanja i pristupa toj temi trebali graditi puno prije, znači još i u osnovnoj školi i uključiti sve one koji su oko tog djeteta. Nažalost, u RH ne postoji ni jasna strategija za borbu protiv alkoholizma jer znamo da otprilike sa 500 000 onih koji redovno konzumiraju alkohol, koliko sekundarno onih je članova obitelji koji pate zbog izvolite./… …tako da strategija bi trebala biti puno jasnija osim samo zabrana. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Strenja, molim vas da se držite samo vremena, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo, predsjedniče. Uvažena kolegice Strenja, oboje smo medicinari, znamo da je medicina utemeljena na dokazima i ja često govorim da volim i politiku utemeljenu na činjenicama tako da se nadam da ćemo danas na činjenicama govoriti o tome zašto nismo zadovoljni resorom kojim upravlja Kujundžić. Između ostalog ono što želim naglasiti u ovoj replici, a to je da znamo da je u Hrvatskoj iznad europskog prosjeka smrtnost od kardiovaskularni bolesti, od srčanog infarkta, moždanog infarkta, od smrtnosti u prometnim nesrećama i nema nikakve dileme da je razlog tome odsustvo zbrinjavanja u tzv. zlatnom satu. Prema tome, iako postoji projekt, iako smo svi ukazali na to, od stručnih udruga do politike da nam je potrebna hitna helikopterska medicinska služba, ništa u ovom mandatu nije učinjeno i bojim se da će i do kraja ovog mandata uz ministra Kujundžića Hrvatska ostati bez hitne helikopterske medicinske službe. **Jandroković, Zahvaljujem. Da, to je pitanje o kojem zapravo treba malo više u ovoj raspravi reći a to je da zbilja nije učinjeno ništa. I dandanas znači nakon 28, 29 godina od onih helikoptera o kojima smo se vozili u ratu, i danas ovisimo o tim vojnim helikopterima. Mi smo jedina zemlja u Europi koja koristi vojne helikoptere. Prošle godine u obrazloženju nakon opoziva Vlade, pisalo je i ministar je to rekao da su osigurana sredstva, 35 milijuna eura, da će se krenuti u nabavku, u ovom očitovanju toga uopće nema. Dakle ne znam gdje smo s tim, govori se sada o brodicama, govori se o nekakvim analizatorima, laboratorija, znači laboratorijskim analizatorima. Nabavka za te analizere je bila 2016. još natječaj, znači još nije završena, to jako dugo očito traje i treba, ne znamo gdje smo s tim helikopterima, nažalost, propustili smo ono šta smo trebali, mi smo turistička zemlja i osim naših građana, dužni smo tako jedna zemlja koja pripada europskom krugu imat, nažalost nemamo. Kolegice Strenja, rekli ste na početku vašeg izlaganja da smo još u ljeto u ime Kluba zastupnika MOST-a i drugih zastupnika i drugih oporbenih stranaka podnijeli zahtjev za raspravu i glasovanje o povjerenju ministru zdravstva. I da podsjetimo javnost, to smo činili 22. srpnja i čekamo puna 3 mj. na raspravu o radu ministarstva i ministra zdravstva. I nažalost to je vjerojatno rekord u povijest Hrvatskog sabora da se čeka 3 mj. na raspravu o takvom pitanju. Ukoliko i Vlada i premijer i ministar misle da su radili dobro u resoru koji obnaša, zbog čega ovo odugovlačenje 3 mj. da raspravimo goruće pitanje o kojem ćemo danas u cjelodnevnoj i cjelonoćnoj bolje raspravi, govoriti o brojnim nedostacima u sustavu zdravstva? Da, mislim da je to otišlo onako kako ni sam premijer nije htio, dakle očekujući da će mu to odugovlačenjem na neki način zaboraviti na cijelu ti priču jer po onim brzim aktom su otišli oni ministri protiv kojih su bile, isto tako je bio zahtjev za opoziv, zapravo su se problemi i nagomilali, problemi su se nagomilali što se tiče pregovaranja, što se tiče prosvjeda medicinskih sestara, što se tiče blokade bolnica, blokirana je bolnica u Kninu, veteranska bolnica, nemojmo zaboraviti, dugovi veledrogerijama su zbilja došli do situacija da su prijetili i drugim bolnicama, dakle problemi su samo narasli. Ja sam za to da se uvijek problemi iznesu i da se brzo riješe. Dakle, najgore je ne donijeti odluku, odluka se mora donijeti kakva god bila jer odugovlačenje u ovom sustavu može imati pogubne posljedice. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Reiner, izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani g. predsjedniče, poštovana kolegice Strenja. Ja nisam dignuo tablicu prije nego što ste počeli govoriti kao neki moji kolege do sada ali kad ste počeli govoriti onda dvije stvari su me ponukale da kažem. Vi ste parafrazirali čl. 59 Ustava gdje ste rekli da svatko ima pravo na zdravstvenu zaštitu, niste doduše nastavili Ustavu stoji „uz sukladno sa zakonom“. To je otprilike slična paralela sa čl. 55 gdje svatko ima pravo na rad pa opet niti kod nas nisu svi zaposleni a ni u jednoj zemlji ne postoji zaposlenost. Međutim slažem se s vama kad ste rekli da je problem socijalne izdržljivosti, da pučanstvo svih zemalja europskih sve starije i da sve zemlje imaju probleme sa održivim zdravstvom.

Danska, Slovačka, Rumunija, o čemu govorim, znači Rumunija koja ima 489 eura po glavi stanovnika, mi u ovom trenutku imamo 803, Europa ima 3000. Dakle Rumunjska koja je jednim aktom, ja sam kao predsjednica saborskog odbora zatražila od njihovog parlamenta da mi dostave taj zakon. Zakon sam dobila. Rumunija je u jednom danu jednim zakonom liječnicima povećala 172% plaće. Mi to ne tražimo. Jednim aktom vratili su liječnike, liječnika nemate, oni su sustav, oni su oni koji nose sustav kao i medicinske sestre. Medicinskim sestrama su dignuli 50%. Postoji cijeli niz rješenja. Ja ću poslije u raspravi još ponovit, dakle financijski stabilizirat sustav ne znači samo povećati plaće onima koji nose sustav ali je to jedan od rješenja da u sustavu ne nedostaje ljudi. Dakle reorganizacija bolnica, znate da je Danska smanjila broj bolnica, jednako je velika kao naša zemlja, imala jednaki broj bolnica kao mi. **Jandroković, Gordan vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice Strenja, da netko neupućen zapravo pročita vaš prijedlog vaše interpelacijske oporbe, ovo vam je šesti prijedlog, zapravo pomislio bi da u Hrvatskoj nema zdravstva, da se ljudi liječe na ulicama, alternativno, da je zapravo sve kolabiralo a o uspjesima hrvatskog zdravstva i njegovih liječnika zapravo više govore stranci nego vi kolegijalno o vašim kolegama. Do dolaska g. Kujundžića na mjesto ministra zdravstva utrošilo se nekih 30, 40 ili 50 milijuna kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine. Samo zadnjim natječajem potrošeno je 187 milijuna kuna povećano za 30, oko 217 milijuna kuna, na koji se javilo više od 30 domova zdravlja i više od 20 zavoda za hitnu

od ove Vlade, nit je počela od prethodne Vlade, niti one, ona mora trajat kroz više Vlada, dakle dugogodišnje zanemarivanje, dakle i ovi s moje desne strane su zanemarivali specijalističku usavršavanje, a i oni prije, ona Vlada prije jer je bila kriza, nije bilo novca, dakle ministar je uletio u situaciji kada je došao u situaciju da već 2016. započeto započeto povlačenje sredstava za dnevne bolnice, za OHBP-ove, znači objedinjene hitne bolničke prijeme, za specijalističko usavršavanje, krenulo se tada, nastavilo se sada i vjerojatno će se nastaviti kroz slijedeću Vladu koja god bila. Dakle, nemojmo govoriti o tome jer to je samo nešto što se povuklo i što je samo proces koji traje sve ovo vrijeme, pa ja sam 2016. bila i znam kako smo ugovarali

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Kolegice Strenja Linić ja u vašem melodramatičnom govoru nisam čula zapravo nijedan valjani argument za smjenu ovog ministra koji ovdje sjedi, nitko ne spori o tome da postoji problemi u hrvatskom zdravstvenom sustavu i nitko ne umanjuje značaj tih problema. Ali ono što je činjenica za razliku od vašeg melodramatičnog govora je da ova Vlada odnosno u mandatu ovog ministra i ove Vlade se zaista i radi na poboljšanjima zdravstvenog sustava ne umanjujući važnost tih problema. I isto tako ste manipulirali i pogrešno tumačili tumačili da je tijekom zadnje 3.g. u pitanje dovedeno pravo hrvatskih državljana na zdravlje, to u zadnje 3.g. nikad nije dovedeno u pitanje, to je netočno. Isto tako u RH ne vlada nestašica lijekova i u našoj zemlji ne vladaju epidemije kako bi se pogrešno moglo protumačit iz vašeg Hvala vam, odgovor izvolite. radila u tom sustavu i bila kliničar koji je svakodnevno pregledavao pacijente i sada radim u sustavu, svakog ponedjeljka, ponedjeljka i utorka sam na svojoj klinici. Dobro znam da ovaj sustav opstoji na osnovu naših vrhunskih liječnika i požrtvovnih i kvalitetnih medicinskih sestara i opstat će unatoč vama koji niste 3.g. uspjeli završit natječaj za analizatore, za laboratorij koji je raspisan bio tada, tender 2016. još nije završen, samo to, analizatori tada, da je bilo tih analizatora,

sliku iz perspektive pacijenta odnosno pokušati je dati, a posebno u svijetlu dostupnosti zdravstvene njege o čemu je govorio ministar upravo ovog jutra na hrvatskom radiju. Naime, zamislite situaciju, imate pacijenta na štakama, u bolovima, ne može stajati, a znate koji je najraniji termin kada se može naručiti za specijalistički pregled, 19. siječnja, naš narod ima izreku, kaže do tada tko živ, tko mrtav, u ovom slučaju, nažalost doslovno i kada kažete naši građani imaju pravo na zdravlje, pa imaju pravo na zdravlje ako prežive do tada, ako prežive do tada. Recimo, kada se rendgen aparat pokvari u Domu zdravlja Osijek, čeka se u bolnici po mjesec dana na rendgen slikanje, znate i sami koliko je to dijagnostička metoda koja je tražena, korisna i koja se mora koristiti brzo, šalju ljude u Našice koje su 50 km udaljene, to si ne mogu svi priuštiti, toliko o …/Upadica: Odgovor Dakle kolega, prioritetne liste čekanja nijedan zdravstveni sustav nije u cijelosti riješio. Dakle, i danas ćete vi u Velikoj Britaniji čekati 2.g. kuk jer vam nije hitno jer ćete do tad prolazit sve ono što je potrebno itd., ministar je uveo prioritetne liste i to je dobro, 23 000 građana je uspjelo ostvarit svoje pravo i pravodobno doći, 90% toga bili su opravdani hitni, ali šta je s onima koji zapravo ipak su hitni, ali nisu njihovi liječnici to odradili, nije im hitno da u roku od tjedan dana obrade jer ne boluju od raka, ali isto tako zato što nisu pravodobno došli, njihovo zdravstveno stanje će se pogoršat, o tome govorimo. Danas mi je jedna građanka poslala poruku, bila je naručena u 4. mjesecu da danas, ovaj tjedan zapravo da dođe na pregled, rečeno je ne može, dobila je drugi termin za 4. mjesec slijedeće godine, znači nije samo rečeno danas ne radi liječnica, pa dođite za …/Upadica: Hvala vam/…ona je, kao da je danas se naručila ponovo …/Upadica: Poštovana kolegica Mrak Hvala lijepo. Poštovana kolegice Strenja, ja se osjećam ko u onom filmu „Beskonačni dan“, pa onda se probuditi i svaki put isto. Dakle, mi smo ovakvu jednu raspravu imali, tad nam je ministar objašnjavao da mi baš to dobro ne razumijemo jer da on radi odlično svoj posao, pa me zanima što ste vi kao netko koji je pripremao i ovaj, ovaj prijedlog i koji smo mi potpisali, što smo mi sve zajedno prepoznali da se je desilo recimo u godinu dana jel nam je ministar rekao da samo što nije, šta se u posljednjih godinu dana desilo, koja su to poboljšanja bilo il nam se je desilo obrnuto da je zapravo produbilo i sve gore i gore. Za mene najveći grijeh koji imao je ministar je greh nečinjenja. Hvala lijepo. **Jandroković, Dugo bi trajalo, pa bi ponovo me morao opominjati ovaj predsjednik HS, ali dakle nije sve u opremi i nije sve u zgradama, ono što meni posebno smeta šta smo počeli obećavat tu kinesku zgradu i novu bolnicu na Klisu da nismo sjeli i rekli dal je uopće potrebno to na toj lokaciji i što zapravo u Splitu treba? Dakle, ako želimo bolnički sustav graditi, pa valjda nekakav trust mozgova treba sjesti i reći kakav bolnički sustav mi želimo u Hrvatskoj u slijedećih 30 godina, barem to. Dakle, možemo reći da gradimo bolnicu u Puli, to je super najzad će završit, tko će tamo radit, ne znam, nema ljudi, nema ljudi vjerujte mi, idemo iz KBC u ispomoć tamo, gradimo bolnicu u Rijeci, napokon, vrijeme je bilo da najzad i Rijeka dobije nešto novo, ali gdje su ljudi. Dakle, sustavno zanemarivanje ljudskog potencijala, a to ima reperkusije i na pacijente, jer pacijentima ne treba premoren liječnik koji pregleda 51 pacijenta, a zapravo bi trebao taj dan …/Upadica: Hvala vam lijepa./… pogledati 20 i Zahvaljujem. Kolegice Strenja Linić, kao liječnik, kao bivši dugogodišnji ministar zdravstva i član izvršnog odbora Svjetske zdravstvene organizacije sa punim kredibilitetom tvrdim da je hrvatski sustav zdravstva bolji od svih sustava zdravstva sličnog pa čak i većeg BDP-a. Naravno to nije samo zasluga ministra Kujundžića, međutim i on je dao značajan doprinos tome, dakle roboti u kirurgiji, dnevne bolnice u ruralnim područjima RH, višestruko povećana sredstva za rijetke bolesti i skupe lijekove, dakle sve su dakle postignuća ovoga sustava zdravstva. druge strane vi evo godinu dana pokrećete drugu inicijativu za smjenom ministra koja je bezrazložna, beskorisna i besperspektivna.

Kolega šta vi mislite da ja ne znam zbrajati da ćete ponovo imati dovoljno ruku i ponovo glasati protiv ovog prijedloga. Mislim da je stanje u zdravstvu, financijska situacija u zdravstvu, ljudski resursi prema kojima se moramo okrenuti toliko bitno da mora biti jedna sjednica posvećena samo zdravstvu, a da nije zakon da kažemo o čemu se radi. Da li vi znate koliko zapravo smo inzistirali da zapravo Mostarska bolnica o koj bite vi trebali reć, da se ostvari prekogranična suradnja da ljudi iz Metkovića ukoliko imaju srčani ili moždani udar mogu tamo doći i ostvarit svoju hitnu i neodgodivu pomoć, ali da li znate da je to bilo dogovoreno i potpisano sa Izolom, da ljudi iz Istre iz Umaga mogu otići i da je to ministar skinuo zato da bude prvo da se ide prema Mostaru. To je ono, ja želim da svi građani u Hrvatskoj imaju jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu …/Upadica: Zahvaljujem./… a ne da ovise o političkoj podobnosti dijela zemlje. Neodgovorno ovako kritizirati i reći da ništa nije učinjeno. Imali ste priliku ali niste bili toliko konstruktivni kad ste bili i između ostalog imali predsjednika sabora i ministre. i 200 miliona kuna je uloženo u zdravstvo u ove posljednje dvije godine. Vi ste iz Rijeke iz mog kraja, nadam se da vidite i cijenite kad ste nabrajali onaj popis i ministru predbacivali što je propustio učiniti pa ste trebali istaknuti da je barem to nešto veliko što se gradi i koliko to košta i mislim da je na ponos svima nama, a i ovoj Vladi i premijeru i ministru. Dakle, lako je sjediti u oporbenoj klupi, lako je kritizirati i raditi perfomanse, ali očito vam ne paše kad treba snositi odgovornost, donositi odluke i stajati

sav moj angažman koji sam učinila trčeći i pokušavajući da krene priča sa riječkom bolnicom. To se sad zaboravilo, možemo naknadno. Dakle, sva sreća da tada i HDZ i MOST su zajednički htjeli tu bolnicu i ministar Marić je bio zbilja osjećao koliko je to bitno i ušla je u proračun. Dakle, nemojte govoriti ja dobro znam šta je s tom bolnicom i rekla sam da je Rijeka to napokon dobila, ali nemojte zaboraviti da je ministar, da je premijer Milanović donio odluku donio da se gradi, ali nije donio odluku o višegodišnjem zaduživanju, pa smo odradili to, pa je nakon toga nastavila ova Vlada. Meni je, gledajte to ide kroz više vlada i takvi projekti trebaju ići kroz više vlada, zbilja trebaju ići kroz više vlada i svaka čast, ali dok je MOST bio u vladi i dok je imamo svog zamjenika ministra prvi put je dozvoljeno da liječnici mogu radi izvan punog …/Upadica: Zahvaljujem./… radnog vremena i donesen je Pravilnik o specijalizacijama, a o tome ću kasnije. Poštovana kolegice Strenja uzimajući u obzir da su teme zdravstva najosjetljivije, da su građani najosjetljiviji preko resora zdravstva napadate Vladu RH, ministra zdravstva prozivate za dežurnog krivca, tražite njegovu glavu, ja kritiku mogu prihvatiti, ali ne mogu prihvatiti kad se izolirane, tragične slučajeve ili eventualne pojedinačne liječničke pogreške koriste za kritiziranje zdravstvenog sustava u cjelini, pa onda tako i ministra zdravstva. Zdravstvo je skupo, premda su nas dugo uvjeravali, dugo smo živjeli u sustavu gdje su nam govorili da je sve besplatno. Podsjetit ću vas na 2015. godinu kada ste govorili da dopunsko zdravstveno osiguranje treba povećati, danas kao opozicija to ne govorite. Ponovno vam postavljam pitanje, da li ste za povećanje dopunskog zdravstvenog osiguranja? Konstruktivna kritika da, jeftino politikanstvo ne. **Jandroković,

238. nitko ovdje tijekom razlaganja znači i rasprave nije spomenuo niti jednu tragediju u našem zdravstvenom sustavu i kolega Ćelić je zapravo, zapravo je on namjerno manipulirao išao obmanuti javnost. Nitko nije spomenuo niti jednu tragediju

i dobivate opomenu, tako da vas molim da odustanete kolega Ćelić jer sam opomenuo kolegu nije bilo povrede Poslovnika. Izvolite. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Povrijeđen je Poslovnik, Članak 238., kolega Grmoja sjetite se Zaprešića i sjetite se prvog traženja opoziva ministra Kujundžića, što je to? Ja bih se zabrinuo radi onoga Mostara kojeg je kolegica Strenja spomenula za vas iz MOST-a iz Metkovića, to bi se zabrinuo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Čelić i vama ću dati opomenu jer ste i vi zloupotrijebili Poslovnik. Ne, ne može. ne može. Kolega Grmoja bit ćete isključeni iz rasprave nakon druge opomene. … /Upadica se ne razumije./ … Zato što kršite Poslovnik namjerno s ciljem da replicirate kolegi. Možete, držite se reda. Red je napravljen zato da bismo mogli normalno funkcionirati, zato su osmišljena pravila, a ne da radi svako šta ga volja. Izvolite kolegice Strenja, odgovor na repliku. Odustajete, dobro. Onda idemo sada na iduću repliku to je kolegica Juričev-Martinčev. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Kolegice Strenja, najčešći izraz koji ste koristili u svom izlaganju je bilo nečinjenje. Nečinjenje po svim mogućim pitanjima i problemima što hoćete reći da se ništa po nijednom pitanju nije napravilo. Zar mislite da je ništa to što je ugovoreno za vrijeme ovog Vlade i ovog ministra? 1,9 milijardi kuna novih projekata u zdravstvu, dodatnih 312 milijuna kuna za učinkovite ljudske potencijale, nabavljen je prvi robotski kirurški sustav, potpisano je 66 ugovora sa 39 domova zdravlja i 21 zavodom za hitnu medicinu za 212 specijalizacija, uvedena je zajednička javna nabava za oko 30% lijekova i potrošnog materijala, uvedene su mogućnosti nagrađivanja radnika za posebne za posebne i natprosječne rezultate rada radnika i slično. Zar mislite da je sve to ništa? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor izvolite. **Strenja, Ines (Nezavisni)** Dobro čitate kolegice. Dakle ovaj odgovor bite trebali potražiti u Europskoj komisiji koja vam je jasno rekla da su u Hrvatskoj loši ishodi, da se ne provode dovoljnom brzinom i da je potrebno malo drugačije organizirati sam zdravstveni sustav. Poštovani predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade, poštovani ministre. Uvažena zastupnice. Ja ne shvaćam i ne prihvaćam ovo što govorite jer sam dio sustava i znam vrijednosti koje ministar Kujundžić radi i trudi se. Spomenula ste na početku nečinjenje i nekakvih 50 grijeha ministra Kujundžića. Mi katolici imamo sedam smrtnih grijeha, ali ne činjenje da li možete nazvati početak gradnje nove bolnice, da li možete nazvati plan gradnje nacionalne dječje bolnice, da li je nečinjenje ne participiranje kod skupih i tretmana koje mnoge bogatije zemlje moraju plaćati. Usput spominjete financijsku stabilizaciju sustava. Morate dobro znati da svi sustavi zdravstveni posluju sa osam do deset posto manjka u svijetu. Hvala. **Jandroković, Kolega Kirin, mi nismo samo kritizirali. Mi smo ponudili konkretna rješenja točno po svakoj točci što bi trebalo učiniti. Da se to učini, barem pola od toga mi bismo dvije ruke digli za ovog ministra jer je zbilja krenuo. Nama je potrebna zdravstvena reforma. Dakle ne zanima me imenom ovaj ministar, zanima me ministar koji će hrvatski zdravstveni sustav presložiti i krenuti od početka u sasvim drugom smjeru. Previše vremena smo propustili. Bila je kriza pa smo čekali, pa smo imali sastavljanje nove Vlade i to sve i ti godine čekamo. Imamo konkretne odgovore na to što treba učiniti da sustav bude značajno bolje. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče, poštovana kolegice. Ja ne znam da li znate za podatak ako ćemo o činjenicama da je od 2015. na ovamo raspisano natječaja za 587 specijalizacija, da je vrijeme vlade SDP-a došlo do smanjenja limita, da su koeficijenti i vrijednosti DTS-a i DTP-a tada smanjeni sa 8.600 na 4.600 i da je tek ova Vlada podigla tu vrijednost na 7.650 do sada odnosno preko 8.000 kuna u ovom momentu, dakle nije se još dosegao iznos od 8.655. Dakle, koja je onda krimen ovog ministra i ove Vlade ako ispravlja puno onoga što se dogodilo prethodno? **Jandroković, Zahvaljujem. Da li mislite, ne vi, da li vaša rodbina i da li građani Hrvatske misle da je zdravstveni sustav dobar u cijeloj Hrvatskoj, da li građani misle da je dobar? Ne misle. Slušajte malo, čak i predsjednica kaže slušajte bilo svoga naroda. Dakle ovaj sustav opstoji zbog kvalitetnih liječnika i medicinskih sestara. Govorite o SDP-ovoj vladi, naravno ja sam uvijek bila oporba Komadini u Rijeci, vjerujte u dva mandata u županiji. Dakle da li imaju krimena? Da. Da li je bila kriza? Da. Da li je krenula potreba i da li se uspjelo povući sredstava za specijalizacije? Da, ali mislim da to nije dovoljno. Znate zašto? Zato što ova Vlada nije učinila ništa da te limite koji su smanjivani poveća, limiti nisu povećavani. Cijena zdravstvenih usluga je preminorna. Danas je operacija slijepog crijeva 3.200 kuna u toj cijeni je 150 kuna anesteziolog i sestra. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Kolega Žagar izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Dozvolite kolegice Linić da kažem ovako trivijalno, postoje dijelovi koji su originalni, postoje oni zamjenski. Naime, u medicini se ugrađuju umjetni zglobovi i ja to govorim sa stajališta pacijenata koji ne mogu odlučivati o tome koji će im umjetni zglob biti ugrađen. Ovdje se kolegica hvalila da postoji objedinjena javna nabava, ja mislim da je upravo javna nabava problem u RH. Nije uvijek tako da je najjeftiniji proizvod u konačnici u konačnici najjeftiniji. Mi ne znamo u ovom trenutku koliki je postotak reoperacija koje se vrše, pa onda to je trauma za pacijenta, to su ponovni troškovi anestezije svega onog što se radi. Na tom problemu bi trebalo poraditi iz dva razloga, prvo što je javna nabava predvorje korupcije, a druga stvar zato da pacijenti dobiju pravu zaštitu jer ne znamo koliki postotak njih ima, trpi traume i nakon operacije i nakon ugrađivanja ovakvih neadekvatnih ugradbenih proizvoda. **Jandroković, Dakle, bolnice, posebice male bolnice, sa malim limitima dovedene su u situaciju da ne mogu dovoljno kvalitetno odradit posao. Kad vi imate kninsku bolnicu, veteransku bolnicu, koja 3 milijuna kuna mora platit za plaće, a limit joj je 2 milijuna i 700, gdje su tu lijekovi, gdje je tu energent i gdje je tu hrana, gdje je sve ono ostalo osim plaće djelatnicima, to su ti limiti i naravno da je blokirana nakon određenog vremena. Da li znate da se i za 15 kreveta za branitelje obećali milijun kuna, pa su stavili 500.000,00 pa su stavili na 250.000,00 nema nijednog branitelja tamo sad u krevetu jer isto ima neka procedura zbog čega treba povjerenstvo riješit, pa tek onda da dođu, ne kao šta je obećano samo sa uputnicom, to je problem. Dakle mi moramo razmišljat da postoje bolnice i postoje bolesnici i izvan Zagreba, izvan Rijeke, izvan Splita,

Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Poštovane zastupnice i zastupnici, Vlada odbija sve navode iz drugog prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću. Ministar Kujundžić odgovorno obavlja svoje zadatke, svoje poslove iz nadležnosti u zdravstvu, predano radi na mjerama da osigura financijski održivi zdravstveni sustav koji će građanima pružiti zdravstvenu sigurnost i osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Ova Vlada poduzela je niz koraka kako bi unaprijedila i modernizirala hrvatsko zdravstvo. Ako je usporedimo sa ranijim Vladama koje su stvarale nove dugove u zdravstvu, učinile nedostupnim pojedine zdravstvene usluge, stvorile liste čekanja bez određivanja pravih prioriteta i propustile uložiti u modernizaciju bolnica i bolničke opreme, smatramo da smo ostvarili značajan iskorak. Dug u zdravstvenom sustavu je naslijeđen i razumljivo je da dok se ne dosegne puni gospodarski zamah i veći priljev sredstava u HZZO, nije moguće postići apsolutnu financijsku stabilnost zdravstvenoga sustava. u 2018. godini dodatnih 1,3 milijarde kuna usmjerili smo u zdravstveni sustav, smanjili smo obveze hrvatskog zdravstvenog sustava s kraja 2016. sa 8,2 milijarde kuna na 7,8 u 2017. U 2019. su osigurana značajna sredstva za posebno skupe lijekove, riječ je o 1,5 milijardi kuna, to je povećanje od 100% u odnosu na alocirana proračunska sredstva iz 2015.g. Veledrogerijama smo u recentno isplatili 300 milijuna kuna duga za isporučene lijekove, a od ukupno 500 milijuna koliko bi im trebalo biti uplaćeno do kraja godine, a i ranije smo tijekom ove godine plaćali veledrogerijama. Korištenje sredstava Fondova EU pridonijelo je poboljšanju kvalitete hrvatskoga zdravstva, njima rješavamo pitanje objedinjenih hitnih bolničkih bolničkih prijema, dnevnih bolnica, dnevnih kirurgija, projekata ranjivih skupina, primarne zdravstvene zaštite, kao i stručno obrazovanje zdravstvenih radnika. U okviru operativnoga programa konkurentnosti i kohezija ugovoreno projekata 2,2 milijarde kuna. Vlada je krenula u modernizaciju 29 bolnica, niz drugih projekata radi povećanja razine zdravstvenih usluga, modernizacije bolničke opreme i poboljšanje uvjeta rada. Podsjećamo da smo tijekom 2017. i '18.-te realizirali funkcionalnu integraciju 12 bolnica s ciljem restrukturiranja i osuvremenjivanja, te racionalizacije troškova. Donijeli smo nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica za 2018.-2020. kojim kojim osiguravamo nastavak započetih aktivnosti na reformi bolničkog sustava usmjerenih na modernizaciju bolničkih kapaciteta. Pokrenuli niz kapitalnih investicija, primjerice ovu koju ste vi naveli u Rijeci, bolnicu u Puli, projekt nacionalne dječje bolnice u Blatu, nacionalni centar za medicinsku robotiku, translacijski centar za pedijatriju na Srebrnjaku, čitav niz drugih investicija diljem RH neovisno o tome tko je gdje na vlasti na lokalnoj razini ili je projekt započela neka ranija Vlada, bitno je dovesti projekte do kraja. U cilju bolje standardizacije provođenja postupaka javne nabave provedena je reorganizacija u dijelu javne nabave kojim je ona organizirana na jednom mjestu, a to je Ministarstvo zdravstva. Posebno nam je važan projekt na kojem radimo, projekt centralnog upravljačkog sustava usmjeren na osiguranje boljeg upravljanja bolničkim sustavom, bolje upravljanje informacijama, praćenje svih zdravstvenih indikatora, projekt e-naručivanje svih usluga u zdravstvenoj zaštiti. Ovaj projekt radimo sa profesorima sa Sveučilišta Harvard, sa posebnim agilnim timovima u okviru našega zdravstvenoga sustava. Njima želimo podići razinu transparentnosti u poslovanju zdravstvenih ustanova, pokazatelj učinkovitosti i kvalitete, kontinuirano dorađivati i vrednovati kako bi provoditeljima zdravstvene zaštite pojačali ukupnu učinkovitost poslovanja i digli kvalitetu usluge pacijentima. Do kraja ove godine bit će usvojen i nacionalni program protiv raka, dakle projekt kojeg grade stručnjaci u koordinaciji ministra zdravstva i sa vrlo vrijednim i kvalitetnim međunarodnim recenzijama. Donesen je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim se uređuje organizacija djelatnosti primarne razine zdravstvene zaštite, jača se uloga domova zdravlja, jača se specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita na primarnoj razini koja do sad nije bila dovoljno zastupljena, uvode se dežurstva u djelatnosti obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite koju obavljaju domovi zdravlja i privatni zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u ordinaciji. Unapređuje se palijativna skrb na primarnoj razini. Ujedno jedna od novina je i Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite koji će obuhvatiti sve pružatelje zdravstvene zaštite. Mogućnost nagrađivanja za nadprosječne rezultate rada radnika koji obavljaju zdravstvenu djelatnost se također uvela. Uređeno je područje zdravstvenoga turizma koje ranije nije bilo. Novim zakonom uvodi se model funkcionalne integracije za djelatnost hitne službe na svim razinama zdravstvene djelatnosti. stavit ćemo naglasak na edukaciju medicinskih sestara, medicinskih tehničara u timovima hitne službe. Ulaže se napori organizacije u hitne helikopterske medicinske službe za ovaj projekt iz europskih fondova planirano 35 milijuna Riječ je o sredstvima na pozicijama Ministarstva obrane. U tijeku je uspostava pomorske medicinske službe prijevoza specijaliziranim brodicama. Posebno želimo osigurati kroz nabavu 6 brodica dostupnost usluge na otocima Mali Lošinj, Rab, Zadar, područje Zadra, Šibenika, Brača i dubrovačkih otoka. Također, u tu svrhu osigurana su dodatna sredstva EU u iznosu od 45 milijun kuna. Najveća vrijednost hrvatskog zdravstvenog sustava nedvojbeno su liječnici, medicinske sestre, čitavo zdravstveno osoblje kojima smo nedavno nakon isteka granskog kolektivnog ugovora potpisali dodatak i regulirali dodatke tj. omogućili povećanje plaća o kojem smo govorili nešto malo i jutros. Također, koristeći sredstva europska izdvojili smo 187 milijuna kuna za specijalističko usavršavanje doktora medicine, povećali smo za skoro 30 milijuna kuna i osigurali financiranje specijalizacije za 212 specijalizanata. Ujedno povećavamo kvalitetu života oboljelih od teških bolesti. Ne samo da smo povećali proračun za posebno skupe lijekove, vidjeli ste uvrštavanje novih lijekova i jučer na konferenciji za medije HZZO-a, poseban napor smo napravili kada je riječ o oboljeloj djeci od spinalne mišićne atrofije, ne samo da je lijek Spinraza stavljen na osnovu listu lijekova nego smo u dogovoru i aktivnim angažmanom sa drugom farmaceutskom kompanijom Hoffmanm la Roche uspjeli Hrvatsku uvrstiti u kliničko ispitivanje i naši pacijenti primaju i taj lijek. Sve skupa se liječi 31 dijete od kojih je 8 na respiratoru te 7 odraslih osoba. Sa tvrtkom la Roche potpisan je nedavno i ugovor koji će omogućiti financiranje izgradnje posebnog laboratorija u KBC-u Zagreb za istraživanje personalne medicine i liječenje malignih bolesti, najsuvremenije metode na najboljoj svjetskoj praksi. Sve je to dio naše politike društvene solidarnosti. Ova Vlada kao i u drugim područjima o čemu ste imali prilike čuti malo više u današnjem izvješću poduzima mjere za provedbu reformi u zdravstvu. Za bolji položaj i zdravstvenih djelatnika, ali prije svega za dostupnost i kvalitetu usluge našim pacijentima. Promjene u organizaciji zdravstvene zaštite, kvalitetnija primarna zdravstvena zaštita, jačanje preventivnih aktivnosti, razvoj učinkovitog sustava hitne medicine, stvaranje pretpostavki za bolje upravljanje ljudskim i drugim resursima te bolja zdravstvena zaštita pacijenata glavne su piste djelovanje ministra Kujundžića i cijele Vlade u ovoj domeni. S obzirom da naš zdravstveni sustav pruža kvalitetnu uslugu, a u usporedbi sa razvijenijim članicama EU ulažemo puno manje sredstava po glavi stanovnika, moramo naći balans racionalizacije i iznalaženja načina da nam sustav bude učinkovitiji. Također, želim kazati kako ćemo djelovanjem na tragu koji smo do sada napravili racionalizacijom, zalaganjem svih dionika, iznalaženjem boljih rješenja za financiranje zdravstvenoga sustava nastaviti sa unapređenjem zdravstvene zaštite, a ministar Kunjundžić u tom pogledu ima važnu ulogu. Vjerujem da će i ova rasprava završiti kao i prošlogodišnja. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će se još obratiti ministar zdravstva, kolega Kujundžić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče sabora, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, poštovane zastupnice i zastupnici ja vas sve lijepo pozdravljam i zahvaljujem vam se u ime Vlade, u ime ministarstva, u svoje ime, nadasve u ime hrvatskog naroda što ste omogućili danas raspravu. U početku U početku ću se razgovarati na način kako to ide u znanosti i struci, brojevima u rezultatima, a onda s obzirom da u Hrvatskoj osim papirnatih medicinara za koje se izmišljaju lažne katedre ne postojeće, tri puta se izmišljaju povjerenstva i birani bivaju nastavnike postoje vrhunski stručnjaci koji znaju i promišljaju i premijer je spomenuo personaliziranu medicinu, u drugome dijelu ću se personalizirano vam obraćati i ja mislim da Hrvati trebaju istinu, razgovarati se lijepo istinom, gledamo se u oči, ne na osobnoj razini, nego tko je tko, što je tko napravio, što smo dali svome narodu, tko dobiva plaću za ništa, tko je u životu napravio ništa, a posebice u hrvatskoj medicini, a tko ovaj daje nešto. Dakle, idemo sada sa ovim brojevima. Gleda onoga što je najvažnije, najvažniji su ljudski resursi. Pa ću malo se vraćati na momente u povijest, bismo bolje sagledali. Dakle, 2015. u hrvatskom zdravstvenom sustavu radi 14.400 liječnika, sada ih je oko 15.300. Glede sestara prije tri godine u vrijeme SDP-a u hrvatskom zdravstvenom sustavu radi 29.000 sestara, a sada ih je 31.000. Glede plaća svi ste zabrinuti za plaće vidim, 2015. srednja stručna sprema sa noćnim dežurstvima prosjek 5.800, sada je 6.700, viša i visoka stručna sprema 2015. 6.500, sada je 7.300. Sada sestre i liječnici imaju regrese i božićnice. Ukinuli ste im regrese i božićnice, da je ostao tadašnji ministar on bi ukinuo i Božić vjerojatno, nego sreća izgubili su izbore pa su otišli pa nije Božić ukinut u Hrvatskoj. Ja vas lijepo molim brojeva malo pa ćete poslije imati prilike, … postoji personalizirana medicina. Dakle idemo dalje, ova Vlada nije čekala kraj mandata nego na početku mandata 1. siječnja 2017. ide plaća 2%, a tada u niz 2, 3 do ukupno završno sada 18%, dakle, povećane su plaće sestrama i liječnicima 18%, a u SDP-ovo vrijeme su smanjivanje. Dakle nemojte im više braniti plaće molim vas, radite štetu i svi vas znaju, mi se u sustavu svi znamo. A isti taj sustav na čelu s tadašnjim ministrom koji sada hoće diskutirati napravio je najsramniji čin u povijesti svjetske medicine, gore gledam moga kolegu Mrsića dakle on ukida liječnici nisu reprezentativni i liječnici postaju subjekt koji ne može pregovarati, dakle sramni čin o kojemu se smije o kojemu se smije cijeli svijet. Idemo se dalje lijepo razgovarati, ja ću vas slušati pa ćemo se razgovarati lijepo. Dakle, što ste radili sa smanjivanjem koeficijenata osnovice, nećemo o tome sada. Idemo sada što smo mi radili. Dakle, glede povlačenja iz eu fondova, povukli smo maksimum, ovo ministarstvo, ova Vlada maksimum iz eu fondova 100%, dakle 2 milijarde i 200 smo povukli i uložili u hrvatske bolnice, nismo negdje drugdje nego u hrvatske bolnice i doslovce svaki dan liječnici i sestra nadasve pacijenti zahvaljuju ovoj Vladi, ovome premijeru i posebice onima koji rade u zdravstvenom sustavu sve što dobivaju, a poslije ću opet brojevima reći što dobivaju sada, a što su dobivali prije koju godinu. Svi mi možemo sada reći gradit ćemo bolnicu na mjesecu. Kujundžić: O Gospe moja taman sam počeo./ … Bit će vremena. Evo ga ovako imamo 13 replika za predsjednika Vlade i 10 replika za ministra. Pa krećemo, prvi je na redu poštovani kolega Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade. Moram vas ispraviti, Bolnicu u Puli ste zatekli u izgradnji, niste ju vi započeli, problem je što nikako da ju dovršite. Ali ono o čemu vas želim priupitati je nešto drugo, vi ste spominjali u svom izlaganju probleme sa zdravstvenim osiguranjem, sa punjenjem proračuna HZZO-a. Gospodin ministar kontinuirano govori o tome kako se dopunsko zdravstveno osiguranje mora povećati, najavljuje da će ga plaćati i socijala. S druge strane, već mi godinu dana ne želite odgovoriti na pitanje, da li smatrate da je u redu da pojedini privatni osiguravatelji ne žele osiguravati, ne žele primati u sustav DZO-a osobe starije od 65 godina ili bolesne iako je to njihova zakonska obveza. Moje pitanje vama je, da li mi ne odgovarate na to pitanje zato što ne znate što piše u zakonu, zato što ne znate kako provesti zakon ili zato što je supruga gospodina ministra direktorica tvrtke kćeri jednog privatnog zdravstvenog osiguravatelja? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Zastupniče Grbin, jedan od naših sportaša prijavitelja iz redova saborskih klupa prijavitelja povjerenstvu imate tu kolegu potpredsjednika … /Upadica se ne razumije./ … skupa ste, skupa ste. Vidim da ste se trznuli obadva, obadva, stvarno je uvijek važno to napominjati, to je jako bitno kao karakterna osobina. To je prvo. Drugo, vi ste onaj zastupnik koji se nije udostojao doći na sjednicu Vlade u Puli, a zastupate Istru i Pulu i to treba znati hrvatska javnost. Treće, za razliku od vas župan Istarske županije je čovjek s kojim ne da smo tri puta razgovarali nego dogovorili u do u detalje kako iznaći 750 milijuna kuna za dovršetak Opće bolnice u Puli koja će povećati zdravstvenu zaštitu u Istri i Puli.

Uvaženi predsjednik Vlade povrijedio je članak 238. Poslovnika Hrvatskog sabora jer svojim izlaganjem vrijeđa pamet svih nas ovdje u sabornici i građana RH. On izbjegava odgovoriti na konkretna pitanja koja se tiču sukoba interesa ministra, a istovremeno me proziva što nisam htio doći na sjednicu Vlade u Puli iz prostog razloga što ja vaš žetončić žetončić biti neću i sjediti negdje gdje mogu samo slušati, a ne postavljati pitanja ne pada mi gospodine predsjedniče Vlade na pamet. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovo nije povreda Poslovnika, jako dobro to znadete i ja sam vam primoran dati opomenu. Kolegice Glasovac vi ste se isto javili za povredu Poslovnika. prozvavši kolegu Grbina da nije nazočio sjednici Vlade kada se održava u Puli. A s druge strane kolegica Linić, recimo slučajno sam s njom razgovarala prije ispred sabornice koja je željela nazočiti sjednici, njoj je bilo odgovoreno da nažalost nema dovoljno mjesta. Tako da se ovdje očito obmanjuje ne samo zastupnici nego i hrvatska javnost i to je vrlo Kolegice Glasovac, znadete da ovdje nema povrede Poslovnika i vi isto tako dobivate opomenu. Idemo sada na drugu repliku poštovani kolega Hajdaš Dončić. Izvolite. Poštovani premijeru. Vi kao ekonomski genijalac skoro dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju, ko svojevrsni Pandit boy htio bih da mi nešto objasnite. Dakle danas ste spominjali koliko da je vlada SDP-a 17 tisuća kuna zadužila posebno građane RH. Mi se nadamo da niste ukalkulirali preuzeti dug iz brodogradnje, željeznice, zrakoplovne industrije ali nebitno. Dajte objasnite ovaj fenomen, kako je ministar zdravlja uspješan Ako je 2015., recimo na kraju, ukupan dug dospjeli, dakle bolnica, zdravstvenog sustava bio 2 milijarde danas je 4 milijarde. A onaj koji spominje hrvatski narod, ja se odmah hvatam za novčanik jer se bojim kada se pozivam na nekog. **Jandroković, Predsjedniče Vlade, želite li odgovoriti? Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa cijenjeni zastupniče Hajdaš Dončić, suspendirani potpredsjednik SDP-a koji je malo manje prpošan u zadnje vrijeme i iznad svega prijavitelj, iznad svega prijavitelj kojeg to očito malo dira kada mu se to kaže ali to je dobro. Gledajte ono što ste vi uradili od 2012. do 2015. ima vas nekoliko koji ste bili tada u Vladi a i u parlamentarnoj tadašnjoj većini, te rezultate smo evocirali danas. Ja sam ih lijepo, podsjetio sam, znam da vi ne želite da se na to podsjeća, računate da ljudi to ne pamte, ne vide, ne čuju, da se neće sjetiti, znam da se nećete vi hvaliti s time, pa mi moramo podsjetiti, mi moramo podsjetiti na to jer bitno je da ljudi znaju što je bio vaš aki a danas ste mogli čuti što je naš aki, tj. postignuće. Razlika je jako velika i hvala na ovim komplimentima u vezi ekonomije, Kolega Jovanović, izvolite, vi ste treći. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče Vlade, vi ste nabrojili konkretno neke činjenice koje zaista su se dogodilo u ovom mandatu no one bi se dogodile bez obzira tko bio u fotelji ministra jer se događaju po inerciji. Ali objasnite mi gospodine premijeru, ono što ste rekli je jednostavno netočno da ministar radi da održi financijski održiv sustav. Evo ja imam slajd, mogu vam ga i uručiti kasnije, slajd nije izradio SDP-ovac nego Udruga poslodavaca u zdravstvu. Dakle 31.12.2015. dospjeli dug iznosio je 2,5 milijardi. 31.12.2018. iznosio je 3 milijarde a 30. rujna 4,3 milijarde. Ono što je vrlo bitno 2018. se dug povećavao 77 milijuna, 2018. 100 milijuna mjesečno a 2019. iako su prihodi najveći 133 milijuna mjesečno i raste.

brojeva, dakle mi smo ako ste pažljivo slušali moje izlaganje u kontekstu svega onoga što inače lociramo u zdravstvu 2017. godine dali realokacijom sredstava još milijardu i 300 milijuna kuna, to se još nikada nije dogodilo. Te godine, po prvi puta je smanjen dug u zdravstvu, prvi puta je smanjen, je, smanjen je, pogledajte malo bolje pa ćete vidjeti taj detalj. ove godine smo mi samo isplatili samo veledrogerijama prema podacima koje ima ministar milijardu i 200 milijuna kuna. Samo ove godine. Ja sam vam kazao u svom izlaganju racionalizacija, racionalizacija, povećavanje sredstava koliko se može i servisiranje obaveza, to je cilj koji Poštovani predsjedniče Vlade, citirati ću sljedeće: „Stanje u zdravstvu je neću reći katastrofalno ali je doista vrlo loše i u posljednje tri godine nije se učinilo gotovo ništa, ni-šta.“. Vi volite rastavljati riječi u slogove, pa da naglasim. „Žao mi je da tijekom ove zadnje rekonstrukcije Vlade nije zahvaćeno i zdravstvo“, rekla je predsjednica RH, gđa. Kolinda Grabar Kitarović negdje u ljeto ove godine. E sada vi ste nam 10,5 minuta govorili nešto sasvim drugo a ona je rekla nije napravljeno ništa. Moje pitanje je jednostavno i glasi tko govori besmislice vi ili predsjednica Republike, blagi smješak? Andrej (HDZ)** Poštovani zastupniče Bauk vi znate da se Bračani i Hvarani obožavaju, tako ja vas volim jako, po nizu osnova, po političkoj, košarkaškoj, sudačkoj, kojoj god hoćete osnovi pa i otočkoj osnovi. Što se tiče sastava članova Vlade, to je posao premijera, to je posao parlamentarne većine, to je posao vladajuće stranke. Poštujem stavove vaše ili predsjednice Republike ali o članovima i članicama Vlade odlučujemo mi ovdje a nitko drugi. Hvala vam. Kolega Hrelja, izvolite. najavljuje poskupljenje police dopunskog zdravstvenog osiguranja i tvrdi da će čak i socijalni slučajevi to morati plaćati. Da li vi gospodine premijeru slučajno znate da na posebnom računu dopunskog zdravstvenog osiguranja posebnom računu pri HNB-u, ne pri bilo kojoj poslovnoj banci ima više od 500 milijuna kuna kumuliranih sredstava od ovih polica koje većina ovdje nas plaća po 70 kuna, po Pa me zanima otkud ta potreba da se stvara atmosfera da će nešto poskupjeti a onda privatni osiguravatelji nude police po 30 kuna ali za one mlađe od 30 godina? **Jandroković,

to pretpostavljam znate pa pretpostavljam da kroz tu logiku i govorite o posebnim računima. No ono što je ovdje bitno i sad sam i provjerio sa ministrom, ja moram priznati ne znam jer nigdje nismo vodili nikakvu raspravu o tome da bi se povećavalo dopunsko osiguranje ili da bi ga plaćali socijalni slučajevi. Ministar kaže da to nije kazao, ja čak to nisam niti u javnom prostoru registrirao. Da li je to bila nekakva špekulacija, da li je bilo nešto slučajno ili izvađeno iz konteksta, ne znam, o tome nikada nismo razgovarali, to nije stav Vlade, to nije politika Vlade pa ni samoga ministra. Evo da to razjasnimo jer vidim da se već u drugoj intervenciji to proteže kao da je činjenica. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** hvala lijepo. g. predsjedniče Vlade, mi se tu nalazimo iz jednog jednostavnog razloga, kad ste ušli u rekonstrukciju ovo ljeto tada je, prije toga su oporbeni zastupnici tražili opoziv niza ministara, među njima je bio i g. Kujundžić, bile su i nekakve najave da će g. Kujundžić biti smijenjen, ali očito iz nekih razloga nije bilo dovoljno snage da njega smijenite. kad premijer odnosno kad, oprostite, vaš ministar izađe za govornicu i govori na način na koji je i ministar Kujundžić govorio 4 minute, da li ta bahatost i ta bezobraština nastaje

HS, poštovani predsjedniče Vlade, pripremajući se za ovu raspravu istraživao sam sustave Austrije, Njemačke i Švicarske i zapravo njihovu participaciju u nabavci lijekova bolničkog liječenja i bolničkih intervencija. Svi sustavi i austrijski i njemački i švicarski imaju participacije u nabavci lijekova i liječenje u bolničkim intervencijama, čak onaj najbolji švicarski ima do 20% u nabavci lijekova, per capita imaju u Švicarskoj oko 6.200,00 CHF, Nijemci imaju oko 4.300, Austrijanci 3.700, mi smo, mi imamo per capita 750 i samo u godinu i pol dana izdvojili smo milijardu i 400 milijuna kuna za imuno terapije i za skupe lijekove, što je zapravo 1% hrvatskog proračuna, dakle 1% hrvatskog proračuna milijardu i 400 milijuna kuna, a nemamo participacije za takve lijekove. Hvala. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa, zastupniče Babić, točno je, kažem od 2015.-2019. za 100% je povećan iznos sredstava za posebno skupe lijekove, na taj način smo poslali poruku da želimo olakšati pacijentima, olakšati obiteljima, uopće mogućnost liječenja sa takvom vrstom lijekova. To je jedna snažna poruka, realnost je upravo suprotna od onoga što bismo ponekad mogli razabrati iz rasprava koje imamo u javnosti ili medijskih rasprava. Što se tiče izdvajanja za zdravstvo po glavi stanovnika, u mandatu naše Vlade sa ranijih 750,00 EUR-a po glavi stanovnika danas se izdvaja, izdvaja 802,00 EUR-a, idemo naprijed, ali u realnim okvirima. Hvala vam. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče HS. Poštovani predsjedniče Vlade, evo čuli smo ovde više puta dugovi bolnice, pa recite hrvatskoj javnosti koliko su oni stvarno dospjeli dugovi hrvatskih bolnica, koliko od toga su dugovi kliničkih bolnica, kolko dugovi bolnica općih odnosno gradskih? Zašto to pitam? Pa evo, priča je da će kliničke bolničke centre sanirati državni proračun, a opće i gradske bolnice da to trebaju učinit osnivači županije, župani su rekli da tog novca nemaju, kako ćete to riješiti i na koji način i zašto ako već ministar se nije potrudio riješiti limite da se dignu bolnicama, da ne posluju negativno jer kažnjavate one koji dobro rade, da ne mogu fakturirati ono što su napravili, nego posluju s gubitkom, a sutra će to biti i domovi zdravlja jel sad do 25% timova neće ni domovi zdravlja moć pozitivno poslovati, tko će platiti specijalizaciju domovima zdravlja, neće ih biti. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa, zastupniče Vlaović, prema podacima koje imam od ministra zdravstva iznos dospjelih obveza KBC-a oko 2,2 milijarde, ostalih bolnica negdje oko 700 milijuna kuna, nešto manje nego od 3 milijarde kuna sve zajedno. Što se tiče limita, oni su uspostavljeni ranije u vrijeme nekih drugih Vlada, mi ih nastojimo dignuti jer smo svjesni da je funkcionalnost bolnica upitna sa ovakvim okvirima. Hvala. **Jandroković, Hvala. Poštovani premijeru, ja bih postavio pitanje oko sustava primarne zdravstvene zaštite u Sisačko-moslavačkoj županiji, znači tamo 70% županijskih zdravstvenih ustanova posluje s gubitkom, a u nekima imamo čak 42% nezdravstvenih radnika, možete zaključiti zapravo o čemu se radi, radi se o uhljebljivanju stranačkih kadrova, župan Žinić i HDZ, slična je i situacija u mojoj županiji, odakle ja dolazim, Dubrovačko-neretvanskoj gdje ste uništili sustav zdravstvene zaštite, ovaj čovjek koji sjedi do vas obećao je Metkoviću prije dvije i nešto godine dnevnu bolnicu, a nije rekao građanima Metkovića da nema liječnika, da u svakom trenutku 30-tak liječnika nedostaje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, prestanite obmanjivati ovaj narod, recite im istinu i više će vas cijeniti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, izvolite. Nema odgovora, kolega Žagar izvolite. Hvala predsjedniče HS. Uvaženi predsjedniče Vlade, htio bih vas upoznati s jednim od ključnih problema u hrvatskom zdravstvu na koji je upozorila uvažena liječnica gđa. gđa. Željka Perić iz Zdenaca, gđa. Željka Perić je 2014.g. proglašena najboljom liječnicom u RH po izboru udruge hrvatskih pacijenata. Osobno ju poznajem i cijenim itekako njen rad i ne samo ja nego mnogi žitelji Virovitičko-podravske županije i šire, mislim ako bi postojala nagrada na uzoru na zlatnu kunu, ona bi trebala dobiti zlatno srce. Na što ona upozorava? Ne mogu se stvari rješavati administrativno odozgora prema dolje, nitko ne pita ljude na terenu što se zbiva, nju tjeraju da iz Zdenaca odlazi 60 km na posebno dežurstvo u Viroviticu, to je odredio HZZO ili županija, tko god je odredio nije dobro odredio i na te stvari trebate upozoriti i ministra, neka se stvari u zdravstvu rješavaju tako da se dolazi u ruralni prostor, neka se uvide koji su stvarni problemi pristupačnosti liječnika građanima …/Upadica: Zahvaljujem/…i tad će se bolja, bolja Hvala lijepa na sugestiji, siguran sam da bi doktorica Perić koju ste spomenuli mogla svojim iskustvom pomoći savjetu i ministrom i uopće Ministarstvu zdravstva da ono što vide u praksi da može bolje funkcionirat da se poboljša. bolnice u Virovitici, ja sam tamo bio dva puta, koliko ja znam mi smo prije otprilike ne znam manje od mjesec dana čini mi se nešto malo više od mjesec dana bio je Dan Virovitičko-podravske županije posjetili bolnicu, tamo se čitav novi aneks izgradio, investiralo se i u magnetsku i u CT čini mi se i jedan i drugi element su došli u Virovitičku bolnicu. Što se tiče ovih sugestija otvoreni smo za sve korisne sugestije za poboljšanje. Hvala vam. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Poštovani premijeru u vašem izlaganju kada ste nabrajali postignuća Ministarstva zdravstva, ministra i Vlade naveli ste projekt uspostave hitne helikopterske medicinske službe. I sve bi to bilo u redu da u Strategiji razvoja zdravstva do 2020. godine i u Nacionalnom programu sigurnosti prometa na cestama do 2020. godine nemamo kao cilj već uspostavu hitne helikopterske medicinske službe. mi danas tri mjeseca pred 2020. godinu i dalje samo govorimo o uspostavi hitne helikopterske medicinske službe, a moje pitanje vama jest ne šekspirijanski words, words, words, samo riječi, riječi, riječi nego kada ćete prijeći s riječi na djela jer kraj 2019. je već tu već je trebalo biti uspostavljeno? Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Što se tiče sredstava, ponovit ću 35 milijuna eura izdvojenih za taj projekt, nositelj je Ministarstvo obrane, a dok se ne nabave ti helikopteri o kojima ovdje govorimo ja moram pohvaliti pohvaliti predstavnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji angažiranjem helikoptera pomažu redovito, pohvaliti Hrvatsku policiju koja također pomaže, pohvaliti u krajnjoj liniji Vladu koja nerijetko šalje u sekundi zrakoplov i u podne i u ponoć ako treba nekom spasiti život. Prema tome, radimo ono što možemo s postojećim sposobnosti. Kada se ovaj natječaj provede, kada se nabave ta će cijela helikopterska služba dodano podići razinu zdravstvene zaštite. Hvala. Kolega Lenart izvolite. Da li je ta grupa dala Vladi prijedlog kako uspostaviti hitnu helikoptersku medicinsku službu? I mene zanima kako smo eu sredstva dobili prije nego je Vlada odlučila ući u ovaj projekt? Ako je odlučila zanima me kada jer nemamo saznanja o tome. A vi znate da MORH ne može obavljati ovu službu, da prema propisima EU da su Slovenci već opominjani zbog toga. I s obzirom da je to 35 milijuna zanima me gdje ti helikopterčići lete? Vi znate jako dobro da teretni helikopteri Hrvatske vojske nisu za tu namjenu, da prvo dolazi hitna na mjesto događaja pa onda zove helikopter i da je to daleko od onoga zlatnoga sata kada nastaje velika šteta i nastaje skuplje liječenje,

Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, moram vam priznati da ste uspješni kao i ministar Kujundžić u svom poslu. I htio bih da mi objasnite jedan paradoks, se u zadnje tri godine iselilo 150 tisuća ljudi, znači imamo manje ljudi u RH, sada je ministar rekao da imamo više doktora i sestara. Znači pazite, pratite me dobro, manje ljudi, više doktora i sestara, a liste čekanja su duže. Kako je to moguće? Kako to može uspješan čovjek sa manje posla i više ljudskih kapaciteta napraviti duže liste čekanja? To je vrlo, kako bi rekao jednostavno pitanje. Mislite li zbilja da je ministar uspješan? …

Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Maras, za razliku od ranijih situacija u mandatu ministra Kujundžića formirane su prioritetne liste čekanja. Svi oni koji zaista trebaju žurnu, hitnu intervenciju sve se to rješava u roku od sedam dana. To je velika i važna novost, to pacijenti znaju, to liječnici znaju, a zahvaljujući evo vašem pitanju zna i javnost. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada idemo na replike za ministra. Prvi je na redu kolega Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani ministre. Vidim da vi volite govoriti jezikom brojki jer su one doista egzaktne, pa ću vam reći vi ste sami rekli da je zdravstvenim djelatnicima u vašem mandatu u mandatu ove Vlade povećana plaća 18,5%. Na godišnjoj razini to znači kada ste vi postali ministar zdravstveni djelatnici primali 12 plaća i sada ih primaju 12, ali u apsolutnom iznosu sada primaju 14 onih plaća i više od 14 onih onih koji su primali prije nego što ste vi došli. Dakle, radom ove Vlade, vašim radom zdravstveni djelatnici u Hrvatskoj u ovoj godini u 10. mjesecu primaju 14,5 onih istih plaća. Ako je to zdravstvenim djelatnicima važno između ostalog, a svakako plaća je, to najbolje govori o tome koliko se vi osobno brinete za rad vaših djelatnika … /Govornik se Hvala vam lijepa. Ja ne znam tako dobro računati, a tu otprilike ti brojevi gdje je to povećanje plaća, međutim ti ih ljudi i zasluže. Dakle, idemo dalje s brojevima dame i gospodo. Dakle, 2015. kada je riječ o magnetskoj rezonanci radilo se u Hrvatskoj 129 tisuća, a 2018. 147 tisuća, CT 184, 2018. 224, mamografija 215, sada 247, operacija koljena 2500, sada 2900. Idemo sada na ove bitne stvari malo neurolozi, neuroradiolozi, neurointervencijske radiologije. Dakle bilo je tada kada je 2015., 2016., radilo se je 407 a sada je 767. Isto tako koronarografije posebice, koronarografija u jednodnevnoj bolnici, dođeš u bolnicu, naprave ti koronarografiju, dobiješ stent ideš kući. 4x se povećao broj, dakle to su brojevi, to su činjenice. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Kolegice Luc-Polanc, izvolite. Gotovo svaki ministar u svom ministarstvu, odnosno u ministarstvu zdravstva je bio poznat po nekoj novini ili reformi koju je doveo. Pa je neki ministar samo promijenio ime ministarstva a neki, bilo je ministara koji uvodili sanacije bolnica ili izdvojili HZZO iz sustava proračuna da bi smanjili dug. Mene zanima što je ono novo, koja je ono konkretna, jedna reforma da ju navedete koju ste vi kao novinu uveli u sustava koja će danas sutra biti neko vaše autorsko djelo i ono što će ostati kao pečat vašeg mandata. Jer ovo što vi nama navodite, ovo su sitni koraci unutar sustava kojima vi pokušavate začepiti pojedine male rupe i znate to se u narodu zove puno htio, puno započeo. Vi do sada nemate nekakve rezultate. Pa vas molim da navedete znači jednu konkretnu Hrvatska je bila zaostala u robotskoj kirurgiji, mi smo bili kraj svijeta a prije 10 godina se cijeli svijet razvija. Dakle ovo ministarstvo, ova Vlada formira nacionalni robotski centar na Rebru na kojemu sada se rade hrvatski pacijenti, gdje uče se sada i liječnici iz drugih bolnica i Hrvatska će imati robotsku kirurgiju za narednu godinu dvije u obliku kakvu ima sada bar Slovenija koja je počela prije 10 godina. A što smo radili, ako hoćete poslije u onkologiji, gastro, možda vas gastroenterologija zanima, dođite pa ću vam, hematologiju, što god hoćete nacrtati ću vam, sve ću vam nacrtati. Hvala vam. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani ministre, reći ću poštovani jer vaš diskurs govori o vama dovoljno. Slušao sam vas jutros na hrvatskom radiju jako puno ste govorili o politikantima, klepetalima, ništa koristi ljudima koji sjede u ovom Saboru, koji bi trebali podnositi izvješće hrvatskoj javnosti. Znate šta, da sam zločest rekao bih da opisujete vladajuću većinu ali ja nisam zločest pa neću to reći jer među njima ima stvarno vrhunskih stručnjaka koje izuzetno cijenim. Ali reći ću vam nešto drugo, vi volite brojke, ja ću vam govoriti iz iskustva, idite na osječku kardiologiju, uđite u sanitarni čvor koji koriste pacijenti. Dva prsta urina je na podu. I onda ajmo pričati o standardima koje želim postići, o ljudskom dostojanstvu ljudi koji su prisiljeni taj sanitarni čvor koristiti i zbog čega je to tako. Da li je to zbog dotrajalosti instalacija, da li je to što osoblje koje čisti nema opremu s kojima treba čistiti a mi pričamo o zdravstvu 21. stoljeća. **Jandroković, Hvala vam lijepa što ste me odveli malo u Osijek. Ono ne povlačim, uistinu, pogledajte životopise pojedinih ljudi ovdje pa ćete vidjeti tko su bili, što su bili, šta su radili. I oni koji su u medicini, imaju papir ali nisu radili nikada ništa, oni nikada ni jednome pacijentu nisu pomogli, dakle to je hrvatska realnost, ja nisam političar, ja sam dr. gastroenterolog koji sada mogu otići bilo gdje u svijetu u svaku bolnicu raditi i samnom ćete se ovako razgovarati. Dakle idemo Osijek. U Osijek je uloženo u dnevne bolnice 50 milijuna, u hitni prijam je 30 milijuna, nabavljeni su i magnet i CT i koronarografija i angiografija i linearni akcelerator i k tome što je najvažnije osigurana su sredstva iz eu fondova, rade se projekti za izgradnju nove Sveučilišne bolnice u Osijeku. Dakle to je vizija ali to je izvesti a ne pričati. Ministre Kujundžiću, vi ste jedna teška politička kukavica, za razliku od mene i nemojte se skrivati iza mene. Jer da ste mogli, da ste htjeli, mogli ste promijeniti reprezentativnost u Zakonu o reprezentativnosti. I to samo govori da ste nesposoban ministar jer ako to ne valja, ako to nije u redu onda ste to trebali u ove 4 godine lijepo promijeniti. Ali vidi se vaša nesposobnost i nesposobnost pokušavate sakriti iza mene. E jeste politička kukavica, jer ste trebali sjesti sa sindikatima i to dogovoriti sa sindikatima. A sami znate da sindikati kažu 20% ne može biti 10%. I to je ono politička ste kukavica i nemojte nas ovdje napadati i braniti se na način da nas napadate osobno. Politička kukavica jeste i ostati ćete. Poštovani hrabri kolega Mrsić, točno je da sam politička kukavica. Nisam u gimnaziji bio u partiji, nisam bio šef partije na fakultetu, nisam bio partijski kadrovik na Rebru, u tome smislu jesam kukavica. A što se tiče medicine vi znate gdje smo ja i vi, to zna cijela Hrvatska. Hvala. Ines (Nezavisni)** Već sam nekoliko puta promijenila, slušajući ministra što bi trebalo reći ali ono da budemo načisto, da ne govorimo u simbolima. Dakle, nakon što nisam htjela postati član HDZ-a jer je to bio jedini uvjet u ratu u Gospiću da dobijem specijalizaciju, provela sam 5 godina u ratu i zbog toga sam u zaostatku za cijenjenim ministrom koji je zbilja mogao to vrijeme usavršavati se i postići sve svoje znanstvene i sve druge, medicinska dostignuća. I na kraju sam nakon svih godina i imala uvjete čak i za profesora postala docent ove godine, o tome ministar govori. Nakon toga se sastao HDZ-ov savjet za zdravstvo u Rijeci i pokušali su na bilo koji način to osporiti. Ma meni to na kraju nije ni bitno. Dakle, o tome govori ministar. Ono što bih ja samo htjela još jednom reći, dakle ovaj ministar je imao mogućnosti, kolega Mrsić i protiv vas sam bila i Varge, imao je mogućnosti promijeniti. .../Upadica predsjednik: Zahvaljujem./… Aha, dobro vratiti ću se kasnije. Nadam se da će se kolegica vratiti kasnije pa kad bude imala zreliju misao onda ću joj odgovoriti. **Jandroković, Gordan Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani ministre dakle vi ste u svom izlaganju dakle govorili o tome šta je SDP-ova vlast učinila prije 4 godine. Ja mislim da oni koji nas gledaju, a to hrvatski pacijenti, liječnici i medicinske sestre zanima ono što je sadašnjost i budućnost, a ja sam bio na prosvjedu sa medicinskim sestrama, dakle ja nisam liječnik, nisam stručnjak u medicini, međutim oni su mi rekli konkretne podatke, a to je da evo jedna medicinska sestra je rekla da je sa 20 godina staža ima 6.000 kuna plaću sa svim mogućim dežurstvima, da one moraju čistiti ovaj bolničke krevete poslije operacije jer je outsorcingom to više ne pripada spremačicama, da teško mogu otići na bolovanje jer ih nema tko mijenjati. Pa da li mislite da su njihovi problemi stvarni ili imaginarni? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor izvolite. **Kujundžić, Milan (HDZ)** Hvala vam lijepa za taj upit, hvala vam lijepa. Uistinu medicinske sestre i liječnici što rade i kako rade to je pod jedan humanost, to je etičnost, to je davanje za čovjeka za zdravlje, a tek onda plaća. I naravno da zaslužuju više i kamo sreće da smo im mogli dati više. Ova Vlada je izašla i dala im je 18% nije im smanjivala plaću kao što su radili oni s kojima sada ste zajedno potpisivali ovu peticiju, nego je povećavala plaću sestre i hrvatski liječnici su traženi svugdje u svijetu jer znaju. Međutim i taj problem o kojemu ste sada govorili, o njezi bolesnika i to smo sada riješili i negdje je sada ovih dana će biti prihvaćen prihvaćen pravilnik gdje rješavamo pomoć sestrama na način kao što je riješeno u svijetu, gdje uvodimo status njegovateljice, gdje će se ljudi educirati za 6 mjeseci, onda će oni čistiti krevet i hraniti pacijenta i bit će sestrama olakšano. Hvala vam lijepa što ste pitali. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre slušajući odgovore odnosno replike mogu to svesti na tri stvar. Prvo jedan od kolega bio je bespomoćno uvrijeđen, pa je onda vas vrijeđao. Saznali smo da nitko nije hvala bogu ozbiljno bolestan, već da je problem u toaletima i da je kolegica koja nije u HDZ-u napredovala za vrijeme HDZ-a. Šalu na stranu, ne ponovilo se ono što je bilo za vrijeme socijaldemokratske partije, što je bilo u neku ruku ovdje i izrečeno od strane predsjednika Vlade i vas. Želim samo još jednom podsjetiti, vrlo kratko. Dnevne bolnice, kirurgije za kolegicu koja ne može pronaći podatke, pronađite gaf.hr Ministarstvo zdravstva se zove sve vam tamo piše. Ono što je učinjeno za vrijeme ovog ministra i za vrijeme ove Vlade jeste ama baš u svakom gradu i ama baš u svakoj županiji bilo uloženo, bilo u medicinsko osoblje, bilo u poboljšanje uvjeta rada …/Upadica: Hvala./… ili za poboljšanje pacijenata. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Želite? Ne. Onda idemo na kolegu Borića. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi ministre ne liječe svi komplekse ovdje u sabornici na isti način. SDP-ovci i MOST-ovci to rade na jedan osebujan način i reći ću zašto. Vi ste 11 ministar zdravstva u RH u svih 14 vlada. To je dokaz da ta funkcija ipak ima jednu svoju trajnost i prvi ste ministar protiv kojeg iste stranke u godinu dana pokreću drugi opoziv. Na koji način? Tako da je Grmoja skucao jedva na 2 od 4 papira nešto da bi mogao raspravljati, otiđu van i onda ide salva uvreda, pokušaja da vas se deskreditira kao osobu bez i jednog argumenta. Ono što su oni napisali ovdje je opisno nekakvo stanje koje se može čuti u svakom kafiću danas ili nekoj drugačijoj birtiji jer jednostavno …/Upadica: Hvala vam./… ovako razgovarati sa vama je ispod svake razine od kolege medicinara koji dolaze iz vaše struke. **Perić, Grozdana (HDZ)** Poštovani ministre javnost bi trebala znati da vi morate skrbiti o 63 bolnice u Hrvatskoj, vama se prigovara da niste napravili funkcionalnu integraciju bolnica, a napravljeno je to za 12. Neke od ovih bolnica ne ispunjavaju limite, dakle niti ono što imaju zagarantirano sa mjesečnim limitom, a sve te osobe i svi ti sustavi moraju funkcionirati. Dakle, o tome treba govoriti koliko je to složeno 63 bolnice u Hrvatskoj. **Jandroković, Hvala vam lijepa. Uistinu hrvatske bolnice su nastale u neko drugo vrijeme primjereno tome vremenu otprilike prije 150 godina, sad ih uistinu imamo u suvremenoj tehnologiji prometa i liječenja veliki broj. I ne treba izmišljati toplu vodu, treba raditi ono što su napravile i druge zemlje i mi smo u tome pravcu krenuli. Mi se ne bojimo, mi se ne bojimo, imamo određenih problema, ali smo postigli konsenzuse i sa županima i sa lokalnim ljudima, idemo u funkcionalnu integraciju jer neprimjereno je na 20 kilometara imati dvije urologije, ortopedije, neurologije itd., na taj način štedimo, štedimo novce, ali nadasve bolje raspolažemo ljudskim resursima, imamo veću kvalitetu i bolje ishode liječenja. I mi ćemo to nastaviti, dakle neovisno što ćemo ponekad imati malo otpora. **Jandroković, Gordan Poštovani ministre poznato je kako je za vrijeme SDP-a prisilne uprave premda je uloženo 6,5 milijardi kuna za nepune 2 godine dug je bio veći od od 7 milijardi kuna, dakle te prisilne uprave koje su po partijskom diktatu bile imenovane stvorile su još veće dugove. Mene zanima jedno pitanje, dakle najlošija, uvjerljivo najlošija vlada Zorana Milanovića je suprotno stručnim indikacijama i zaobilazeći proceduru nabavila više od 25 Ecmo uređaja koji su bili nepotrebni hrvatskom zdravstvu i tako opteretila hrvatsko zdravstvo sa milijunima nepotrebno utrošenih kuna

ne ih dijeliti tamo gdje ne treba, nego tamo gdje znaju i gdje treba i kad treba sjednu ljudi iz naše klinike za zarazne bolesti i odu u našu Istru i spase pacijentu život. Dakle, nabavljali smo ih, ali nekoliko, nismo nikada išli u tako masovne nabavke šakom i kapom, to se ne radi. Hvala vam, otvaram sada raspravu i prvi klub zastupnika je Klub zastupnika nezavisne liste mladih, poštovani kolega Marin Škibola s tim želim reći da se predstavnik predlagatelja može javljati po 5 minuta

treba reći da je teško elaborirati sve probleme koje ima zdravstveni sustav u 15 minuta, tako da ću se ja dotaknuti samo određenih elemenata, određenih pojedinosti, ali ono što moram na početku reći jest da zdravstveni sustav u RH nije toliko dobar kako ga vi predstavljate hrvatskoj javnosti danas u vašoj raspravi. Europski zdravstveni potrošački indeks kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite mjeri kroz analizu 45 indikatora. naš zdravstveni sustav bio je na 26. mjestu između 35 europskih zemalja. Najveći pad očituje se u dostupnosti zdravstvenih usluga i u ishodima liječenja, povećane su liste čekanja za preglede bolničkih specijalista, za operativne zahvate i za pretrage CT-om.

umire više od 14 000 ljudi, godišnje se otkrije više od 22, od 22 000 novih pacijenata oboljelih od raka, što znači da svaki dan dijagnozu dobije oko 60 ljudi. najnovijim podacima RH je na 10. mjestu na svijetu po smrtnosti od raka i to su zastrašujući podaci. Sjeverna Koreja je g. Kujundžiću na 8. mjestu, znači samo malo smo bolji od Sjeverne Koreje. U EU od nas je slabija samo Mađarska, ja vjerujem da su vama poznati ti statistički podaci. Postotak smrtnosti od raka je npr. u RH duplo veći nego u Danskoj, to je poražavajuće, mi moramo učiti od iskustva država koje imaju za duplo bolji sustav u tim segmentima. Nužna nam je jedinstvena radio terapijska mreža, uređaji za radio terapiju jako su stari i nedovoljno funkcionalni, te su preveliki troškovi njihova servisiranja, zaista je potrebno nabaviti nove aparate i na tome se ne bi trebalo štediti, to su stvari za koje se ne može reći da nema novca, one su prioritetne. Problem politike ove Vlade jest što nije odredila prioritete i stalno se vrtimo u krug, što nam vrijedi porast BDP-a za 2% kada hrvatski građani to ne mogu efektivnije osjetiti u svojim životima, znači to je danas jedna obična prazna priča koju zapravo malo tko vjeruje. Svaki dan sve više ljudi napušta ovu državu, ponajviše medicinskih djelatnika, druge države cijene svoje medicinsko osoblje, dok vas nije briga. Nedavno smo imali prosvjed medicinskih sestara, pitam vas ministre da li bi vi bili motivirani raditi poslove koje radi medicinska sestra za plaću od 5.000,00 kn? Da ste vi danas medicinski tehničar, a ne ministar, isto bi bili na Markovom trgu i tražili, tražili svoja prava. U mnogim zdravstvenim ustanovama, posebno domovima za starije i nemoćne osobe, sestre rade za minimalne plaće, a broj osoba za koje skrbe je izvan svih normi. Jedna medicinska sestra često se brine za 10-tke ljudi. Pitam vas dal je to uopće normalno, dajete im mrvice i mislite da će se zadovoljiti sa tim mrvicama. Toliko medicinskih sestara i tehničara je došlo na Markov trg, čak bez sindikata, a vi ne želite razgovarati uopće sa njima. Do kada tako? Dok državne bolnice grcaju u dugovima, privatnim ustanovama sve više rastu prihodi, pa se postavlja logično pitanje kome odgovara kolaps zdravstvenog sustava i duge liste čekanja? Novinari bi mogli to provjeriti o kojim povezanim interesnim strukturama se tu radi, a možda vi znate g. ministre, pa nam kažite o čemu se tu radi? Svi znamo da je nužna reforma zdravstvenog sustava i da bi to trebao biti prioritet. Isto tako znamo da je …/Govornik se ne razumije/…reforma lokalne samouprave gdje bi se mogla provesti ogromna racionalizacija, međutim to se nikada neće dogodit dok se HDZ i SDP izmjenjuju na vlasti. Cijela država je postala taoc njihovih partikularnih interesa i sve dok ljudi budu na izborima glasali za HDZ i SDP te ključne reforme neće se dogoditi i to građanima treba biti jasno. jasno. g. Kujundžiću, vi više čak niti ne krijete da vam je u interesu liberalizirati zdravstvo, ali ljudi moraju znati da je to korak prema privatizaciji i koje su konzekvence privatizacije zdravstva. Ako Rumunjska i Češka mogu povećati plaće svojim djelatnicima za 40%, onda može i RH. Proglasite zanimanje zdravstvenih djelatnika deficitarnim, nije poanta da uvozimo medicinske djelatnike iz BiH ili iz Albanije, a da naši ljudi odlaze raditi u Njemačku i Austriju. Iz kojeg razloga onda obrazujemo sve te ljude da bi poslije radili vani, a vi se hvalite da provodite politiku od nacionalnog interesa, međutim ovi podaci pokazuju da to nema veze sa politikom nacionalnih interesa, to je politika raseljavanja naših ljudi sa ovoga prostora i Za kraj želim reći da Klub nezavisne liste mladih ne podržava ovakvu zdravstvenu politiku neovisno o tome da li ste vi na čelu ili netko drugi tako da ćemo podržati prijedlog oporbe za opozivom. Hvala.

na neke od upita pa ću samo ponoviti ono što sam htjela reći a to je dakle i ministar Mirando Mrsić je, nije ostvario kvalitetan dijalog bio sa liječnicima ali je ovaj ministar koji toliko govori o tome to isto tako propustio zbog toga što unatoč najavama već nekoliko godina nije izmijenio Zakon o reprezentativnosti. Prije 2 godine, sada u 11. mjesecu je 2 godine i ja sam predala Izmjene Zakona o reprezentativnosti kojim bi liječnici kao nosioci sustava bili reprezentativni, svaki njihov sindikat, znači sindikat onih koji su nosioci sustava. To se je moglo izmijeniti 2 godine, mogli su uzeti taj zakon, pripisati ga i staviti ga kao svoj. Da je htjelo se, moglo se učiniti nešto da liječnici sjede i za stolom i pregovaraju o uvjetima svoga rada. Ovako ponovno nije ispregovarano način na koji se obračunavaju prekovremeni sati i sve ove silne tužbe za prekovremene sate jer nisu pravilno obračunati, sve te tužbe sada dospijevaju polako na naplatu ali i nove mogu krenuti jer i dalje taj članak kolektivnog ugovora nije ispregovaran. A ja bih htjela sad nešto reći o primarnoj zdravstvenoj zaštiti koliko stignem a to je da je dakle primarna zdravstvena zaštita sama baza zdravstvene zaštite svakog sustava i kod nas je naopako postavljena već cijeli niz godina jer odnos zapravo liječnika u specijalističkoj zaštiti, znači i specijalističko konzilijarnoj zaštiti i onih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je u Hrvatskoj 3:1 što je jako nepovoljno. Dakle stvarni nosioci i nositelji primarne zdravstvene zaštite u RH je 8 tisuća visoko obrazovanih zdravstvenih djelatnika, dr. medicine, dr. dentalne medicine, magistra farmacije, magistra biokemije, patronažnih sestara i uz još barem toliko djelatnika srednje stručne spreme koji su članovi timova što ukupno čini oko četvrtine svih zaposlenih u zdravstvenom sustavu a i više ako ne računamo, ako uračunamo i ne zdravstvene djelatnike. ona je, primarna zdravstvena zaštita je općenito prepoznata kao visoko kvalitetna, sigurna, sveobuhvatna, integrirana, pristupačna i ekonomična za svakoga i svugdje, pružana sa suosjećajem, poštovanjem i dostojanstvom od strane zdravstvenih djelatnika koji su dobro educirani, vješti, motivirani i predani u svom poslu. Tako kaže deklaracija .../Govornik se ne razumije./... na Svjetskoj konferenciji o primarnoj zdravstvenoj zaštiti 2018. godine. Dakle od osamostaljenja RH primarna zdravstvena zaštita je podvrgnuta brojnim reformama, neuspješnim najčešće no pri tome se tako rijetko uvažavalo prijedloge same struke. Stoga je kod nas i dalje naopako postavljena ta piramida o kojoj sam na početku govorila u kojoj bi jaka primarna zdravstvena zaštita trebala biti temelj umjesto ciljanog rješavanja više od 70% slučajeva zdravstvene problematike ona obavlja velik dio administracije za HZZO pa je tako u 2018. 96,5% odnosno 6 tisuća zarez 16 svojih kontrola HZZO-u načinio baš na razini primarne zdravstvene zaštite, manje od 4% ili 210 kontrola ukupno. Provedeno je u ostalim razinama zdravstvene zaštite. Dakle prvenstveno najviše išlo se na njih i najviše ih se kontroliralo a oni nose zdravstveni sustav na toj primarnoj razini. Znajući da je većina kontrola iz domene obiteljske medicine a s obzirom da tih ordinacija nema svaka je ordinacija kontrolirana najmanje 2x. Svaka pak kontrola daje preporuke ali i financijske uskrate liječnicima o administrativnim zahtjevima te tako liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sve manje mogu brinuti o struci a sve više o pravilnicima i financijskim ograničenjima koja pacijentima ni HZZO ni Ministarstvo zdravstva nikada do sada nisu imala hrabrosti predstaviti u vidu košarice usluga. Time se primarna zdravstvena zaštita čini sve manje atraktivnom doktorima kojih je i ovako premalo. Ponuda specijalizacija koja se tokom 2018. povećala putem sredstava operativnog programa Europskog socijalnog fonda ne može nadoknaditi veliki manjak koji sa sadašnjih nekoliko stotina biva sve veći. Na primjeru samo obiteljske medicine specijalizacija po programu traje 4 godine, no u praksi radi se o mladim ženama često najviše su žene u tom dijelu i po 7 godina zbog prekida itd.. Znači također specijalisti obiteljske medicine iznimno su cijenjeni u inozemstvu i oni zbog toga i lakše isto tako mogu otići.

a ministar vam je prije ja mislim 10-ak minuta rekao jednu rečenicu, znači tu je sve jasno, ako ste dobro i pažljivo slušali. On je rekao da on ne zna sa brojkama. Pazite osoba koja upravlja sa financijama, možemo razgovarati o 26 milijardi kuna, HZZO, kaže ovdje pred svima da on ne zna sa brojkama. onda se vi čudite, limiti u bolnicama, dakle OK, porasle su i plaće, porasli su i troškovi, imamo neku inflaciju, poraslo je to sve 20% a limiti bolnica su 4%. Nemamo se više šta čuditi. Dakle rješenje je vrlo jednostavno, čovjek ne zna sa brojkama. Odgovor poštovane zastupnice ova zdravstvena administracija zatvara oči. Imamo trenutno 89 timova obiteljske medicine bez nosioca. Znate što to znači? To su liječnici koji su upisani u tu ordinaciju ali nemaju svog liječnika 15% ginekološki, znači 15% ordinacija nema ginekologa gdje 6 tisuća žena koje pripadaju toj ordinaciju nemaju svog ginekologa, a govorimo o nekakvoj prevenciji malignih bolesti. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna i ne trebamo zatvarati oči nego moramo otvoriti brojke reći, problem je pokušava se riješiti, ali zajednički trebamo sasvim drugačije odlučiti kakva ta rješenja trebaju biti. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Silvana Hrelja. Poštovana kolegice Strenja. Za funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite izuzetno je važno koliko građana RH plaća DZO. Prije su Prije su negirali, ali ministar je rekao prilikom rješavanja duga veledrogerijama kojom je prilikom ponovno istaknuo da treba smanjiti troškove unutar zdravstvenog sustava, ali povećati i prihode bilo kroz povećane cijene cigareta i alkohola, bilo kroz povećanje cijena DZO-a. Ne treba izmišljati toplu vodu, postoje oblici u svijetu koji su dokazani kao što sam bezbroj puta govorio o cigaretama o cigaretama i alkoholu. Tako postoje drugi modeli uključujući dopunsko osiguranje i uključivanje u plaćanje brojnih onih koji ne plaćaju danas, a vode se kao socijalni slučajevi. tko je ovdje pametan? Jel laže koza ili rog? Ovo je izjavljeno na renomiranoj televiziji N1. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovane zastupnice Strenje. Dakle, čak i vi koji se zbilja skrbite i predstavljate jednu od najranjivijih populacija, a to su naši umirovljenici koji su zbilja najviše izloženi siromaštvu i žive na rubu siromaštva razmišljate o tome da nešto u sustavu treba presložiti. Naravno i vi ste na tragu onoga što je ministar govorio da treba razmišljati o trošarinama i načinima na koji treba penalizirati one koji sustavno troše na alkohol i pušenje i time uništavaju svoje zdravlje i postoje potencijalno troškovi za sustav. Ali za to treba imati volje, sjesti i razgovarati na koji način treba financijski financijski presložiti naš sustav da plate oni koji trebaju i da budu oslobođeni oni koji ne trebaju, ali za to treba malo više volje. Mi tog pomaka u ove tri godine nismo vidjeli. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeći klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Mi danas raspravljamo o kompetencijama aktualnog ministra zdravlja i o tome da li i dalje obzirom na te njegove kompetencije treba biti ministar zdravlja ili ne. To je naše pravo, ne samo da je naše pravo, to je i naša obveza. I zato ne biste smjeli po meni ministre se dati ovako isprovocirati i dozvoliti da vas preuzme personalizirana medicina jer to nije dobro ni za koga, ni za razinu rasprave, a ni za zdravlje kako vaše tako ni za naše. Mi danas ne raspravljamo o ljudskim kvalitetama ministra Kujundžića, mi ne raspravljamo o njegovim stručnim kompetencijama jel on dobar gastroenterolog ili nije. Mi danas raspravljamo o tome koliko je i da li je uspješan ili je ne uspješan u obnašanju jedne iznimno važne funkcije. Zdravlje je jedno od najvažnijih društvenih kategorija, bez zdravlja pojedinca nema zdravog društva niti snažnog društva. I zato, baš zato zdravlje mora biti u fokusu svake odgovorne vlade i u fokusu svakog odgovornog ministra. Nama se čini da u slučaju ove Vlade je to upitno, to je naše pravo. Mi danas argumentiramo zašto tamo mislimo. Ministar se brani, to je njegovo pravo. I premijer ga je branio i to je njegovo pravo. Ali nema većeg prava od prava na zdravlje i kvalitetan život i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Danas raspravljamo o tome da li je to iznimno važno pravo dovedeno u pitanje. Kako utvrditi da li je to tako, kako biti objektivan, kako izbjeći lart pour lart? Vrlo jednostavno, argumentima i brojkama nikako drugačije. Stoga ću ja u ime kluba SDP-a postaviti vam ministre nekoliko vrlo važnih pitanja. Pitat ću vas da li je točno da nam nedostaje zdravstvenog kadra, da li je točno da liječnici i sestre napuštaju Hrvatsku i da li znamo brojke? Točno je to i znamo brojke. Jeli točno da se čeka na neke pretrage preko dvije godine? Da, točno je. Jeli točno da se neke operativne zahvate čeka preko dvije godine? Da, točno je. Jeli točno da smo po ishodima liječenja onkoloških i srčanih bolesnika doživjeli pad? Da, točno je. Jeli točno da je stopa smrtnosti od bolesti krvožilnog sustava gotovo dvostruko veća od prosjeka EU? Da, točno je. Jeli točno da umiremo dva puta više od srčanih bolesti od dugih? Je, točno je. Da li je točno da je stopa smrtnosti od raka pluća, dojke, debelog crijeva među najvišima u Europi? Da, točno je ministre. Jeli točno da je RH očekivani životni vijek za više od tri godine ispod prosjeka EU? Mi tri godine kraće živimo, da točno je ministre. Vi se možete ministre braniti, to je vaše pravo, ali moje pitanje u ime kluba SDP-a glasi. Recite nam što se učinili da zaustavite odljev zdravstvenog kadra iz Hrvatske? Što ste učini da im poboljšate uvjete rada? Što ste učinili da smanjite liste čekanja? Što ste učinili da poboljšate ishode liječenja? Što ste učinili da poboljšate dostupnost zdravstvene zaštite? Vaša je zadaća ministre i tu nema dvojbe i ne možete nas uvjeriti u drugo, da upotrijebite sve instrumente koje imate kako biste sustav sustav zdravstva poboljšali, kako biste mu olakšali, kako biste ljudima olakšali. To je vaša obaveza i to je vaša odgovornost. Mi danas o tome govorimo. Teško je dokučiti čime ste se u tri godine bavili, teško je, nama je teško ali nam je lako, nekako nam je lako zaključiti ničim važnim. Dati ću vam jedan vrlo, meni važan primjer a to je primjer koji pokazuje ministre kako funkcionirate, to je nekako vaš, ono habitus, modus operandi. U Hrvatskoj smo imali tri screeninga, tri probira, tri preventivna programa. Jedan je bio za rak dojke, drugi za debelo crijevo a treći za rak vrata maternice. E ministre, sad imate jednu krasnu priliku reći zbog čega ste ovaj treći zaustavili, stopirali ste ga, ukinuli ste ga 2016. godine. Ja vas sad u ime Kluba SDP-a pitam zbog čega, zbog čega ministre kada je taj program dao izvanredne rezultate od studenog 2012. godine do studenog 2015. godine smanjila se incidencija ove opake bolesti za 18,2%, fenomenalan rezultat i vi ukinete program. Ministre to su brojke, ne idu vam u prilog. A kada su vas jednom pitali ministre zbog čega je program probira raka za vrat maternice ukinut vi ste rekli ha bio je loš odaziv. Pa vidite ministre o tome i govorimo, o tome govorimo. Umjesto da ste se pitali zašto je odaziv loš, umjesto da ste se potrudili da se on poveća, da se javnost senzibilizira, da se žene uvjeri da je to iznimno važno, da je to jedna od najpreventabilnijih bolesti koje danas postoje i da i ni jedna žena u 21. stoljeću, u Hrvatskoj i u Europi ne bi smjela umrijeti od ove bolesti, vi kažete odaziv je bio loš i stavite, pa mislim to je i kao da ste stavili ruke u džepove ili kao da ih nikada niste ni izvadili, svejedno. Vama se nije sviđao taj program jer ga je započeo SDP, pa ja to mogu isto shvatiti ljudski ali ako ste ga već ukinuli onda ste trebali i nešto novo dati a ne jednostavno u ni jednoj europskoj državi se nije dogodilo da se neki nacionalni program ukine. U Hrvatskoj jest, nažalost. E ministre to su vam brojke, to su vam argumenti i to su vam činjenice. Cjeloukupna javnost i stručna i opća s pravom očekuje da vi kao ministar probleme prepoznate, da nam nudite rješenja ali mi, vi kažete dojam je to a mi vam kažemo nije dojam jer iznosimo brojke i argumente i činjenice. Vi rješenja ne nudite, mi ih ne vidimo. Vi kupujete vrijeme i prebacujete odgovornost na nekog drugog. I stalno vam je netko drugi kriv. Da zdravstvo je težak resor, je bremenit je problemima ali vi ste preuzeli odgovornost, vaša uloga ne može biti pasivna, ne možete čekati da se stvari riješe same od sebe jer se neće riješiti, vi morate biti lider u resoru. Vaše ministarstvo s vama na čelu mora nuditi rješenja a zato ste ministar, niste ministar da vam brže prođe vrijeme. Imate nevjerojatne moćne instrumente u svojim rukama ali oni se tope kao, ne koristite ih a mi se s pravom pitamo da li je to zašto što nećete ili ne znate. Iako zapravo ako ćemo biti iskreni rezultat je jednako poguban u oba slučaja. U prošlogodišnjoj raspravi od koje je situacija u resoru zdravstva postala još gora rekli smo vam a ja ću vam i ponoviti da ste po našem mišljenju se odlučili za jednu potpuno krivu taktiku, rekli ste, rekli ste nešto što je navelo svekoliku javnost da pomisli da zapravo nećete ništa raditi jer ako čovjek ništa ne radi onda zna da ga nitko ni za šta više ne može niti kritizirati, da nije ništa kriv. A taj pristup ne samo da je pogrešan, da je apsurdan, da je destruktivan on je i sa dalekosežnijim posljedicama. Vi nečinjenjem zapravo postajete direktno odgovoran za nagomilane probleme u ovom prevažnom resoru zbog čega ne samo da sustav stagnira nego on zapravo i zaostaje odnosno nazaduje. I tko će popraviti tu štetu i pod koju cijenu ministre i što će biti sa ljudskim resursom do tada, tko će uopće biti stupovi hrvatskoga zdravstva? Vi npr. govorite o četiri nove sveučilišne bolnice a opća i stručna javnost, ja ću vam to sada reći, u čudu vas gleda i ne vjeruje zapravo što čuje. Pa da se sutra počnu graditi a neće, za 8 godina vjerojatno ne bi bile izgrađene i stavljene u funkciju. A što do tada? I vi kupujete vrijeme. Pričate o novim bolnicama iako jako dobro znate da nije realno u skorijoj budućnosti da se to i ostvari ali vas nitko i ništa ne može natjerati da konačno progovorite o tome kako kanite poboljšati ishode liječenja ili zašto ništa ne poduzimate po pitanju helikopterske medicinske službe, hitne helikopterske. Malo prije smo čuli, kaže premijer, u proračunu MORH-a 35 milijuna eura, kuna, nije važno, čuli ste od kolega, kolege iz HSS-a, pa dakle to je nedopustivo. MORH ne može preuzeti tu funkciju, MORH to ne smije raditi, EU to ne dozvoljava. Ali pazite vi ste dezinformirali i premijera, nije premijer nas svjesno nam rekao neistinu, vi ste njega dezinformirali. A kada ste njega dezinformirali pa šta onda nama radite i općoj javnosti? Nešto vam treba priznati ministre ipak, da, ima nešto u čemu ste zapanjujuće uspješni a to je kupovanje vremena, prebacivanje odgovornosti na druge. Preživjeli ste rekonstrukciju Vlade ali da li ova Vlada može preživjeti s vama, to je veliko pitanje a i vidjeti ćemo u petak. Da, kada vam ponestane inspiracije i alibija vi onda lopticu prebacite u tuđe dvorište, najčešće u dvorište ministra financija. I onda kažete pa bi ja, bi ja ali on ne da, nema novaca. On je kriv, njega držite. Ali ministre, ajmo se opet vratiti na brojke, pa je li itko u povijesti hrvatskoga zdravstva imao više novaca od vas? Ministre što kažete? Nije. Nitko. Nitko nije imao više od vas. Osim toga oni koji rade u sustavu i koji razumiju sustav zdravstva znaju jako dobro da su financijski problemi u ovom resoru samo vrh sante leda. istina je da smo bankrotirali. To je istina i ne da nam voda nije došla do grla, mi smo potonuli. Ali se to još ne vidi, onako jasno kako će se vidjeti za neko vrijeme. Teško je procijeniti kada, upravo zbog vrijednih ljudi koji rade u sustavu, koji krpaju rupe, koji rade, snalaze se, da to je prava istina. Mi vama na teret stavljamo puno toga, to sam rekla prije godinu dana, ista rasprava je bila ali sve se svodi pod zajednički nazivnik koji glasi nečinjenje. To vam smatramo ključnim grijehom. U 3 g. bilo je puno prilika da nešto učinite. Umjesto da svaku priliku koristite ne bili udarali po bivšoj Vladi, mogli ste promijeniti sve što ste željeli, sve zakone koje ste trebali da bi sustav bio bolji. Dali ste u proceduru jedan od temeljnih resora koji suštinski nije promijenio ništa. Pola godine ste prelijevali iz šupljega u prazno, stavili zakon na e-savjetovanje bez socijalnog dijalog, dobili 5,5 komentara kao da je laik pisao zakon, izludili javnost time jel ide privatizacija, ne ide, ide, ne ide, ide, ne ide, a ni onda niste takli bolnički sustav koji je grcao u problemima i dugovima kao što to ne radite niti sada. Stalno govorite da ste naslijedili dugove i da smo provodili neuspješne sanacije. Eto kolega vam je prije odgovorio, ja mogu samo ponoviti da smo sanacijama i reformama vratili ne samo dugove koji su ostali od prethodnih Vlada, nego smo zbog zakonskog skraćivanja roka plaćanja sa 180 na 60 mi praktički preko noći imali 6 milijardi dospjelih obaveza i to u doba recesije. Da vas podsjetim, u doba recesije i to smo uspjeli riješiti i pokazali smo da se može ako se hoće. A vi ste pokazali kako se može sve vratiti na staro i kad se neće. i kad se neće. E to treba znati. Da, puno je toga za reći a vremena zapravo premalo, vi možete misliti ministre da vas mi bez razloga napadamo ali činjenice i brojke su na našoj strani, nisu na vašoj, brojke kažu čuli smo i od kolege Škibole da smo pali na svim mogućim ljestvicama i da se to itekako održava na kvalitetu zdravstvene skrbi u Hrvatskoj, pacijenti to osjećaju, liječnici to osjećaju. Medicinske sestre i tehničari to također osjećaju. Umjesto suštinskih i strateških promjena već 3 g. vi nama šaljete u saborsku proceduru vrlo nedorečene i konfuzne zakone koji su u koječemu kontradiktorni pa i diskriminirajući. Odlučili ste se za nekakva parcijalna rješenja koja stvaraju novi kaos i financijske dubioze, nemate plana i nemate vizije. Vi ćete to doživjeti osobno, pa tako zapravo i trebate. Ako imate imalo osjećaja odgovornosti ali nema strateškog niti dugoročnog promišljanja niti sagledavanja interesa zdravstvenog sustava u cjelini a to je pogubno za ovaj sustav. I teško se oteti dojmu da vi uopće zapravo ne slušate struku i niti svoje vlastite kolege a još manje vas zanima što misle socijalni partneri. Jednostavno ministre, nažalost ne upravljate procesima, oni upravljaju vama,

Ja vam se svima zahvaljujem i lijepo nastavljam sada argumentima se razgovarati što se događa. Dakle glede ocjene hrvatskog zdravstvenog sustava, vi to profesorice znate tko je Lancet i što je Lancet, Lancet kao najstariji i najkvalitetniji časopis u medicini, hrvatski zdravstveni sustav svrstava među 15 najboljih u svijetu sa svim slabostima koje mi znamo da postoje. Glede pojavnosti karcinoma uistinu imamo ozbiljan problem i zato je ova Vlada napravila kao što je premijer rekao, nacionalni program .../Govornik se ne razumije./... kojega ćemo do kraja godine donijeti a već sada imamo u zadnje 3 g. bolje ishode liječenja karcinoma dojke. Isto tako početi će u tjednima koji su pred nama screening program karcinoma pluća, dakle i u tom smo krenuli, nismo zatvarali oči. Na tren ću se osvrnuti na karcinom cerviksa, istine povijesne radi, dakle nije SDP-ov, to je bio HDZ-ov prof. Ćolušić je čak u Bruxellesu dobio negdje 2010. nagradu za to ali nema veze, važno je da je nešto dobro a sada ginekolozi imaju upite velike kolika je korist i zato se to sada zato se to sada analizira. Glede ulaganja u tu problematiku moram reći slijedeće. Ova Vlada je napravila slijedeće. Upravo na problemu na problemu radioterapije, nabavljena su tri linearna akceleratora, jedan Osijek, jedan Rebro, jedan za dječju bolnicu i nabavljen je gama knife, dakle nisu se zatvarale oči, znamo mi šta je onkologija, znamo učinak radioterapije a posebice ova Vlada je podigla i izrazito povećala izdvajanja za skupe lijekove koji značajnim dijelom odlaze na pacijente sa malignom bolešću. Što se tiče smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, mi Hrvati nažalost imamo veliku pojavnost a naša mreža, mislim da su mi za par dana, neka me prof. Reiner ispravi, tu je Europsko kardiološko društvo, upravo na modelu Hrvatske razvijati će svoju mrežu jer Hrvatska je glede mreže intervencija unutar jednoga sata i dobivanja stenta unutar jednoga sata, jedna od najbolje organiziranih zemalja a na tragu kardiovaskularnih, upravo smo u programu eksperimentalnom koji sada već radi a brzo će i zaživjeti, za druge vaskularne bolesti odnosno intervencijsku radiologiju, govorim o aneurizmi abdominalnoj i torakalnoj aneurizmi, i to smo riješili. Pokazao sam brojeve intervencijske neuroradiologije, vidjeli ste koliko smo povećali i vidjeli ste da oni centri koji nisu radili, sada počinju raditi, educiramo sada i vašu Rijeku, Split je već, prof. Dodig je zahvaljujući tome, isto tako educiramo Osijek, dakle mi stvaramo mrežu kao što smo prije nekoliko dana stvorili mrežu za ERCP isto tako gdje neće pacijent neovisno da li je u Ogulinu, Virovitici ili u Dubrovniku, imati životnu ugrozu zato što netko na standby-ju stoji u Splitu u endoskopiji, napravit će …/Govornik se ne razumije/…stavit će mu stent i spasit će ga od nekrotizirajućega pankreatitisa ili fulminantnoga ili bilijarne, bilijarne sepse. Dakle, ni u jednome trenutku nismo zatvarali oči, a g. Hrelji zavaljujem, on je uistinu točno pročitao što sam rekao, dakle rekao sam otprilike ono što ste vi lijepo pročitali, postoje modeli u svijetu koji se rabe, koji su dokazani i mi u RH ih trebamo ne prejudicirajući time nijednu model ni, ni cigarete, ni dopunsko, dakle nisam ih ja izmišljao, to su dokazani modeli koje treba analizirati, a glede socijalnih kategorija, nikada ova Vlada nije mislila smanjivati solidarnost, to je vrlina i kvaliteta ovoga zdravstvenog sustava, to ćemo njegovati, a vi dobro znate da postoje lažni umirovljenici, lažni invalidi, lažna bolovanja, lažni siromasi koji voze porschea, dakle lažna bolovanja, to je nešto čime se trebamo svi zajedno neovisno o stranka, neovisno o strankama se time trebamo pozabaviti. Evo vidim da mi ističu zadnje, zadnje sekunde i glede ljudskih resursa, prosjek EU i broja liječnika je 350 na 100 000 stanovnika, mi sada imamo 340, dakle nemojmo naciji dizati paniku, liječnici nam trebaju, kao i inženjeri, trebamo ih zadržati sve, ali realnost je takva da u ovome trenutku nemamo ozbiljnije ugroze na globalnoj nacionalnoj razini, ali u pojedinim bolnicama, prvenstveno zbog nedavanja specijalizacija imamo određene krize koje premoštavamo sada. Hvala vam lijepa. Idemo na replike, prvi je kolega Grbin, izvolite. iz samo njemu znanih razloga na to nije odgovorio. Vi ste i sada još jednom spominjali dopunsko zdravstveno osiguranje, u više navrata ste govorili o poskupljenju dopunskog zdravstvenog osiguranja, govorili ste, poslušao sam, govorili ste i o zdravstvenom osiguranju dopunskom kojeg će morati plaćati i socijalni slučajevi, ali nikako da mi odgovorite na pitanje koje vam već godinu dana postavljam, a to je da u RH postoje privatni osiguravatelji koji unatoč jasnoj zakonskoj odredbi ne prihvaćaju u dopunsko osiguranje stare osobe i bolesne osobe, već godinu dana vas molim za intervenciju, vi na to ne reagirate. Dal je to zato što ne znate što piše u zakonu, da li zato što ne znate kako primijeniti zakon ili zbog vaše osobne veze sa privatnim osiguravateljima. Hvala. **Jandroković, moja osobna veza što insinuirate, moja žena je pedijatar i ravnateljica Croatia poliklinike, dakle radi isključivo u liječenju pacijenata, nema nikakvu poveznicu sa osiguranjem, nemojte se takvim stvarima služiti na osobnoj razini, a i šta ste mi govorili, šaptali za svoju gospođu i to ću hrvatskoj javnosti reći ako hoćete, dakle ja sam vam koji gleda u oči i sve kaže, evo to je o mojoj ženi, odgovorio sam vam na vaš upit, postavili ste pitanje, dobili ste odgovor, dakle provjerili smo ovo di ste postavili sumnju da postoji diskriminacija da neke osiguravajuće kuće i dobili ste pisani odgovor, pa pročitajte Hrvatima šta smo vam odgovorili. Kolega Bauk, izvolite. bili ste kandidat za predsjednika HDZ-a, kandidat za predsjednika države, predsjednik političke stranke Hrvatska zora i sad ste ministar i tvrdite da niste političar. Svaka čast. Dakle, kada vam je predsjednica RH rekla da ne radite ništa odnosno da niste napravili ništa, vi ste odgovorili citiram, uvijek prije određivanja i početka terapije napravim egzaktnu dijagnozu i diferencijalno razmotrim druge bolesti i tako ću postupiti u ovom slučaju. Pa imam za vas pitanje, jeste li odredili dijagnozu predsjednici RH i oćete li za nju glasat obzirom da vam je rekla da ne radite ništa? …/Govornik hvala vam lijepa, pa ću odgovoriti na ono pitanje da ne znam računati, možete provjeriti, sva prvenstva dok sam bio u osnovnoj školi i gimnaziji iz matematike sam ja, ja osvojio, dakle to glede vama odgovora, a glede vašega, medicini se tako razmišlja dijagnostički, diferencijalno, dijagnostički i ne ide se isti tren u terapiju, dakle alegorija je nešto što vi kao obrazovan čovjek znate što je, pa malo razmišljajte. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Beljak, Hvala lijepa. Poštovani g. Kujundžić, evo uspjeli ste nas nasmijat, evo ja vam se zahvaljujem. Imam dva pitanja, dakle prvo govorili ste sami o lažnim braniteljima i lažnim umirovljenicima, lažnim braniteljima invalidima, ljudima koji voze bjesne aute, pa kako ste sad imali izlaganje u ime Vlade RH, ja vas onda otvoreno pitam što ste vi osobno i Vlada RH poduzeli u zadnje 3.g. da taj problem koji očito opterećuje hrvatsko društvo riješite? I drugo zanima me što ste ovo govorili o gđi., o ženi g. Grbina jel, ako sam dobro polovio, nešto ste rekli, pa dajte sad recite svima, nema razloga da bilo što skrivamo, ja bi volio čuti, vjerujem da i ostale zanima o čemu se točno radi, a ne ono imam vam nešto za reći, ali bolje da šutim, ajde recite nam sad svima, pa nas nasmijte do kraja. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ajmo bit korektni jedni prema drugima, pa izbjegavajmo ipak spominjanje obitelji, mislim da to nije u redu ni s jedne ni s druge strane, tako, mislim da, zadržimo određenu razinu, izvolite ministre. Ne? Onda idemo dalje, kolegice Jerković izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Ministre, ja moram priznati da ste vi meni u tim vašim verbalnim vratolomijama čak i simpatični. Nije vas lako pratit jer ja vas npr. napadnem da ste zaustavili jedan vrlo važan preventivni program probira, skrininga, raka vrata maternice, a vi zađete za govornicu pa kažete e, to nije bio u SDP-u, to je bio u HDZ-u, treba vas pratit stvarno, a istine radi, to je bio nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice usvojen na sjednici Vlade u srpnju 2010., samo nacionalni program, a Ministarstvo zdravlja pokrenulo ga je u studenom 2012.g., prema tome krenuo je s time SDP. Drugo, kažete da dojka, rak dojke da je u padu, dajte nam pokažite te podatke, ja imam nešto potpuno drugo, iz registra 2012. 2450, 2013. 2562 žene, 2014. 2644, 2015. 2748,

interpretaciji nekada postoje statističke oscilacije, dakle nedavno je društvo objavilo pogledajte te rezultate, mislim prije 5 dana, možete pogledati. **Jandroković, Zahvaljujem. Ministre spomenuli ste dobivanje stenta unutar jednoga sata jel tako? To možda možete dobiti vi ili premijer. Znate kako izgleda kod mene u Kutini? Dođete na hitnu, zaključana vrata, pa ne znate da li biste čekali ekipu ili ne bi čekali ekipu jer je negdje na terenu, pa onda se uputite za Sisak, dođete na staru internu ako niste do tamo umrli onda kad vidite tamo ambijent najrađe bi se sami ubili. Tko može dobiti stent unutar jednoga sata? Običan čovjek ne može, običan čovjek ne može dobiti normalnu pretragu kada mu potrebna. Stotine ljudi nas zovu za obećani CT, za običan ultrazvuk, a kamoli da dobiju stent unutar jednoga sata. Ne mogu doći do liječnika u Zagrebu, nego su osuđeni biti u nekim bolnicama koje jako, jako loše stoje. Vi znate kako stoji u Sisačko-moslavačkoj županiji, sisačka bolnica i znate kako župan s njom upravlja i da ga baš boli briga za pacijente u Sisačko-moslavačkoj županiji. Hvala. Gledajte ja uistinu govorim činjenice. Znači iznio sam vam brojeve da se iz godine u godinu povećava broj u interventskoj kardiologiji, a čak 4% se je povećao u jednodnevnoj bolnici implantacija stentova odnosno dilatacija i koronarografije. Dakle, mreža funkcionira neovisno da li se sada nalazite negdje u Lici, u Dalmatinskog zagori na udaljenosti od 40-tak minuta ćete to dobiti. To ćete dobiti tako da je to uistinu realnost. Pojedinačne slučajeve nažalost ne mogu, a i glede bolnice u Sisku ja je znam dobro. I tamo je ova Vlada investirala i tamo smo nabavili novi magnet, a glede broja postupaka iznio sam vam brojeve koliko sada je kupljeno novih CT-a koliko magneta, ali nadasve koliko se svake godine radi sve više i više. Istina postoji tu i još jedan drugi problem kojega rješavamo gdje indikacije se nekada neopravdano postavljaju, dakle to je nešto što isto sada rješavamo novim informatičkim programom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika, kolega Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine ministre to se zove želudac. Govoriti da ovo ministarstvo i Vlada radi i vodi računa o socijalnoj sigurnosti građana, to se zove želudac. Od 2004. nije promijenjen cenzus za dopunsko zdravstveno osiguranje, od 2012. za 250.000 tisuća ljudi država je prestala plaćati, ti ljudi zbog povećanja 10 kuna moraju plaćati 70 kuna, a nisu bogatiji nego su još siromašniji. Takvom jednom umirovljeniku treba 4 godine da se vrati na primanja prije nego što je počeo plaćati dopunsko zdravstveno osiguranje. I sad govorite o socijalnoj osjetljivosti, a imate,

Kolega Hrelja, samo malo, samo malo, kolega Hrelja. Ja vas molim da takav rječnik ne koristite ovdje. **Kujundžić, Milan (HDZ)** … evo o želucu, o želucu znam malo više jer sam doslovce milijun puta bio u ljudskim želucima, pa ako hoćete možemo se na tu temu razgovarati, a što se tiče dopunskoga dopunskoga znam vašu inicijativu koju ste imali, ali vjerujte to je bio goli populizam, podilaženje. Dakle, budimo realni, budimo realni, čuvajmo sve kategorije ljudi, nemojte se derati na mene, ja vam ne spadam u te Gordan (HDZ)** Samo malo, kolega Hrelja dobivate opomenu. O što ste pristojni, svaka vam čast, baš ste pristojni, doviđenja i laku noć. Dobro, da idemo onda sada u ime predlagatelja kolega Nikola Grmoja. Izvolite 5 minuta. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani premijeru, ministre ja ću govoriti o ruralnom prostoru, znači u Hrvatskoj se ruralni prostor kome pripada 73% površine i oko 40% stanovništva desetljećima suočava s procesom depopulacije i nedovršenog sustava primarne zdravstvene zaštite. Najteže stanje je ipak tamo gdje zdravstveni radnici rade u iznimno otežanim otežanim uvjetima, na rubnom, pograničnom bivšem ratnom miniranom i otočnom području s dubokim strukturalnim promjenama i specifičnim infrastrukturnim, demografskim i javnozdravstvenim obilježjima. Takvo teško stanje je u Sisačko-moslavačkoj županiji, na Banovini, o tome sam već u replici govorio. Upravo na ovom području nije popunjena mreža javne zdravstvene službe u nekim djelatnostima kao u obiteljskoj medicini, dentalnoj medicini, ginekologiji, zdravstvenoj njezi u kući i općoj palijativnoj skrbi. Pa tako stanovnici tamo nemaju jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu kao u urbanom dijelu RH. Dakle, polica zdravstvenog osiguranja ovdje manje vrijedi od police na drugim područjima RH, liječnici i medicinske sestre ovaj prostor napuštaju jer im je život nepodnošljiv i znatno skuplji od onoga koji imaju njihove kolege u urbanim sredinama. Također, tu postoji velika potreba za boljom opremljenošću ordinacija, dodatnom edukacijom i boljim informiranjem pacijenata. No to ne mogu promijeniti zdravstveni radnici entuzijasti na terenu, za to je potreba suradnja i razumijevanje na svim razinama. Također, značajan problem je nefunkcionalnost, loša organizacija domova zdravlja i neadekvatna suradnja i koordinacija s privatno praksom obiteljske medicine i svim drugim dionicima primarne zdravstvene zaštite u lokalnoj zajednici. Ministre, ja sam to već rekao u replici, poznato vam je kako se sustav primarne zdravstvene zaštite u Sisačko-moslavačkoj županiji urušava, 70% županijskih zdravstvenih ustanova posluje s gubitkom, isti toliki postotak njih ima prekobrojne nezdravstvene radnike, a u nekima, nekim ustanovama je čak i 42% nezdravstvenih radnika što financijski značajno opterećuje jednu od najnerazvijenijih županija iz koje je i najveći val iseljavanja. Na području županije postoje tri doma zdravlja, Sisak, Kutina, Petrinja koji su međusobno nepovezani, radi svatko za sebe, a samostalno ne mogu obaviti svoju zadaću bez pomoći privatnih ustanova i ordinacija. Ono što je čudno, da sredstva od 161 koncesionara u iznosu 1,5 milijuna se koristi za financiranje rada uprave domova zdravalja, administracije, a ne za ulaganje u prostor ordinacija u najmu. Dodajmo i činjenicu da se decentralizirana sredstva u većem iznosu na razini županije bez posebnih kriterija prosljeđuju Općoj bolnici Sisak za pokriće gubitaka i prikrivenih rashoda, a na štetu primarne zdravstvene zaštite koja treba riješiti 80% svih zdravstvenih potreba građana. Menadžment domova zdravlja se bavi sam sobom, ne nude niti jedan ozbiljan program racionalizacije i ušteda u poslovanju. Župan Žinić ne uzima u ozbiljno razmatranje cjelovite analize zdravstvenih potreba i prioriteta na razini županije, u promicanju zdravlja i prevencije bolesti nema objedinjenih kampanja na razini Sisačko-moslavačke županije. Postoje samo manje pojedinačne aktivnosti udruga i nekih zdravstvenih ustanova organizirane na inicijativu i na entuzijazmu pojedinaca. Također ne postoji evaluacija financiranih programa javnih potreba u zdravstvu. Ministre Kujundžiću godinama je primarna zdravstvena zaštita na području Sisačko-moslavačke županije neopravdano zapostavljena, a sada se za vrijeme vašeg mandata potpuno urušava. Zašto to promatrate i zašto ništa ne poduzimate? Slična je situacija i u mojoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji, nedostaje liječnika, obećali ste prije više od dvije i nešto godine dnevnu bolnicu, a svi vidimo, tada ste rekli da je to gotova stvar i riješena stvar. Nema još ni dnevne bolnice, a i kad se napravi dnevna bolnica neće biti liječničkog kadra. I vi o tome ne govorite, ne želite ljudima reći istinu nego namjerno obmanjujete i hrvatske građane i hrvatsku javnost. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada sa replikama. Prvi je kolega Lenart. Izvolite.

Zahvaljujem. Ovoga kolega Grmoja spomenuli ste probleme u sisačkoj bolnici, znači županijskoj bolnici. Koliko je teška situacija u toj bolnici da liječnici iz te bolnice odlaze ne u Zagreb, ne u Irsku, nego u Pakrac. Znači toliko je teška situacija u bolnici. Problemi koji nastaju tamo župan ne želi vidjeti, a on i njegov dožupan abnormalno zapošljavaju svoje kadrove po bolnici. Iskustva u toj bolnici su toliko loša, nažalost ne zbog toga što su doktori toliko loši, nego uvjeti da jednostavno roditelji izbjegavaju sisačku bolnicu. Ministre da li to znate? Ljudi koji vode županiji ne vode brigu o sisačkoj bolnici, samo rade probleme i gledaju kako će vrtiti neke pare tamo, a ne brine ih zdravlje u sisačkoj bolnici. Teško je na Banovini jako, teško je i u Moslavini, u cijeloj županiji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Obraćate se kolegi Grmoji, a ne ministru. Izvolite. Da poštovani kolega, pa iznio sam podatak 42% nezdravstvenih radnika ima u nekim županijskim zdravstvenim ustanovama. To je čisto stranačko uhljebljivanje. Pa oni će, oni će uništiti zdravstveni sustav u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ministar i predsjednik Vlade ništa ne poduzima. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji dom zdravlja u Metkoviću, pa tko je odgovoran za to stanje, tko je odgovoran kolega Ćeliću, tko 29 godina upravlja domom zdravlja u Metkoviću, tko je odgovoran? Jambo je jedno vrijeme, ali to je isto produkt HDZ-a, Jambo je jedno vrijeme bio na čelu županije, 4 godine samo. SDP je bio župan Šprlje 4 godine. Sve ostalo vrijeme HDZ. Tko je odgovoran za to stanje? Ne mi nismo bili na vlasti u županiji, mi smo bili u gradu, a kolega Ćeliću vi biste trebali znati da grad ne upravlja domom zdravlja,

a vas kolega Ćeliću molim da ne ometate kolegu Grmoju dok replicira odnosno nekog drugoga. Prelazimo na slijedeću repliku. Kolega Grmoja Prelazimo na slijedeću repliku, poštovana kolegica Željka Josić. Izvolite. **Josić, Željka (HDZ)** Zahvaljujem. Pa evo kolega Grmoja u nekoliko navrata ste prozvali i mene i moju bolnicu, moram vam samo reći da sisačka bolnica nije tako loša kako vi tvrdite i govorite neke županijske ustanove imaju 47% nezdravstvenih radnika, zašto ne kažete koje to imaju. Sisačka bolnica kao prosjek Hrvatske ima oko 27% nezdravstvenih radnika. Što se tiče liječnika u sisačkoj bolnici oni su izuzetno kvalitetni i kvalitetno obavljaju svoju djelatnost. Što se tiče pedijatrije u sisačkoj bolnici ja odgovorno tvrdim da su dobri pedijatri jer svoje dijete isključivo liječim na sisačkoj pedijatriji. Što se tiče ulaganja u sisačku bolnicu, ne znam koliko znate ali tamo se gradi objedinjeni hitni bolnički prijem, dnevna bolnica, ulaže se u opremu, ulaže se u ljude. Županija je uložila sada 60.000 kuna u doktorske stipendije s područja zdravstva.

spomenuo, nisam uopće spomenuo liječnike i njihov entuzijazam, dapače govorio sam o entuzijazmu liječnika o tome da liječnici dobro rade svoj posao, ja sam govorio o županu Žiniću i uhljebljivanju stranačkih kadrova i lošem stanju u zdravstvenom sustavu, a zašto ste se vi osjetili prozvanim, zašto morate braniti župana Žinića, to je pitanje na koje vi morate dati odgovor, ja nažalost na to pitanje ne mogu dati odgovor. Zahvaljujem na odgovoru. Slijedeća replika poštovana kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Problem koji kolega Grmoja ističe lokalne sredine Sisačko-moslavačke nije nešto što je unikatno za RH, nažalost i francuske ruralne sredine i njemačke imaju sličan problem s deficitom kadrova. Prošli tjedan sam razgovarala s nekoliko gradonačelnika odnosno lokalni čelnika, recimo načelnika koji su mi rekli da i kad raspišu natječaj za bolnicu, za liječnike, da natječaji moraju biti ponovljeni po nekoliko puta jer se nitko ne javi, a kad se netko javi, ta osoba onda ima problem što supruga će bit nezaposlena, pa čak i kad bi ga zaposlili moraju mu ponudit stan zato što je, naprosto je tako loš interes za te sredine liječnika da ljudi više ne znaju što bi im ponudili da rade u tim mjestima, taj problem nije unikatan za RH, to je problem koji se sad događa i u EU. Zahvaljujem. Kolega Lenart molim vas, nisam vam dao riječ, imate odgovor kolega Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovana moj fokus je na RH, ne bavim se međunarodnim optikama kako voli reći premijer, ne zanima me znači kakva je situacija ovdje ili ondje, zanima me kako žive hrvatski ljudi, hrvatski građani u svim dijelovima RH, imaju li Ustavom zajamčenu jednaku zdravstvenu zaštitu ili nemaju, ja se time bavim, vi se bavite Francuskom, ja se bavim Siskom, Sisačko-moslavačkom županijom, bavim se Dalmatinskom zagorom, bavim se mojom Neretvom, to je ono što me zanima, moja Slavonija, a vi se bavite Francuskom ili ste možda istaknuli danas kandidaturu za buduću europarlamentarku ne znam zašto se bavite Francuskom, nije tema Francuska, tema je hrvatski zdravstveni sustav. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Grmoja. Slijedeća replika poštovana kolegica Ines Strenja, izvolite kolegice. Pa samo da još jednom se vratimo na tu dnevnu bolnicu u Metkoviću koju Metković nasušno treba. Kolega Petrov je uporno govorio da moramo jasno shvatiti da ono što je neophodno potrebno to je brzi transport pacijenata u najbližu ustanovu koja može pružiti, znači kod infarkta srca, kod teških prometnih nesreća, kod infarkta mozga, intervenciju koja je potrebna i dok se drugačije ne riješi to se može riješit u KBC u Mostaru, jako su se tome čudili i ismijavali, na kraju se to desilo, to je dobro, to je interreg suradnja, ono što moramo činiti gdje god imamo takve džepove gdje nemamo dostupnu našu zdravstvenu ustanovu unutar te zemlje, to je u Europi poznato na mnogo mjesta, na preko 200-tinjak mjesta,

Poštovana kolegice, najbolji odgovor na vaše pitanje je šutnja premijera kada sam postavio isto pitanje, znači ostao je sjediti bez odgovora jer odgovora nema. Znači, dnevna bolnica da, ali dnevna bolnica je prije dvije i nešto godine bila gotova stvar da bi danas vidjeli da to nije gotova stvar, a i kad bude gotova stvar, mi imamo nedostatak liječničkog kadra, a sad mi javljaju ljudi, pitala je kolegica gdje je to 42% nezdravstvenog osoblja, znate gdje, u Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i tu je 42%, tamo gdje vi kadrovirate, gdje vi uhljebljujete, zato ste se i osjetili prozvanim,

kad sam po drugi puta u godinu dana čuo da će se pokrenuti pitanje povjerenja ministru Milanu Kujundžiću, očekivao sam u najmanju ruku jedan ozbiljan prijedlog potkrijepljen argumentima, bez obzira slagali se mi s njima ili ne. Ono što je stiglo međutim bilo je jedan jadan uradak na formalno stranicu i trećinu, al zapravo s obzirom da trećinu prve stranice zauzima priča o, na temelju kojeg članka i nadnevak itd., zapravo jedna stranica teksta. Jedna stranica teksta puna paušalnih neargumentiranih optužbi koji za svrhu jedino imaju dizanje prašine u javnosti. Ja sam mislio da u pisanju takvog teksta nije sudjelovao nijedan liječnik, nažalost evo sad me diskusija nekih razuvjerila jer sam uvjeren bio da to ne može napisat neki liječnik, al da ne može napisat ni netko tko se iole razumije u financije jer vjerovali ili ne za tako ozbiljnu stvar, dakle smjenjivanje jednog ministra, uradak od jedne stranice nema niti jedne jedine brojke, doslovce ni jedne jedine brojke i s time se želi, s time se namjerava, hoće smijeniti jedan ministar. To je upravo sramotno, to je mizerno, mogli ste se barem potruditi da nešto nađete da nešto objektivno nađete, da nađete neke brojke, da nađete neke argumente, pa nije to teško to je zdrljano u pola sata ti vjerojatno tih jednu stranicu teksta, bez ponavljam doslovce i jedne jedine brojke. Ni jednog jedinog argumenta i naravno da je to potpuno promašeno. Ni na jednom jedinom mjestu ne piše što je to Milan Kujundžić krivo učinio, što je on konkretno loše učinio, koje je on loše poteze povukao, na koji je on način naštetio zdravstvenom sustavu, ni jedne činjenice. To je prijedlog sačinjen velim na jednoj stranici, jadno od kompilacija, neprovjerenih vijesti, vijestica koje se mogu pronaći u bespuću interneta po nevjerodostojnim portalima, društvenim mrežama, a vidim da neki i sad dobivaju nekakve podatke, treba ih sad skupiti, nisu bili u stanju to skupiti kad su pisali tih jednu stranicu teksta. Naravno da oporba ima pravo postavljati pitanja o povjerenju bilo kojem ministru i ona to i čini, ali ovo ovaj uradak daje dojam da oporba jedino koristi blagodati Poslovnika e kako bi postigla nekako malo vidljivost jer ga vjerojatno inače takvu vidljivost ne može dobiti. Idemo malo pogledati ipak činjenice, dakle ja volim brojke iako sam liječnik i volim baratati sa brojkama. Da li vi mislite da je zdravstveni sustav u Hrvatskoj uistinu katastrofalan, pa što se ne idete liječiti van, pa otiđite se liječiti van barem jednom. Jeste li ikada posjetili neku državnu inozemnu bolnicu, državnu naglašavam i tamo vidjeli stanje kako tamo izgleda. Jeste li ikada to učinili, pa da možete uspoređivati, da možete reći da ono dobro, a ovo ne valja. Mi govorimo o zemlji u kojoj se izdvajalo do nedavno 750 EUR-a po glavi stanovnika za zdravstvo. Ova Vlada je to podigla na 802 EUR-a po glavi stanovnika. Znate koliko se izdvaja prosječno u EU po glavi stanovnika za zdravstvo? 3.076 EUR-a. Usporedimo se sa nekim zemljama, volimo se uspoređivati sa drugim zemljama i mislim da se i moramo uspoređivati sa drugim zemljama. Primjerice Slovenija izdvaja oko 1.500 EUR-a po glavi stanovnika, da li vi mislite da je kod nas zdravstvo upola lošije nego li Slovensko, a izdvajamo gotovo upola manje novaca. Češka izdvaja 1.100 EUR-a po glavi stanovnika, Slovačka isto 970, Austrija 4.000. Da li vi mislite da je u Hrvatskoj zdravstvo uistinu 5,6 puta lošije negoli što je to u Austriji? je to u Austriji? Nije, ja vas uvjeravam da nije zato jer sam bio po austrijskim bolnicama, a vi niste bili, ovaj osim možda po nekim poslima koje ne bih htio spominjati. Nema zemalja, ima zemalja koje izdvajaju čak 6 ili 7.000 EUR-a po glavi stanovnika u EU, dakle 10 puta više nego što mi izdvajamo i odgovorno tvrdim da mi imamo odlično zdravstvo iako izdvajamo neusporedivo manje od mnogih drugih zemalja, većine zemalja. A zašto imamo tako dobro zdravstvo? Zato jer imamo vrlo kvalitetni kadar i liječnike i sestre i sasvim sigurno da sa 7,4 bruto domaćeg proizvoda posto koji izdvajamo za zdravstvo, a europski prosjek je 9,9% mi imamo uistinu dobro zdravstvo. Kad govorimo o brojkama tu su se nabacivali neki kolege sa brojkama o tome kako je, ne znam koliko su sada obveze ogromne postale itd. Evo vam grafikon, evo vam grafikon obveza po godinama od 2012. do 2019. pa pogledajte jesu li danas obveze veće negoli onda kada su neki drugi bili na čelu vlade, oni koji su zamrznuli plaće, oni koji su oduzeli božičnice, koji su oduzeli regres itd., itd. ili to sve moramo zaboraviti. Naravno, u Hrvatskoj oduvijek tvrdim postoji jedna bolest, a zove politička amnezija, pa se, začas zaboravimo šta je bilo koju godinu, a ponekad i prije koji mjesec. Znate li koliko, al to je bilo znate jer je nekoliko puta bilo to naglašeno, se izdvaja za skupe lijekove u Hrvatskoj? Ova Vlada je podvostručila tu sumu na gotovo milijardu i pol, to je rijetkost u svijetu, vjerujte mi, a pogotovo u zemljama koji izdvajaju takav postotak BDP-a kao što to izdvaja RH, a pogotovo u zemljama koje u apsolutnom iznosu izdvajaju tako mala sredstva za zdravstvo, ne zato što ne bi htjela veća izdvajat naravno, nego zato što je tek od ove Vlade počeo gospodarski oporavak dok su prije upropaštavali ovu zemlju godinama. Da li znate kolko otprilike lijekovi koštaju? Znate li recimo da se samo za jednog pacijenta od neke rijetke bolesti, primjerice gošeove ili fabrijeve bolesti, na samo lijekove potroši godišnje 2,5 milijuna kuna, za neke druge isto koje su rijetke, mukopolisaharidozu, oko 4 milijuna kuna godišnje samo lijekovi koštaju, jedan postupak liječenja godišnje kao što je aferiza primjerice košta oko milijun kuna godišnje za jednog pacijenta, neću spominjat sad spinrazu koja jedna doza košta 640.000,00 kn i to je sve dostupno našim pacijentima, pa otiđite malo u neke druge zemlje i vidite što je u sklopu obveznog zdravstvenog osiguranja u tim zemljama dostupno, zemljama koje izdvajaju dva, tri, četiri puta više nego nego li što to može izdvojiti RH. To su podaci, to nisu nabacivanja olakim kvalifikacijama koje zapravo u ovom prijedlogu jedino stoje. Ponavljam, u tom prijedlogu nema nijednog jedine brojke, ima naprosto jedna impresija da se djelu oporbe Milan Kujundžić ne sviđa, nisu sretni s njime. E sad zašto, ima li to neke podloge, ima li to nekih stvarnih propusta njegovih u tome, o tome ne možemo ništa doznati, iz tog uratka. Znate li koliko u svim zemljama, ne RH, u svim zemljama prosječno godišnje rastu troškovi samo za lijekove? Otprilike 10 do 12% svake godine i onda uspoređivati neke stvari danas sa stvarima od prije ne znam 5.g. ili 10.g. je potpuno bespredmetno, to se ne zbiva samo u RH, to se zbiva u svim zemljama jer dolaze novi lijek, koji pametni lijek, koje dolaze nove aparature koje eto mi nabavljamo i s kojima opremamo bolnice i zapravo ja ću vam sad reć jednu okrutnu istinu, mi imamo zdravstvo koje je neusporedivo bolje nego što imamo gospodarsku snagu zemlje. Fala Bogu ona se u zadnjih 3.g. povećava, ali i dalje daleko kvaliteta zdravstva, opremljenost zdravstva našega nadmašuje naše financijske mogućnosti i budimo toga svi svjesni, nemojmo pričati o dojmovima. Govori se isto tako o dugovima, potpuno krivi izraz samo ukazuje na nepoznavanje onih koji govore o dugovima u zdravstvu, možemo govoriti o dospjelim obvezama i o ukupnim obvezama. Jesu li se povećale ukupne obveze u odnosu na prije 3.g.? Nisu, nisu. Jesu li se povećale dospjele obveze zdravstva u odnosu na stanje prije 3.g.? Nisu, pogledajmo brojke opet, nemojmo se nabacivati starima, nego pogledajmo brojke, pogledajmo kakav je dug, Vlada ako želimo terminologiju duga, ona ga je naslijedila i nije ga povećala, dapače nešto je i smanjila. Obveze koje postoje pokušala ih se riješiti, 1,9 milijardi kuna je dano prije 10-tak dana veledrogerijama ispraćeno 300 milijuna kuna za isplaćene lijekove od ukupno 500 milijuna kolko im je trebalo biti isplaćeno do kraja ove godine, kolko mi se čini kraj godine još baš i nije, neki možda misle da jest stigao, ali nije stigao, još do kraja godine ima dosta vremena. Naravno je da plaće niti sestara, niti liječnika koji jedni i drugi rade vrlo odgovorni i težak posao, nisu onakve kakve bismo svi htjeli,

U ime predlagatelja poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani premijeru, vidim da idete, nismo imali mogućnost traženja stanke, al nakon ove skandalozne izjave akademika Reinera svakako je trebalo zatražiti stanku jer je on pozvao građane RH da ako misle da im je loš zdravstveni sustav u RH, da se idu liječiti u inozemstvo. Bolje bi bilo da nije ništa govorio, da je ostao danas bez ove rasprave, ali nažalost evo on je imao potrebu nešto reći i nije baš pomogao niti ministru Kujundžiću, ali niti ovaj ovaj Vladi. Ono što, što nas je također pokušao upozoriti davao je primjedbe usporedbe s drugim zemljama npr. Slovačkom. Slovačka ima samo milijun ljudi više od od RH, mi imamo 60 milijardi ukupni BDP, a oni 110, znači to su razmjeri zaostajanja RH za zemljama Srednje Europe, tko je za to odgovoran akademiče Reiner? Tko je odgovoran zato što mi dvostruko zaostajemo za Slovačkom? Odgovaran je HDZ akademiče Reiner, HDZ je odgovoran zato što mi dvostruko zaostajemo za Slovačkom. Govorili ste da mi iznosimo nekakve netočne podatke, ja sam iznio točne podatke i onda su mi ljudi još to potvrdili, a da vam pokažem koliko smo se dobro spremili evo i graf, evo i tablica, znači naziv zdravstvene ustanove i koliko ima nezdravstvenog osoblja, Zavod za javno zdravstvo 42%, Psihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača 39,2%, Lječilište Topusko 36,1%, Ivo Pedišić Sisak 28,2% nezdravstvenog osoblja, itekako smo se dobro spremili. Dakle, sve ovo što ste rekli tijekom vašeg izlaganja ne stoji, dodatne poruke sad s terena od ljudi primam, evo npr. ravnateljica kninske bolnice, kažu ljudi plaća 33.000,00 kn, 4 puta se pojavila u u bolnici, bolnica u blokadi, ogromni problemi, mole me da upozorim, da to iznesem. Također stranačko uhljebljivanje u upravnom vijeću itd., sve, sve ista klika stranačka, pa ljudi to vide, ne možete to sakriti, znači ljudi to vide, vi nas idete sad uvjeriti, mi znamo da mi imamo dobre liječnike, mi znamo da mi imamo kvalitetno zdravstveno osoblje, mi znamo da naši ljudi svojim entuzijazmom nadoknađuju sve probleme zdravstvenog sustava, mi znamo koliko oni prekovremenih sati imaju, pa znamo uostalom koliko je tužbi zbog toga bilo, znamo uostalom koliko će to koštati naš državni proračun i nitko o tome nije akademiče Reiner govorio, ali vaša poruka hrvatskim građanima da ako im je loš hrvatski zdravstveni sustav, da se odu liječiti vani, to možda mogu neki istaknuti političari iz HDZ-a se otići liječiti vani, hrvatski građani to ne mogu akademiče Reiner i ta poruka koju ste poslali odavde vam nije trebala. Ono što bih ovdje još želio naglasiti, nema nitko od nas ništa protiv ministra Kujundžića osobno, evo čovjek je tu, niti jednu ružnu riječ o njemu nismo rekli, rekli smo o onom što je propustio učiniti u zdravstvenom sustavu, ništa nije izneseno od toga što je on to loše napravio, pa ne morate nešto loše napraviti, dovoljno je da ne učinite ništa, a ništa zapravo nije učinjeno, vi se hvalite time da dugovi nisu povećani, kako vi kažete to nisu dugovi, to su dospjele i nedospjele obveze, ali koliko je ulupano sredstava u hrvatski zdravstveni sustav i vi se sad hvalite time da nije došlo do povećanja. Mi s time nismo zadovoljno, protiv ministra osobno nemamo ništa kao čovjeka znači jer nemam razloga imati bilo što, nikome od nas nažao ovdje nije bilo što učinio osim što je pokušao ovim našim kolegama koji su liječnici, oduzeti licence zato što su ga kritizirali, što je neviđeno u demokraciji, znači ako ja nekoga politički kritiziram onda da mi on ide uzeti kruh i pokušava mi uzeti liječničku licencu, ja mislim da je to neviđeno u nekom demokratskom sustavu, ali evo i to smo ovaj oprostili, ali nečinjenje u zdravstvenom sustavu to oprostiti ne možemo i zbog toga tražimo ostavku ministra Kujundžića odnosno tražim opoziv. Hvala. Zahvaljujem. Imamo replike, poštovani kolega potpredsjednik HS, g. Željko Reiner, izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolega Grmoja, znate ako me želite citirati onda me citirajte točno, a ne lažno, a ne lažno, jer vi vrlo dobro znate da ja nisam rekao da hrvatski građani nek se idu liječit van, nego sam rekao jeste li vidjeli kako izgledaju bolnice vani, kakvo je zdravstvo vani, pa da možete to usporediti, siguran sam da niste, sasvim siguran sam da niste, onda nemojte govorit neistine, nemojte govorit da sam ja rekao neistinu jer to vam je tipično ono znate tko je to, postavio tu maksimu, ako 100 puta po 100 kažeš neistinu, postat će istina, tako i vi valda mislite da ako ponavljate neistine da će postat istina, neće, neće jer ja to nisam rekao i nećete nikog uvjerit da sam to rekao, al vi jeste rekli nešto što je vrlo nezgodno,

Isteklo vam je vrijeme. Odgovor kolega Grmoja, izvolite. Kolega Reiner možete ugasit, hvala vam. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani akademiče Reiner, vi ste pozvali hrvatski, hrvatski, …/Upadica iz klupe se ne čuje/… da se idu liječiti vani, a hrvatski građani su rekli što misle o ovom ministru, pogledajte istraživanja javnog mijenja i što misle o hrvatskom zdravstvenom sustavu, a ja o hrvatskim liječnicima i medicinskim sestrama nisam rekao ništa, nego sam rekao vašoj upravi, načinu na koji vi upravljate, na koji preko svojih stranačkih kadrova vodite domove zdravlja, bolnice i hrvatski zdravstveni sustav, znači sasvim je jasno što sam rekao, a hrvatske liječnike i medicinske sestre sam pohvalio. Poštovani kolega Grmoja, vi mene prozivate za Metković, dobro znate da sam ja saborski zastupnik 7. izborne jedinice, mogu vam sad nabrajati što sam radio na području zdravstva u Gradu Zagrebu, od unaprjeđenja psihijatrije, starije životne dobi, mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti itd., što ste vi radili dok ste vodili grad Metković i što radite sada premda ne obnašate vlast u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Grad Metković ove godine je izdvojio 500.000,00 kn za transportni inkubator. Ja mislim da ste vi isto tako dok ste vodili grad Metković mogli puno više ulagat u zdravstvo, premda je to ingerencija županije i dobro znam što je ingerencija županije umjesto da ste bili zaslijepljeni rotacijskim svjetlima i bubicama u ušima i glumili nekakve revolucionare, trebali ste preuzeti zdravstvo, školstvo i takve resore, dr. Strenja odbila rekla je mjesto ministrice zdravstva pa bi vidjeli što ste mogli, a ipak ste obnašali vlast na nacionalnoj razini. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor kolega Grmoja. Izvolite. Kolega Ćeliću, znate što smo radili, vraćali smo dugove koalicijskog partnera vaše stranke Stipe Gabrića Jambe, to smo radili 4 godine i suprotstavljali se vodstvu Dom zdravlja Metković i upozoravali župana na to stanje. Sjećate li se kad je izašla slika Tomislava Karamarka i Bože Petrova da su se našli na cesti, netko ih je slikao, a tada je gospodin Božo Petrov kao gradonačelnik Metkovića upozoravao tada predsjednika HDZ-a na neodrživo stanje u metkovskom domu zdravlja kojim upravlja županija koju vodi HDZ. I te kako smo se trudili mijenjati stvari, a vaši koalicijski partneri su upropastili grad Metković, mi smo sada vam sve lijepo posložili, imate dupli proračun i evo riješite stvar imate našu punu potporu. I sve što je dobro ja ću podržati. Zahvaljujem poštovanom kolegi Grmoji. Možemo nastavit kolega? Hvala vam lijepo. Imamo slijedeću repliku, poštovana kolegica Željka Josić. Izvolite. **Josić, Željka (HDZ)** Zahvaljujem. Pa evo kolega Grmoja nas dvoje stalno se oko te moje Sisačko-moslavačke županije sporimo. Što se tiče Zavoda za javno zdravstvo, ja nisam ekspert u tome kako je on ustrojen, ali malo bolje od vas ipak razumijem kako je Zavod za javno ustrojen, pa evo vi kažete ima 42% ja nisam sad računala koliko je to u postocima, ali ja bih iz onih vidljivim podataka na njihovim stranicama, rekla bih da ima negdje 15% liječnika, u Odjelu za ekologiju ima 22 zaposlenih, dakle govorimo o visokoobrazovanima što se tiče inženjera kemije, inžinjera biokemije, kemijskih tehničara, 2 administrativna tajnika su u odsjeku u odnosno u Službi za epidemiologiju i jedan mali dio koji je naravno naslijeđen to su čistačice, njih ima 6 i 5 ih ima u računovodstvu. nemojmo govorit sad ljudima kako se netko tamo uhljebljuje to su ljudi koji tamo rade određeni broj godina neovisno o tome tko je na vlasti …/Upadica: Zahvaljujem./… i to je način na koji funkcioniraju zavodi za javno zdravstvo. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegice. Izvolite kolega Grmoja. Taj broj je nerealno visok i to ne možete osporiti, ali ono što je zanimljivo pričali ste o Općoj bolnici Sisak. Ona je ostvarila manjak prihoda u 2018. godini u iznosu od 27,5 milijuna kuna dok je preneseni manjak iz 2017. iznosio 78,8 milijuna kuna. Znači to je rezultat ljudi ljudi o kojima vi govorite, to je rezultat rada župana Žinića i ostale ekipe, to je rezultat rada HDZ-a, ministra Kujudžića, župana Žinića i ostalih, to su vaši rezultati. I vi se s tim morate nositi. Ja ne raspravljam s vama, ja iznosim činjenice, a to što vi morate reagirati i braniti neobranjivo ponovo vam kaže, to nije moj, al Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovana kolegica Ines Strenja. Izvolite. Vi predsjedavajući, pozdravljam još jednom, sad ćemo nešto malo u vezi u ime kluba i malo nešto o brojkama. Dakle, kod prošlog zahtjeva za opoziv ministru Kujundžiću u saboru on nam je u pisanom materijalu Vlade za odbacivanje zahtjeva naveo da je osigurano 35 miliona EUR-a za hitnu helikoptersku medicinsku službu i kupovinu helikoptera iz EU fondova, predviđena je kupovina 4 helikoptera i predviđen rad u 3 permanentne i 3 povremene baze. Prošlo je više od godinu dana od navedeno, što je s tim projektom i zapravo u ovom obrazloženju, odgovoru na naš zahtjev za opozivom ni jedne jedine riječi mi nemamo u vezi hitne helikopterske službe. Dakle, odluka Vlade nije donesena, luta se, improvizira se, mijenjaju se ministarstva koja rade na tome, a unutar Ministarstva zdravstva razjedinjenost u stavovima koja je potpuno evidentna i potpuna neaktivnost i dalje. Dakle, hitna helikopterska medicinska služba, Hrvatska i Slovenija su jedine države EU koje nemaju hitnu helikoptersku medicinsku službu odnosno medicinski transport obavlja vojska. Čak i Albanija ima, kod nas to obavlja vojska, čak i Albanija 2 godine ima taj servis. Ona bitno spašava broj života i smanjuje težinu povreda ljudi. Analizom slučajeva dokazano je da brzinom dolaska liječnika do ugrožene osobe na mjesto životne ugroze te brzina smještaja ugrožene osobe u zdravstvenu ustanovu smanjuje smrtnost, invaliditet i omogućuje brži oporavak i povratak nazad u rad i život. To je taj zlatni sat. Dakle, on je sustav koji se sastoji od jako puno elemenata koji trebaju usklađeno raditi za dobrobit životno ugroženih pacijenata kako bi se život spasio. Dakle, bitni elementni su prijemni centar hitnog poziva koji onda odlučuje idu li bolnička kola ili helikopter na osnovu indikacija. Helikopterska baza s helikopterom gdje dežuraju pilot i liječnik i medicinski tehničar. Ekipa s helikopterom polijeće u vremenu od 3 minute i u zlatnom satu ili ranije ugroženu osobu predaje bolnici. Bolnica osposobljena za prihvat svih tipova životne ugroze i spašavanje života, a u čijem sastavu postoji heliodrom za prijem ili transfer osoba, pacijenti dolaze u takvu ustanovu. Dakle, uspostava hitne helikopterske medicinske pomoći od nacionalnog je interesa za RH. Onaj tko može proguglat vidjeti će da sam u vezi toga uporna bila i protiv ministra Varge koji je tada, jer ja radim sa takvim pacijentima, tada je napravio pilot projekt gdje je zbilja utukao puno novca a imali smo brze, imali smo helikoptere koji nisu mogli letjeti noću, koji nisu mogli letjeti po lošem vremenu i nisu letjeli čak ni vikendom. I to je bilo loše, ali je funkcioniralo da su ipak bili dostupniji nego sada kada imamo i dalje ove vojne helikoptere koji ne mogu svugdje sletjeti, gdje vi opet morate voziti s kolima pacijenta do takvog jednog heliodroma gdje će ga on preuzeti. imamo velik broj stanovništva i gostiju znači turista van dosega bolnica, hitnih službi i mogućnosti prijevoza do bolnice a to su otoci, gorski krajevi i autoputevi jer su nam gosti pretežno iz država gdje zapravo oni imaju hitnu helikoptersku medicinsku službu. jer imamo više od 23 tisuće umrlih od srčanih i moždanih udara godišnje. Znači točno znamo koliko je bitno da pacijent nakon moždanog udara dođe dovoljno brzo do ustanove, da može dobiti trombolizu ili da se može ići sa vađenjem tog ugruška znači na trombolektomiju koja je sada dostupna ali koliko je potrebno da dođe i dobije primarnu koronarnu intervenciju. I zato što imamo više od 300 poginulih u prometu i 2700 teško stradalih u prometu godišnje. Dakle osnovne pogreške onih koji zapravo trebaju promišljati hitnu helikoptersku službu je da je to samo prijevoz medicinski opremljenim helikopterom životno ugroženog pacijenta, da je to potreba samo za otoke, da prvo dolazi liječnik s bolničkim kolima do pacijenta pa se onda zove helikopter, da u helikopteru nije potreban liječnik, da je moguće organizirati višenamjensku službu znači oprema u helikopteru zlatni sat i prioritet upotrebe helikoptera bez jasnog sustava i da se i dalje naplaćuje sve iz proračuna a ne naplata strancima što zapravo mi isto tako moramo početi raditi. Dakle sve to je zapravo potrebno promišljati kada se razmišlja o ovoj službi. Kakvo je trenutno stanje u Hrvatskoj? Sa aerodroma Krk i iz Splita cijelu godinu lete MORH-ovi helikopteri, višenamjenski, teški, transportni helikopteri koji ne mogu do pacijenta niti neposredno do bolnice. Uz to sat leta je skup, košta 52 tisuće 825,60. Imamo točnu cijenu. Sa Čilipa leti MUP-ov EC135 helikopter samo tri ljetna mjeseca. U 2019. do do 25.9. iz tri baze Split, Krk i Dubrovnik prevezeno je MORH-ovim helikopterima 711 pacijenata, MUP-ovim znači Dubrovnik u ta 3 mjeseca 160 pacijenata, 76% su bili građani RH. Sada taj taj helikopter je sad prizemljen. Dakle odluka Vlade da se ide u organizaciju i uspostavu hitne helikopterske medicinske službe kakva je Hrvatskoj potrebna još uvijek nije donesena. Prijedlog je trebala valjda dati radna skupina koja kao što smo već čuli nije se sastala od travnja. Dakle o hitnoj helikopterskoj medicinskoj službi se govori kao o dijelu u višenamjenskoj službi ali ne o samostalnoj službi što zapravo u EU nije pristup. Imamo dovoljno slučajeva životne ugroze u RH da hitna helikopterska medicinska služba bude samostalna i isplativa služba u civilnom sektoru i u skladu sa europskim propisima i zahtjevima. To je sustav koji i bez postavljanja svih segmenata sustava biti će problema u funkcioniranju gdje plaćena studija za uspostavu nije objavljena, niti javno niti je stručno verificirana. I o kupovini helikoptera se govori sada unutar dva ministarstva, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Uz to je uključen dakle MORH koji bi vodio cijeli taj postupak. Osigurano je kažu 35 milijuna eura i ukoliko se financira iz državnog proračuna neće biti moguća naplata usluge. Dakle Austrija je krenula sa policijom da bi rad s helikopterima prepustila civilnom društvu. U većini zemalja u Europi koje imaju hitnu helikoptersku medicinsku službu on radi u civilnom sektoru. Dakle, svjedoci smo ulaganja u bolnice, u Rijeku, u Zagreb u Pulu. koliko projekata rekonstrukcije ili gradnje novih hitnih prijema kojih je ipak dosta i u ovim starim bolnicama su predviđeni heliodromi po svim zakonskim propisima sa mogućnošću dnevnog i noćnog slijetanja malih helikoptera u neposrednoj blizini a to znači 30 metara od bolnice ili na krovu bolnice. U svijetu je standard da svaka ustanova koja ima hitni prijem pacijenata ima i heliodrom za dnevni i noćni prihvat helikoptera. Dakle, ministar zdravstva naveo je razgovore i pregovore jer imaju resurse i sa znači MORH-om i sa MUP-om, govori se o korištenju pilota i aerodroma za hitnu helikoptersku, medicinsku službu. Iznesenim stavovima dokazao je da zapravo uopće ne razumije kako bi ovaj sustav trebao izgledati i kako bi zapravo trebalo u konačnici, kakav bi rezultat rada te radne skupine trebao biti. Dakle, da skratim, nigdje se ne vidi gdje je u ovom cijelom sustavu i u fokusu čovjek i brzina njegovog spašavanja. Ne planiraju se, dakle planiraju se povremene baze koje bi bile u Slavoniji. Što ne mislite da u Slavoniji tokom 24h 365 dana je isto tako potrebno dovoljno brzo dovesti pacijenta do bolnice unutar zlatnog sata? Ne radi se znači samo o pacijentima sa srčanim i moždanim udarom nego pacijentima nakon teških prometnih nesreća. Dakle, nigdje se ne vidi gdje je ovdje čovjek. Sve se drugo više naglašava, višenamjenski i povezano .../Govornik se ne razumije./... naroda neće se doktori samo voziti, skupo je, nemamo sada novaca, može i kolima hitne. I odgađa se ali odluka se mora donijeti. Potrebno je stoga konačno, stručno i odgovorno pristupiti i pripremiti organizaciju ove službe. Dakle u ovom obrazloženju Vlade mada smo upit o tome postavili nemamo niti jedne jedine riječi. Medicinska tehnologija u kliničkim centrima u kojima naši stručnjaci unesrećenima mogu spasiti život je raspoloživa i jasno je kako suvremeni hitni helikopterski transport je karika koja nedostaje u uspješnosti preživljavanja koji ovisi o brzini dolaska u klinički bolnički centar. Dakle ministre očekujemo ipak nekakvo rješenje u vezi hitne helikopterske medicinske službe a ne samo prazna obećanja. Zahvaljujem kolegice Strenja. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, poštovani kolega Krešo Beljak. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Brkić. Uvaženi gospodine ministre, ja ću biti kratak imam pola, pola će doktor Mrsić koji će vam sigurno reći puno stvari. A ja ću vas podsjetiti na neke vaše govore odnosno na neke vaše izjave od prije nekoliko mjeseci ili čak i kraće. 15.8. ako se dobro sjećam ste izjavili u jednom intervjuu, u intervjuu da ste vi seljak iz Imotskog, a danas ste rekli da niste političar, a sad ću vam ja demantirati u nekoliko minuta jednu i drugu tvrdnju. Vi ste bili seljak iz Imotskog gospodine Kujundžić, ali više niste, niste zato jer ste živjeli u vrijeme sustava kojem se danas tako rugate koji vam je omogućio da kao seljak bez ikakve šanse u nekakvom demokratskom pod navodnicima zapadnom svijetu, bez ijedne kune odnosno tada dinara plaćene školarine završite fakultet, završite specijalizaciju i postanete ono što ste u biti htjeli postati i što i danas želite silno postati, a to je građanin a ne seljak, jer da ste vi seljak ne biste bili u HDZ-u bili biste u HSS-u, ali niste zato jer niste seljak jer ste u međuvremenu postali političar. Postali ste političar koji ima silnu ambiciju, silnu ambiciju biti najprije predsjednik HDZ-a, pa onda izgubi, pa onda osnuje svoju stranku jer mora biti predsjednik, pa stranka izgubi jedne i druge izbore katastrofalno, pa onda mora biti ministar, nije dovoljno da bude obični saborski zastupnik ili nešto mora biti faca, mora biti ministar. I sami ste rekli da vas to ne zanima, ali vas i te kako zanima, rekli ste da nema PR službu, ali tako imate dobru PR službu jer vi patite o funkcije. Ja sam uvjeren da želite biti vitez, baš kao vaš kolega Reiner. To je vama krajnji cilj, funkcija. Nema više grofova, da ima grofova vi biste danas htjeli biti grof. Ovako vitez Kujundžić to lijepo zvuči i to je ono što vi želite. Problem je, a tu bi gospodin Ćelić vaš kolega kao psihijatar ili gospodin Petrov kojeg danas nema trebali dati dijagnozu kakva je to vrsta kompleksa kad netko ne želi biti ono što jest po rođenju nego želi biti eto vitez ni manje ni više nego vitez. I onda maltretira sve nas tu skupa kako on nije političar, obrazlaže situaciju u hrvatskom zdravstvu, a svi mi koji smo imalo stariji koji se sjećamo tog pod navodnicima nakaradnog sustava jako se dobro sjećamo da je taj sustav bio uz sve probleme, uz sve nedostatke, uz sve poteškoće, uz svo kaskanje u određenim segmentima za zapadnim zemljama što se tiče zdravstvene zaštite, poglavito lokalne zdravstvene zaštite praktički u samom svjetskom vrhu. Ja imam neke obitelji u Americi koje su tamo negdje početkom 80 došli nama u posjet nakon 50 godina pa su se čudili kako mi tu ne plaćamo doktora. Naime, u Americi kako su nam oni objašnjavali se svaki odlazak doktoru kad otvorite vrata plaća 20 dolara, mi smo se tome smijali kako je to moguće kod nas toga naravno nije bilo. E, vidite ta ista Amerika koju vi kao budući vitez, pretedent na viteza gledate kao potpuni ideal, ta Amerika ima zdravstveni sustav koji 20 milijuna ljudi ostavlja praktički da umru ako nemaju novaca, to je ono što vi kao ministar, vitez Kujundžić želite Hrvatskoj. To nije hrvatski interes, to nije nešto što hrvatski građani žele, a to je ono što vi želite privatizirati zdravstvo do kraja da stvorite način, da stvorite uvjete da oni koji imaju novca biraju hoće se liječiti u privatnim klinikama u Zagrebu ili u Beču, Grazu kao vitez Reiner ili ne znam bilo gdje, a oni koji nemaju novaca, a to je velika većina hrvatskih građana da umru od najobičnijih bolesti. To je put kojem vi vodite hrvatsko zdravstvo. Da, a sad će gospodin Mrsić nastaviti, tu je. Nastavit će poštovani zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Poštovanje svima, zanimljiva rasprava, mi danas raspravljamo o opozivu bivšeg ministra zdravstva. Zašto bivšeg? Zato što je ministar trebao podnijeti ostavku onog trenutka kad je premijer odbio parafirati dogovoreni sporazum sa liječnicima, medicinskim sestrama i ostalim djelatnicima. U normalnim zemljama svaki ministar bi tada trebao podnijeti ostavku, ali bivši ministar Kujundžić je očito politička kukavica i to je ono što ga krasi i u cijelom njegovom mandatu jer ego bivšeg ministra Kujundžića i strah Plenkovića da ga razriješi dužnosti doveli su se do situacije u kojoj se danas nalazimo. U situaciju da je Plenković odlučio da mu Kujundžić radi manje štete kao ministar nego kao saborski zastupnik, a isključivo manje štete Plenkovićevom opstanku na vlasti dok je uništavanje zdravstvenog sustava za Plenkovića manji problem. Žao mi je što premijera nema tu. Političko preživljavanje i opstojnost HDZ-a na vlasti iznad je zdravlja građana ove zemlje. O tome danas i raspravljamo. I nema sumnje da će bivši ministar Kujundžić i dalje ostati bivši na dužnosti jer u ovom saboru je sasvim normalno da će žetončići dignuti ruku za Plenkovića i sebe. Nesposobnost ove Vlade dovela je zdravstveni sustav na rub kolapsa, ne vjerujete mi, otiđite u jedan dom zdravlja ili u bolnicu i stanite u red sa brojnim građanima i vidjet ćete sliku našeg zdravstvenog sustava, sliku nerada ove Vlade i situacija je danas gora nego što smo je imali '90. za vrijeme rata kada su neki branili Hrvatsku sa Bavarskih livada ili organizirali pomoć iz Njemačke. Ja sam tada mogao ostati u Americi i organizirati pomoć iz Amerike, ali sam se vratio u Hrvatsku, stavio se na raspolaganje Hrvatskoj državi i bio ono što jesam, a to je liječnik koji liječi ljude i pomaže svojoj zemlji. Danas raspravljamo o ministru zdravstva i red je zašto Demokrati će glasati za opoziv. HDZ je govorio liste čekanja će se smanjiti, liste čekanja su se povećale, reklo se dugovi će se sanirati, milijardi kuna dugova više ih ne brojimo jer ne znamo kada ćemo ih vratiti. Ovaj mjesec zdravstvo, bolnice imaju 150 milijuna kuna gubitka, to će biti milijarda i pol i pol gubitka, 8 milijardi gubitka je u zdravstvu i nitko ne govori da je to nešto što treba riješiti. To nije samo problem HDZ-a, to je bio problem svih vlada, ali ministar koji je u Vladi koja ima dobre ekonomske uvjete, koja ima punjenje proračuna, koje stvari se dobro rješavaju nije napravio ništa da to riješi jer jedino rješenje je racionalizacija bolničkog sustava. Bez racionalizacije bolničkog sustava nema šansi da razriješite problem dugova u zdravstvu. A ministar nije napravio ništa. Bolnice će poslovati bez gubitaka. Jel postoje bolnice bez gubitaka? Govorimo sada o povećanju iznosa police dopunskog osiguranja, već dugo govorimo o ukidanju 3% umirovljenicima, sve je to mogla HDZ-ova Vlada napraviti. Mi to nismo mogli jer je bila kriza, ali smo mogli napraviti gospodine Boriću mogli ste napraviti sada i nemojte se skrivati iza nas jel i vi ste političke kukavice ako govorite da sve je kriva SDP-ova vlada, a da HDZ nije mogao ništa napraviti. Ministar Kujundžić se sakrio iza mene oko reprezentativnosti i tu se vidi politički kukavičluk jer se to ako hoćete moglo se riješiti, ali ne možete to riješiti. Da, ne možete to riješiti jer se morate dogovoriti sa sindikatima, jel tako gospodine Šuker? Sjećamo se 2010. i Zakona o radu. Prema tome, to je nešto što se treba dogovoriti sa sindikatima i ministar Kujundžić da je htio i mogao to je mogao riješiti, ali nije Odljev liječnika i medicinskih sestara je gorući problem i umjesto da rješava nagomilane probleme, ministar zdravstva gradi nove bolnice. Nove bolnice koje će raditi nove dugova i sanjamo o četiri sveučilišna bolnička centra, ljudi će iz Splita putovati do Klisa da tamo dobiju zdravstvenu zaštitu uz to što imamo kliničke bolničke centre. To je opet jedan PR i spin koji samo služi da građanima pokaže da eto nešto se radi. Osnovali smo bolnicu 20 minuta u Zagvozdu, to je spomenik ministru, vjerojatno će se zvati bolnica Milan Kujundžić negdje u budućnosti. Ali zašto da ljudi iz Metkovića iz Makarska putuju 20 minuta do Zagvozda kada imaju to isto u svom gradu. To se moglo organizirati i u Makarskoj i u Metkoviću i u svim onim mjestima koji zahtijevaju takav vid zdravstvene zaštite. Bolnički proračuni se teško mijenjaju, pa danas imate bolnice koje 99% proračuna troše na plaće i režije, zgrade propadaju, a za lijekove se gomila gubitak. To je krvna slika hrvatskog zdravstva, ona nije od sada i nije kriv bivši ministar Kujundžić za to, ali nije napravio ništa da se to promijeni jer reforma nije provedena. Jedina prava reforma zdravstvenog sustava je reforma bolničkog sustava, to je majka svih reformi i to je trebalo napraviti sada kada se ima novaca. Ministar Kujundžić je dobio još 1,5% veći proračun jer smo ukinuli doprinos za zapošljavanje i doprinos za zaštitu na radu. 23 milijarde su na raspolaganju, a nitko nije zadovoljan niti građani, niti ljudi koji rade u zdravstvu. Nered u zdravstvenom sustavu je gorući problem i to je direktna odgovornost ministra zdravstva. Umjesto da uvodi reda, ministar se bavi PR-om i blaćenjem saborskih zastupnika. Zašto niste reorganizirali sustav? Zašto uništavate domove zdravlja i potpuno zaboravljate preventivu i preventivne kampanje? Nažalost, tri godine ove HDZ-ove Vlade su potrošene uzalud jer se nije provela reforma, samo nam je veći dug i sretan je onaj tko je zdrav i ne dođe u doticaj s ovakvim sustavom. kaže odite pa se liječite van, to je vjerojatno mantra HDZ-a jer su se neki njegovi liječili van. Vjerojatno uvaženi kolega Reiner nije to mislio tako, ali je to tako zvučalo i to je nešto što nije dobra poruka sa ove rasprave. Žalosno je vidjeti da su sve mjere koje su do sada predložene u sustavu od ove Vlade usmjerene prvenstveno na fiskalnu konsolidaciju sustava koju će niti krivi, niti dužni snositi građani ove države i još k tome s posljedicom koja neće biti poboljšanje kvalitete pružene zdravstvene usluge ili povećanje razine zdravstvene zaštite. Neorganizirani sustav ne može funkcionirati bez obzira koliko novaca uložite u njega. Možemo utočiti 30 milijardi u zdravstveni sustav umjesto 23, ako ga ne uredimo on neće biti efikasan. Zadnja linija obrane socijalne države je javno zdravstvo i zato moramo pod hitno uvesti reda u sustav. gradnja novih bolnica, kupovanje skupih uređaja neće riješiti probleme hrvatskog zdravstva. Ovom prilikom želim jasno i otvoreno poručiti hrvatskim građanima mjere koje poduzima ova Vlada u zdravstvenom sustavu su izrazito opasne i štetne po javni zdravstveni sustava a one koje ne poduzima a morala bi prijete da će zauvijek uništiti javno zdravstvo kakvo pamtimo. Zato ministar mora otići i zato i ova Vlada mora otići. I na kraju obraćam se kolegama iz MOST-a koji su pokrenuli ovu inicijativu, gospodo kada treći put budete dovodili HDZ na vlast pazite barem da građanima ostane nešto od javnog zdravstva jer ovo stanje je i vaša odgovornost i vi ste dva puta HDZ doveli na vlast, ako bude trebalo i treći put ćete jer po onoj narodnoj, treći put i Bog pomaže, ministar se voli poštapati sa tim sa tim poštapalicama. Nemojte raditi treći put istu grešku. HDZ je napravio to što je napravio, prema tome, jer tu smo gdje jesmo a sam ministar koji se skriva iza drugih kolega je samo jedna obična politička kukavica. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime predlagača, poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Dakle, dotakao bih se bitnih stvari ovdje u raspravi, znači govorili smo o stanju zdravstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Znači mi imamo jedan tim T1 u u Dubrovačkoj-neretvanskoj županiji, dakle jednog liječnika u hitnoj službi za cijelo dubrovačko područje 24h, to je potpuna katastrofa. Ministarstva Kujundžić je izjavio kako će izlaziti na poziv dežurni liječnici iz Dubrovačke bolnice na teren u grad i izvan grada zbrinjavati hitna stanja ali tko će onda brinuti o potrebama pacijenata u bolnici. Jedva uspijevaju znači zatvoriti okvire dežurstava liječnika bez pomoći 40-ak posto liječnika koji su u Dubrovačkoj bolnici zaposleni temeljem ugovora o djelu zbog čega se i vodi postupak protiv bolnice pred nadležnim državnim tijelima, znači može večeras slobodno staviti ključ u bravu. Ali to nije jedina stvar na koju me upozoravaju ljudi iz Dubrovačke bolnice, mole me da postavim pitanje ministru zdravstva zašto se ne reagira na prijave nepravilnosti i nezakonitosti, diskriminacije i mobinga u Općoj bolnici Dubrovnik za što je kriv ravnatelj koji se petlja u rad sindikata te je stvorio sindikalnu podružnicu liječnika pod svojom ingerencijom. Može li ministar i to mole ljudi s terena objasniti prevelike razlike u plaćama liječnika u Općoj bolnici Dubrovnik i kako se novci preko tzv. pomorske medicine izvlače iz Opće bolnice Dubrovnik, gdje je utrošeno 22 milijuna kuna, znači i zbog čega liječnici i medicinski tehničari doslovno ginu evo, to je pitanje iz Opće bolnice Dubrovnik. Kolega Mrsić ovo vam nije trebalo, nikoga mi nismo dva puta doveli na vlast, da smo nekoga doveli na vlast ne bi HDZ rušio vlastitu Vladu. A vaše kolege ministre s kojima ste sjedili u Vladi drže u ovom trenutku Milana Kujundžića, stupovi Milanovićeve Vlade su sada Plenkovićevi žetončići koji drže Milana Kujundžića. MOST je u hrvatskoj politici dva puta pokazao vjerodostojnost, ostavio je pozicije nakon 6 mjeseci, nije zatezao u izbornoj godini nego nakon 6 mjeseci je izašao iz Vlade. Zadnji smo koje možete prozivati i nije vam ovo trebalo, danas smo u istoj misiji ovdje da govorimo o stanju zdravstva u RH i suzdržati ću se, mogao bih svašta reći ali ipak mi je cilj puno, puno bitniji. Ono što na kraju ovdje želim reći je pustiti video jedan iz današnje rasprave, vrlo je kratak. …/Puštanje da je zdravstveni sustav u Hrvatskoj uistinu katastrofalan, pa što se ne idete liječiti van, pa otiđite se liječiti van barem jednom. Ovo je poruka hrvatskim građanima od strane vladajuće, od strane vladajuće većine, idite se liječiti vani. Idite se liječiti vani, to je poruka koju šalje ova Vlada, Vlada Andreja Plenkovića, akademik Reiner, ministar Kujundžić i članovi vladajuće koalicije. Hvala. lijepo. Vi zlorabite naravno situaciju što ja vama ne mogu odgovoriti, ja nisam to govorio građanima nego vama ali dobro. ali dobro. Ali dobro. Nastavimo, u ime Vlade RH, sada će govoriti poštovani ministar Milan Kujundžić, izvolite. Ja vas još jedan put lijepo pozdravljam i zahvaljujem se što ste uporni u argumentiranju a posebice što ste olaki u potezanju dijagnoza. Gospodine Beljak, u dijagnozama sam ja malo vještiji ali u vašem slučaju ona kineska ne treba biti postolar da vidiš da cipela vodu pušta, ovdje ne treba biti veliki dijagnostičar pa vam postaviti dijagnozu. Dakle zahvaljujem se na vašoj dijagnozi meni a vi meni dođite u Dubravu sutra, u Saboru ne smijem postavljati dijagnoze, sutra dođite pa ću vam je postaviti. Idemo dalje, vama se obraćam gospođo Mrak Taritaš. Kažete vi meni … .../Upadica se ne čuje./... Skočite radosno, sada ćete skočiti radosno, gledam vas ja u oči, kažete vi danas da ja ne mogu biti ni predsjednik kućnog savjeta. .../Govornik se ne razumije./... moj stupanj inteligencije i sposobnosti mogli ste i sa dvije koze čuvati ali s ove dvije riječi ja ću vam besplatno uzvratiti i dati ću vam savjet, znači od savjeta dati ću vam savjet, nemojte nikad više kuću spominjati, vi za tisuću godina i nitko vaš nakon kuća u Gunji ne spominjete, čudio se cijeli svijet građevinski kako ste uspjeli postići cijenu od 2 tisuće eura, dakle toliko o kućnome savjetu i dijagnozama a Mirando tebi i privatizaciji mojim dijagnozama, koliko ono ti je žena milijuna ostala dužna, šta ste radili, a sve pod plaštem velike partije, ajde molim vas da, al zato se je i dobro ovako razgovarao u HS, lipo se gledamo u oči ko ljudi, a doću ja sad do Grmoje ću ja doći. Ovako, do tebe ću doći slijedeće godine u 9. misecu, neće vas biti u parlamentu, dakle neće vas biti MOST-a tvoga jer HDZ u petak slijedeći potpisuje, bolnica kreće, a bili ste dolje u gradu na lokalnoj razini se odlučuje primarna, dnevna bolnica će biti napravljena, mogli ste riješiti i hitni transport u Mostar, niste riješili. Dakle, vidim se s tobom lijepo dolje na izborima, pa ćemo se onda dolje razgovarati i vidjet ćeš, a usput tko će raditi, radit će ko i u Zagvozdu, dakle postoji dolina Neretve, ima sinove koji znaju, ne mlatače prazne slame koji su radili nigdje i ništa, ima dolina Neretve sinove koji će doći dolje raditi, a oni imaju prijatelje koji će doći iz Zagreba, Splita, iz Mostara, Dubrovnika koji će doći i narod u dolini Neretve će, imat će ga tko liječiti, a već sada je bolje stanje nego je, nego je bilo. A glede Zagvozda, oćeš dvije riči da ti kažem ili? Dakle, Zagvozd je nešto brilijantno, doslovce na 20 minuta i Makaranima i Vrgorčanima i Imoćanima Dakle, zato što je netko znao pametno osmislit tamo bolnicu i sada se tamo ljudi liječe, ne ide 20 ljudi iz Makarske, Vrgorca i Imotskoga prema Splitu, nego dođe jedan gastroenterolog i napravi 20 gastroskopija, dođe kardiolog i napravi 20 ultrazvukova, dakle postoje oni koji rade, koji nisu od mladosti rane živili od politike, politike, nego znaju raditi, dakle samo se razgovarajmo lijepo argumentima. Oćete dalje neko, tko se javlja? Nemate hrabrosti, bok. Imamo negdje povrede Poslovnika, poštovani zastupnik, prvo poštovani zastupnik, izvolite. ministar je povrijedio čl. 238. omalovažavajući i vrijeđajući zastupnika, a vi ste povrijedili čl. 239. Uvaženi g. potpredsjedniče, poznati ste po lakom prstu na okidaču kada se zastupnicima dijele opomene, ali kada se ministar zastupniku obraća sa „ti“, to je donja granica na koju morate reagirati, a vi ste to propustili učiniti i molim vas da u slijedećim situacijama ovakve ministrove eskapade zaustavite. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Ja sam to shvatio s obzirom da su oni kolege, da zato, da mu se zato obratio sa „ti“, ali ali slažem se, evo ministre ubuduće molim vas svima govorite „vi“.

upirati u zastupnike, znači 232., 238., 239. još nismo vidjeli. Znači, ministar koji je akademski građanin on se informira sa poluportala, ovo šta on izgovara ovdje, pa od sramote ne bi izgovorio svaki čovjek koji drži do sebe. Ministre, vi ste pali ispod svake razine, ne znam zašto si ovo dopuštate. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, vrijeme vam je, vrijeme je… **Maras, Gordan ovaj to je vaš stav o ministrovim izrečenim riječima. Ovaj, sad ćemo ići na replike jel? Ovaj, prvi poštovani zastupnik Beljak, izvolite. Hvala vam lijepa. A zašto ste se naljutili ministre? Pa nisam vam ja dao dijagnozu, ja sam zamolio vašeg kolegu Ćelića da vam da dijagnozu, al to je poznata dijagnoza znate, ja nisam liječnik, ali sam završio neke škole, završio sam dva fakulteta i sjećam se, mislim da je bio Jovan Sterija Popović, a zvala se je knjiga odnosno djelo Pokondirana Tikva, to vam je otprilike dijagnoza malograđanštine, čovjeka koji je iz opanaka uskočio u čizme i onda misli da je najpametniji i onda želi biti grof, želi bit barun, želi bit vitez, najveći vitez još od vremena Kralja Tomislava. kolega, kolega Maras niste digli sad povredu Poslovnika zbog vređanja ministra? Aha, da zakasnili ste, dobro, da, da, dobro. Milan (HDZ)** A ne, neke stvari ne zaslužuju odgovor. Dakle, neke stvari, neka djela, neki ljudi ne zaslužuju odgovor, pa je moja šutnja odgovor njima.

i sa govornice il s ovog mjesta onda on govori sam o sebi i kad nemate argumenata onda vrijeđate. Odgovor poštovanog ministra

skrivate iza mene, sad iza moje obitelji, ja sam očekivao taj, to vaše pitanje i vaš odgovor. Dakle, moja obitelj niti ja nikad ovoj državi nismo bili dužni niti kunu, a ovo o čemu vi govorite je odnos između strane kompanije i HZZO-a. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa od tko me netko prijavio je vrlo jasno reklo da nisam bio u sukobu interesa i to su činjenice, opet ste politička kukavica i kad nemate argumenata onda se idete skrivati iza obitelji, ja vašu obitelj nisam dirao, niti ću je dirati, ali politički kukavičluk je nešto što vas očito obilježava. A kad govorimo o Zagvozdu, pitajte građane i Metkovića ili Makarske da li im je jednostavnije otići u Zagvozd ili to isto imati u domu zdravlja koji imate sve uvjete da se gastroskopija radi i u Metkoviću i u Makarskoj. **Reiner, Da je ovo rekao netko drugi, ja bih rekao to čovjek ne zna, ali da neko kaže da možete na svakome kantunu raditi gastroskopiju, ultrazvukove srca, dakle niti ima ljudi, niti ima alata i tako se ne radi. Dakle nemojmo prodavati populizam. Znači ovo je bilo idealno mjesto na 20 minuta svima, a to da bi radili u svakome kraju bolnicu bila je ideja od MOST-a da bi radili bolnice. Ja mislim da su imali dvije ideje bolnice u Dolini Neretve raditi, dakle ne radi se tako. Kolega Mrsiću, ovo je bilo kolegijalno uistinu prijateljski ti, ali će sada bi vi naravno. Hvala lijepo. Imamo povredu Poslovnika, kolega Klarić. Jeste sigurni da je povreda Poslovnika, molim vas? povrijeđen je članak 228. kolega Mrsić je nebrojeno puta danas tijekom svojih nastupa vrijeđao ministra. Mislim da bi vi kao predsjedavajući trebali zaštiti dignitet ministra. Nazvao ga je nebrojeno puta kukavicom, dakle članak 238. je povrijeđen i mislim da nisam pogriješio kada sam digo i da trebate opomenuti kolegu Mrsića. Ovako ja vas lijepo molim, neću vam sada dati opomenu, neću dati opomenu ni kolegi Marasu ako je dignuo to, ali vas molim nakon toga dajem stvarno opomene bez ikakvog razmišljanja ako ćete se početi prepucavati sa povredama Poslovnika odnosno zloporabom povrede Poslovnika. Vidim da je malo žustrija rasprava i rasprava je malo možda otišla u jednom smjeru koji se meni isto ne sviđa, ali ne može se očekivati da netko nešto kaže malo žustrije, a da mu drugi ne odgovori malo žustrije, ali do jedne granice. Ja vas molim nemojmo ići sa tim povredama Poslovnika, jel se slažemo?

Hvala vam lijepa. Gospodine ministre, otišli ste sasvim u smjeru koji je što se tiče ove rasprave irelevantan. Mislim da li je neko bio nekada u partiji ili nije, kog to ovdje zanima? Nas zanima šta građani misle o vašem sustavu. Pa zar mislite da bi mi ikada predlagali i podržavali nešto da mislimo da građani misle da je sustav zdravstva izvrstan i da vi radite najbolji posao, pa to bi bilo političko samoubojstvo. Pa mi smo izabrali najlošijeg ministra, evo to ću priznati pred svima, najlošijeg ministra u Vladi da napišemo opoziv, zato što mislimo da građani to podržavaju. To je vaša presuda i dijagnoza. Pustite vi psihijatre, kuće, Zagvozd itd., ljudi misle da je sustav katastrofalan i zato tražimo vaš opoziv. Hvala lijepo. **Reiner, Željko najbolji zastupniče Hrvatskog sabora, zadivljen sam vašim mislima, ali glede zdravstvenog sustava da ste došli na vrijeme i da ste slušali onda biste vidjeli šta je u ove tri godine učinjeno glede ljudskih resursa, glede plaća, glede postizanja sigurnosti ishoda liječenja, glede Nacionalnog programa protiv raka, glede ulaganja u onkološku opremu u angio opremu u kardio opremu u gastroenterološku opremu, u radiološku opremu, glede ulaganja u lijekove, glede svih segmenata koji se odnose na zdravstveni sustav u usporedbi šta se je dogodilo, a usput ću sada još imam 18 sekundi, zašto bolnice jel ste se često pozivali županijske posluju sa gubitkom jer ste im nasilno nasilno skinuli limite, doslovno ste ubili županijske bolnice prije pet, šest godina. Dapače, što se mene tiče uvijek za razgovor za argumente s osmijehom i pogledom u oči. Sljedeći klub zastupnika je onaj GLAS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi doktore Kujundžiću, ministre Kujundžiću, gospodine Kujundžiću, političaru Kujundžiću.

Molim vas nemojte iz klupa dobacivati, ja vas lijepo molim. Pustite poštovanu zastupnicu da kaže, kolegice izvolite./ … Hvala lijepo. Ja se kada je ova rasprava drugi put o radu odnosno opozivu ministra Kujundžića zaista osjećam ko u onom filmu Beskonačni dan. To vam je onaj film gdje se glavni junak probudi i cijelo vrijeme mu se ponavlja jedan te isti dan. Otprilike vrlo slična rasprava sa vrlo sličnim argumentima i na vrlo sličan način je bila pred nepunih godinu dana. Jednako tako je gospodin Kujundžić vrlo slično reagirao i spominjao mene u kontekstu izgradnje, a onda smo se sreli na hodniku i što je na hodniku gospodin Kujundžić nadalje meni rekao, ja to neću spomenuti s ove govornice, to zna on i to znam ja. Ali idemo se vratiti na temu. Tema je resor kojim upravlja ministar Kujundžić. Ja nisam nikad bila niti ću biti saborska zastupnica, ja to zovem opće prakse da se razumijem u sve. I zaista se ne razumijem u liječenje, niti želim o tome raspravljati s ove govornice, razumijem se kao pacijent. Jednako tako ima nekih zastupnika koji jesu opće prakse, to ja nisam ali kad upravljate jednim resorom i kad upravljate jednom pričom onda su izuzetno važna tri elementa. Prvi element da stvorite zakonodavne okvire koje može kontrolirati i koji će donijeti probitak tom resoru. Drugi element da stvorite materijalne uvjete za rad, što znači u konkretnom slučaju dakle da se radi u kvalitetnim uvjetima. I treća stvar su ljudi. Mi smo jako skloni da na tu treću stvar zaboravimo. Nema ni jednog resora koji može dobro i kvalitetno funkcionirati bez ljudi. Možete napraviti najbolju bolnicu na ovom svijetu, ta bolnica može biti opremljena najboljim mogućim uređajima ako u toj bolnici nema tko raditi zabadava vam je sve. I ono što je ključno u ovom trenutku ljudi koji odlaze iz Hrvatske, ljudi koji odlaze iz Hrvatske tražeći bolju budućnost u nekim drugim zemljama i ljudi koji dolaze pod prozore preko puta na Markovom trgu i koji kažu otići ćemo jer su plaće premale. I što ministar na to radi? Gleda, možda ih malo potapša po ramenima i kaže odite tamo gdje je bolje. Nema nitko čarobni štapić, čarobni štapić nema ni ovaj ministar, nije imao ni oni ministri prije, ali su se trudili, nešto su probali napraviti, a ovaj ministar ima na sebi grijeh nečinjenja. Ministar kao katolik jako dobro zna što je taj grijeh, grijeh nečinjenja. Stvari će se desiti same po sebi, ako bude dobro bit će, a ako ne bude dobro e moj bože nisam ja tu mogao puno ni pogriješiti. I grijeh nečinjenja je grijeh koji stoji iza ovog ministra. Zgodno je očitovanje Vlade, ali da se prije toga vratim na ono što je ministra jako ovaj pogodilo, a što sam raspravljala kad sam raspravljala i u ime kluba o predizbornom govoru gospodina Plenkovića koji smo ovaj put nazvali izvješće Vlade za 2019. godinu i onda se je ministar kad sam o tome govorila dosta uvrijedio jer sam spomenula njega u kontekstu rasprave koja će biti sad. Ono što svako od nas kad izađe za ovu govornicu i krene govoriti, mora odgovarati za ono što je rekao, bez obzira da li govori odavde ili da li govori sa svog mjesta. I ja ono što sam rekla neću ni u jednom trenutku povući jer zaista tako kao netko tko je na čelu jedne stranke mislim. Ali vratit ću se i malo na očitovanje ove Vlade i tad nešto što sam rekla, a rekla sam to premijeru. Tamo ovo ljeto, oporba je dala niz zahtjeva za opoziv niza ministara, za one opozive niza ministara gospodin Plenković ih se odrekao i rekao je ne trebate mi, previše ste napravili mi štete, jedinog ministra kojeg se tad nije odrekao je bio ministar Kujundžić. Da je i ministar Kujundžić slučajno bio u tom paketu, mi bi sad bili negdje doma, neko bi gledao nogometnu utakmicu, neko bi gledao nešto drugo, ali gospodin Plenković se u tom paketu nije odrekao gospodina Kujundžića, ali ga je ostavio ovdje samog. Otišao je, ostavio ga ovdje samog i rekao ok, on će biti dovoljno bezobrazan, bahat, pa će se on obračunavati s pojedinim saborskim zastupnicima, što je i u onom govoru od 4 minute najavio. Ovo očitovanje Vlade koje je bilo 19. rujna, je dobro očitovanje i sad kad idete po svim elementima, kaže u ovom očitovanju Vlada, da zapravo se zalaže i da radi kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Ja ću proći neke stvari i pitati vas, ne morate čuti šta ja o tome mislim. Sami se pitajte i dajte si onako pošten odgovor za sebe da li je to napravljeno. Pa idemo redom. Decentralizacija zdravstva, da li je napravljeno, što je napravljeno? Kvalitetnija primarna zdravstvena zaštita, u kojim elementima je kvalitetnija primarna zdravstvena zaštita? Bolja zdravstvena zaštita pacijenta, ja to ne vidim, možda netko vidi. Bolje radne uvjete liječnicima i drugim zdravstvenim radnicima, negdje nekakav pomak je, ali stvarno pitajte zdravstvene radnike i liječnike u kojim uvjetima rade, ja za njih neću odgovorit, pitajte njih. Tu su, ostalo je dosta saborskih zastupnika koji su liječnici, pa razmislite da li je? Kaže učinkovitiji sustav hitne medicine, što je tu napravljeno? Kvalitetnija bolnička zdravstvena zaštita, ja samo čitam ono što je Vlada napisala. Jačanje dnevnih bolnica, unapređenje sustava palijativne skrbi, što je napravljeno? Učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima i kaže razvoj zdravstvenog turizma, pa bi bilo zgodno da vidimo gdje i kako se je razvio taj zdravstveni turizam kad je već riječ o turizmu, on se dešava u određenim zgradama, pa o tome ja bih nešto mogla reći. Jedna od stvari za koje Vlada kaže da je napravila da je vezano uz izgradnju nacionalne dječje bolnice u Zagrebu. U Zagrebu mi imamo jednu bolnicu koja je nekad bila na kraju grada, a danas to više nije, koja je napravljena do ove razine doprinosima građana neke druge zemlje, ali građani su uvijek isti samo se zemlja drugačije zvala. U jednom trenutku se je stalo, napravljen je dosta veliki pomak jer je očišćeno pa više nije u svim onim obraslim granama, drvećem i svemu ostalom. Jedno vrijeme se taj prostor koristio ko skladište i jedna stabilna, čvrsta, jasna koalicija HDZ-a i gospodina Milana Bandića koja je jasna koalicija i u ovom saboru, a i skupštini, je rekla napravit ćemo nacionalnu dječju bolnicu. Bilo bi dobro da se napravi, nitko nema ništa protiv toga. Bilo bi dobro da to tamo bude ali ova Vlada ako neće biti nekih potreba a ja sam od onih koja je sigurna da ćemo izbore imati, da će Vlada odraditi svoj posao do kraja i da će izbori biti krajem godine jer ti izbori ne ovise o koalicijskim partnerima, ti izbori isključivo ovise o HDZ-u, izbori će biti negdje krajem godine. U tih godinu dana to će biti jedan od programa koji će biti za sljedeće parlamentarne izbore. Onda vam dolaze oni lokalni izbori 2021. pa će sigurno ta bolnica biti od tih programa i za lokalne izbore 2021. i to vam je situacija sljedeća. Sava će i dalje teći, tu bolnicu na kraju grada koja više nije bolnica na kraju grada ćemo, biti će možda malo bolje ili malo više uređena, različite stranke će imati različite programe a mi tu imamo u obrazloženju Vlade, kaže izgradnja nacionalne bolnice, izrada studija izvodljivosti u procijenjenom iznosu od 10 milijuna kuna pa će biti zgodno znati što je za tih 10 milijuna kuna napravljeno i kada će recimo ta nacionalna bolnica biti. Ali u jednom trenutku će i biti, samo se svi zajedno pitajmo tko će tamo raditi. Jer sad iz Hrvatske odlaze ljudi ne zato što, čak ne zato ni zbog plaće oni odlaze jer u ovakvoj zemlji neće živjeti. Kad gledate malo kako neke druge zemlje govore o razvoju zdravstva pa onda malo čitate kako to čine neke druge zemlje i onda kaže da postoje tri elementa koja su jako bitna u razvoju zdravstva. Pri tome zaista ja nisam saborska zastupnica opće prakse, moram reći da se zaista ne bih usudila nešto tumačiti iz resora bazične djelatnosti a tu ima sasvim dosta liječnika, iako recimo budući da danas je google jedan od velikih načina velikih načina na koji ljudi dobivaju informacije, recimo mislim da, recimo neku laku operaciju slijepo crijeva na bi bio problem napraviti ali kažu da su tri elementa. Da je važan element sektor skrbi jer je stanovništvo sve starije i o tome se treba voditi računa, da je važna industrija medicinskih tehnologija i da su važne farmacija i biotehnička industrija. Ajmo se svi zajedno pitati što se je tu napravilo, gdje smo i gdje ćemo biti. Ja u svojim raspravama uvijek nastojim biti korektna i uvijek nastojim biti jasna i nedvojbena. Zdravstvo je veliki problem, ne samo ovog ministara nego i ministra prije a vjerujete mi biti će i ministra iza toga. On je veliki gutač gutač i dijela proračuna. Svi znamo kad idemo se liječiti, voljeli bi biti vrlo brzo na redu i voljeli bi dobiti najbrže I nije jednostavno ali meni se čini, ne samo da mi se čini nego sam apsolutno sigurna, puno veću energiju bi ministar trebao i trebao je uložiti u svoj sektor, probati odraditi jednu dionicu, svaki ministar bez obzira da li zovemo zdravstva ili zdravlja mora odraditi jednu dionicu tako da sljedeći nastavi tamo gdje je ovaj stao. Ali ne na način da pljujemo prema svim koji su bili prije nego na način da zaista se vodi računa. Tako da bi puno veću energiju ministar Kujundžić, jer ovdje govorimo o ministru Kujundžiću trebao zaista utrošiti na svoj resor i da taj resor bude neusporedivo bolji nego što je sad nego da dođe ovdje i s ove govornice vrijeđa saborske zastupnike jer to jednostavno nije komunikacija koja je u redu i nije komunikacija koja treba biti. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. U ime predlagatelja sada će govoriti poštovani zastupnik Davor Vlaović. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, uvaženi ministre. Više puta se ovdje čulo da ste vi dobar ministar, s druge strane da niste dobar ministar jer ste propustili učiniti neke radnje. A ja ću vas evo sada u ime Kluba HSS-a koji smo također potpisali ovaj zahtjev za vašim opozivom reći zašto smo mi to potpisali. Jer očekujemo da je zdravstveni sustav održiv, učinkovit i dostupan. Kakvi su pokazatelji dijelom je već iznešeno. se stvara dojam da vi ne vjerujete da je tako loše u sustavu pa vas na to moraju upozoriti preko 2 tisuće medicinskih sestara i tehničara i čudite se što su oni došli na Markov trg. Pa došlo bi još i puno građana, pacijenata, da su znali za taj prosvjed jer su javno podržali taj prosvjed. Jer jednostavno taj sustav nije održiv i nije jednako dostupan u cijeloj RH. Pogotovo Pogotovo kada je riječ o primarnoj zdravstvenoj zaštiti koja bi trebala riješiti 80% problema u zdravstvu Hrvatske. Rekli ste ide na bolje, ministre prije godinu dana kada smo razgovarali o vama bilo je od 886 timova 56 u Hrvatskoj nepopunjeno, tim nije imao liječnika obiteljske medicine, nedostajalo je u Hrvatskoj 56. Danas 89. Je li to bolje? Preko 20 pedijatara fali. Pa to je preko 100 tisuća naših sugrađana koji ne znaju gdje kod kojeg liječnika se upisati, gdje da se liječe. A pogotovo što je to riječ o ruralnim prostorima, o našim selima koji nemaju ni novca a nema ni javnog prijevoza do gradova, do liječnika obiteljske medicine. I kako da se oni liječe, kome da se jave? Zašto ste propustili učiniti nešto da se omogući tim građanima da mogu imati i liječnika obiteljske medicine i pedijatra i logopeda jer svega toga nedostaje na ruralnim područjima? Problem su da domovi zdravlja koji su bili perjanica kvalitete kada je riječ o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, urušili ste taj sustav. Pa ne može ravnatelj doma zdravlja sada do 25% pogona organizirati 100% sustava. To je nemoguć da se to napravi i sad već većina domova posluje negativno. I neće imati novca za platiti nove specijalizacije a kako onda nadoknaditi ta mjesta koja fale liječnike obiteljske medicine i drugih specijalista na terenu? Nemoguće je. Očito da ste tu propustili kvalitetnije sagledati ili je cilj ovo što je već ovdje rečeno tko ima novca će se liječiti. Otići će u Austriju ili će otići u Zagreb. Ali nemaju svi građani tu mogućnost. I onda moja baka Mara Drežniku očekuje da ima liječnika u Rešetarima a ne da mora tražiti u Brodu ili u Novoj Gradiški. To ste propustili učiniti. Povećan je nedostatak liječnika u odnosu na zadnjih godinu dana. Domovi zdravlja investiraju u opremu, opremaju ambulante, plaćaju specijalizacije i onda ste vi svojim zakonima dozvolili da taj liječnik da otkaz i direktno s vama dogovori, dobije dozvolu za rad i otvori privatnu privatnu ambulantu u ordinaciji bez znanja ravnatelja doma zdravlja, upravnog vijeća pa ni župana na kojeg se naslanjate kao nositelja, osnivača tog doma zdravlja. To je jednostavno nedopustivo. A kada je riječ o bolnicama imam dojam da se nagrađuju oni koji loše rade. Već više puta su neki koji loše rade i koji stvaraju gubitke sanirani dok one bolnice kao što je Slavonski brod, Požega, koji dobro rade obično nekako ostanu po strani. I to nije fer da se loši nagrađuju a da se nikako ne riješi za županijske bolnice pitanje limita jer s ovakvim limitima oni ne mogu poslovati pozitivno, da rade uštede ne znam kolike. I nažalost, znate što su mi rekle medicinske sestre ovdje na trgu? Da više od 10 godina nisu dobili novu odjeću u kojoj rade. Same se snalaze i kupuju a to košta 500 do 800 kuna. Pa zar na medicinskim sestrama treba na taj način štedjeti? Ministre, to je sramota i treba tim medicinskim sestrama da, prihvatiti zahtjev za povećanje plaće i osigurati materijalne i tehničke uvjete da mogu raditi. I svaka čast medicinskim sestrama, tehničkom osoblju i liječnicima koji kroz svoj entuzijazam čuvaju taj sustav od totalnog kolapsa. Kada je riječ o listama čekanja, nažalost su produženje. I zadnji put sam ovdje spominjao ako se sjećate da bi išao na CT mozga, da ja vidim da li ja uopće mogu vas razumjeti kada vi kažete da je sve OK, nisam uspio doći na red, jer su vam liste čekanja od 180 do 280 dana ali sada mi dajte savjet što reći roditeljima djeteta od 7 godina koji više od godinu dana čeka magnetnu rezonancu? Što reći tim roditeljima zašto je to tako? Zašto njihovo dijete mora čekati godinu dana a ima problem i oni to moraju gledati godinu dana i nema gdje napraviti magnetnu rezonancu. E moj ministre. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Marasa kada se prestane fotografirati. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Vlaović, malo prije ste rekli, gotovo nevjerojatnom se čini ova izjava koju je pustio kolega Grmoja gdje nam se sugerira da se idemo liječiti vani ukoliko nam sustav ne odgovara u Hrvatskoj. Iako je jedna od najvećih vrijednosti hrvatskog zdravstvenog sustava dostupnost a trebala biti i kvaliteta i pravovremenost. Nažalost otkada je ministar Kujundžić u poziciji tri godine i kvaliteta i pravovremenost se unazadila. Koliko god ovdje ministar i predsjednik Vlade koji je otišao i ostavio ministra samoga, ja ih se začudio na njegovom mjestu i zabrinuo zašto me je predsjednik Vlade ostavio samoga ovdje da sjedim a kada je on bio, predstavljao svoj program bilo je tu 3, 4 ministra, potpredsjednika Vlade itd.. To je isto gesta koja dovoljno govori sama po sebi. A HNS-a uopće niti nema niti komentiraju

Treba još jedanput istaknuti da sustav upravo počiva na entuzijazmu i samoj požrtvovnosti liječnika, medicinskih sestara i drugog medicinskog osoblja. Nažalost, naši sugrađani žele se liječiti u Hrvatskoj, nemaju oni novca ići izvan Hrvatske ali nije im to omogućeno jer evo čuli ste 89 liječnika obiteljske medicine nedostaje, nedostaje više od 20 pedijatara a preko 4 tisuće liječnika obiteljske medicine u narednih 10 godina je najavilo odlazak u mirovinu. Sustav sigurno se na taj način neće održati. Mi iz HSS-a smo predlagali jedno rješenje da se povećaju upisne kvote na medicinske fakultete. To nisam stigao reći, ministre da li ste šta napravili po tome da se povećaju upisne kvote na medicinskim fakultetima, da omogućimo mladima da studiraju medicinu, da se riješi sveučilište u Slavonskom Brodu, da omogućimo obrazovanje u svom gradu da ne moraju putovati u Osijek ili u Zagreb ili u Rijeku? Nažalost ništa nije riješeno i ministre mislim da ipak shvaćate da to nije protiv vas nego sustav ne funkcionira. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I još jedna replika poštovanog zastupnika Stričaka. Hvala potpredsjedniče. Kolega Vlaoviću, imali ste poprilično dramatičnu raspravu, ne znam kako je u sredini odakle vi dolazite ali znam kakvo je stanje na području Varaždinske županije. A to je da nikad toliko investicija u zdravstvu kao sad u vrijeme ove Vlade. Na hitan bolnički prijem i dnevnu bolnicu čekalo se 15 godina, natječaj je raspisan, vrijednost radova 70 milijuna kuna. 83 milijuna kuna bolnica u Varaždinu, energetska obnova, spinalni centar u sklopu bolnice Varaždinske toplice čekalo se 10 godina, vrijednost radova 107 milijuna kuna. 16 milijuna kuna usavršavanje liječnika, 4 nova vozila vezano za hitnu pomoć. Uglavnom kada se sve zbroji po svim dijelovima zdravstvenih ustanova dolazimo do kojih 500 milijuna kuna. Nikada toliko ulaganja kao u vrijeme aktualne Vlade. Odgovor poštovanog zastupnika Vlaovića. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Pa kolega ja vam čestitam na tim investicijama, ali uglavnom su te investicije u zgrade i opremu i to je hvale vrijedno, toga treba, međutim problem, sustav ne može funkcionirati ako nema čovjeka na kojem to sve počiva ako nema liječnika i medicinske sestre, ja sam o tome govorio i u Brodsko-posavskoj županiji preko 100 miliona kuna županija ulaže u energetsku obnovu medicinskih zgrada, ali nema unutra liječnika i medicinskih sestara, doduše još kod nas u Brodu ima, ali nema u Vrbju, nema u Cerniku, nema u Staroj Gradiški, nema u Oprisavcima, e to su ti problemi. Kako će ti građani ih tih područja koje su 30, 40 kilometara od Broda ili od Nove Gradiške doći do liječnika? Jer ga nema u ambulanti, ambulanta je opremljena, uloženi novci, uzalud novci, oprema i zgrade ako nema ljudi, liječnika. Hvala. **Reiner, dignuo koliko sam shvatio bi htio stanku. Tvrdi da se ne razumije u brojeve, a mislim da su brojevi vrlo važni u zdravstvu i s obzirom da su svi trendovi negativni u zdravstvu u porastu, ja predlažem i Vladi RH da predloži jedan novi zakon u kojem bi se pogrebna društva preimenovala u društva za završne radove u zdravstvu kako bi ministar na kraju bio uspješan ministar. Hvala. Dobro, to naravno nije baš bio nekakvi zahtjev za ovaj za stanku, ali ja ću, ja vam moram odobriti stanku. upozoriti sve skupa, mi imamo još jedan klub i imamo 30 i koliko pojedinačnih rasprava, ukupno negdje računajte slijedećih, bez replika, negdje između 6 i 7 sati. Tako da ovaj samo da znamo, da znamo ovaj se orijentirati. Hvala vam lijepo i vidimo se, vidimo se, ne nemam ja moram isto tu sjediti, prema tome vidimo se u 21 i 10.